Sada će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govoriti poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite.

Štovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege

poštovani predsjedniče HS-a.

Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.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

Prije nego što riječ dam poštovanom ministru prometa i infrastrukture, imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Ministre vi možete sada doći tu, a stanku već vidim 5 za sada, pretpostavljam da će ih biti više. Prvi je na redu kolega Daus, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče sabora. Tražim stanku u ime Kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta da upozorimo na nekoliko Prvo, želi se donijeti Zakon o pomorskom dobru, a na velikom dijelu jadranske obale nije ni ucrtano, izmjereno, katastar ucrtane ni u zemljišne knjige uvedeno pomorsko dobro. O čemu ćemo onda raspravljati? I da je najbolja namjera bila kod izrade ovog zakona previše se ozbiljnih institucija javilo kako bi upozorilo na mogućnost ugroze općeg dobra. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, pučka pravobraniteljica, stručnjaci iz pomorskog prava su reagirali veoma jasno. To nam je dovoljno da upalimo alarm i kao oporba upozorimo te učinimo sve da zaustavimo proces koji može dovesti do ugroze općeg dobra. Treće, određeni članci mogu se tumačiti, stvarno mogu na više načina kako kome odgovara i tu dolazimo zapravo do ključnog problema hrvatskog zakonodavstva. hrvatskim zakonima uglavnom se ne predviđu ni definiraju sve pojedinosti već se u detalje određuje podzakonskim aktima, pravilnicima, uredba itd. i one ne idu niti u javno savjetovanje, niti u saborsku raspravu već ih donose resorna ministarstva u ovom slučaju resorno Ministarstvo pomorstva, prometa. I mi nemamo kontrolnih mehanizama, ne postoje, a ulog je najveći mogući opće dobro. I kako u takvoj situaciji podržati onda nešto što negativno ocjenjuje struka, akademska zajednica i šira javnost. I zato smo tražili povlačenje zakona kao i ostali klubovi oporbe, usklađenje s pozitivnim propisima i vraćanje istog na javno savjetovanje. Nismo baš u svemu mi jedinstveni kao oporba to znate, ali danas jesmo, pokazali smo da jesmo jer je važno, jer se radi o općem dobru i mislim da je poruka jasna. Hvala lijepa. Stanka je odobrena. Sada će stanku obrazložiti poštovana kolegica Selak Raspudić. Želim vam dobar povratak i uspješan rad. Izvolite. Digli ste me i prije vremena da bi se borila zajedno s građanima RH i ostatkom oporbe upravo zato da zaštitimo pomorsko dobro kao opće dobro. I zato tražim stanku u ime Kluba MOST-a u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom upozorili da je pomorsko dobro opće dobro, a to znači ono dobro koje smo naslijedili od naših predaka i koje dugujemo očuvano budućim generacijama i koje se ne može eksploatirati kao što ovaj zakon svojim nemuštim načinom zapravo u praksi podrazumijeva. Ne samo da ćete ograničiti ulaske na plažama davanjem određenih postotaka našim građanima kojima pripada svaki postotak plaže, nego ćete, a na to ću posebno upozoriti, otvoriti sigurnosno pitanje RH Člankom 55. jer omogućavate neograničeno trajanje koncesije. Tko ste vi, vaša kratka Vlada da omogući neograničene koncesije. 2015. dana je koncesija na Kupare ruskom investitoru, ključna strateška točka u južnom Jadranu na rok od 99 godina. Mislite li da je to bilo slučajno što je ruski investitor htio tamo toliku koncesiju? A ovaj zakon tako nešto bi trebao spriječiti. Našem premijeru ovo je sve smiješno i manipulacija, a ja se pitam evo prosvijetlite me kolege iz Kluba HDZ-a, HAZU tražio povlačenje ovog zakona, zna li više o pomorskom dobru magistar Plenković ili naš čuveni arhitekt akademik Bašić?

Idemo dalje, stanka je odobrena, kolegica Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, pomorsko dobro i opće dobro je interesa za RH i ima njenu osobitu zaštitu. Točka. To tako treba biti. Da li je to u ovom zakonu tako? Nije. Da li ovaj zakon ima brdo problema? Ima i apsolutno mi je nerazumno zašto se predlagatelj nije odlučio povući ovaj zakon i procedure i posložiti ga kako treba, a reći ću i u čem je problem ministre Butkoviću. ima, peti prijedlog zakona koji ja imam prijedlog vidjeti. Napisan je na način kao da ih je radilo 5 ili 6 ljudi pa je onda brzo, na brzinu sklepalo i nešto dostavilo u ovaj sabor. Obrazloženje je napravljeno na način u ovom saboru smo već imali prilike svakakvih obrazloženja vidjeti, ali ovakvo obrazloženje dosad nismo imali vidjeti. U javnom prostoru raspravljamo o plažama, plaže su vam u ovom zakonu ovakav problem, a zakon cijeli je ovakav problem. Ministre Butkoviću vi ste na sebe preuzeli ingerencije u ovom trenutku kroz ovaj zakon barem u nekoliko resora. Što ste vas tiče više se prostorni planovi neće moći donositi ako koncesionari kažu da se ne može donositi. To vam piše u zakonu. U ovom zakonu piše da JLS ne mogu više raditi izmjere dok se ne utvrdi granica pomorskog dobra, utvrđeno je za 25%. U ovom zakonu vam piše da je, da katastar ucrtava granicu pomorskog dobra, ali vi ko ministar ćete napraviti pravilnik kako će katastar to ra…, Ministre Butkoviću, dostavili ste u ovaj sabor zakon koji ima apsolutno u određenim elementima protuustavna, protuustavne odredbe, vi ste si dali moć koja vam ne pripada, a tražite

kako bi još jednom ukazali hrvatskoj javnosti i vama, vama g. ministre Butkoviću i svim zainteresiranim našim građanima i svim Hrvaticama i Hrvatima u domovini i u inozemstvu da vam dademo do znanja koliku veleizdaju želi ova Vlada progurat kroz ovaj sabor. U startu smatram da je to jedan apsolutno opipljiv ne suverenistički, protuhvatski potez, akt koji duboko vrijeđa sve naše žrtve iz Domovinskog obrambenog rata, sve nas branitelje, sve nas koji smo doživjeli strahovito veliku radost kada smo uspijevali u svom ratnom djelovanju vraćat pod suverenitet RH svaku šumu, svaki grm, svaki potok, svaku obalu od Zadra, Maslenice do Cavtata, a vi g. ministre i predsjednik Vlade g. Plenković nam to želi danas ovim zakonom uništiti i Hrvatima onemogućiti pristup moru. Zato pozivamo građane da se organiziraju građanske ostave referendum o tome i da jasno dademo do znanja dok još imamo priliku da ne damo hrvatsku obalu, naše hrvatske plaže za koje smo krv lili od stoljeća 7., a ono što mi Hrvatski suverenisti mislimo o tom zakonu je ovo g. ministre, vratite to na…, to je smeće protuhrvatsko kojim se vrijeđaju osjećaji i Ustav RH. Idi dolje, pa uči/…. Isključite se kolega Sačić. Izvolite kolegice Peović. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Kažu nam da pogrešno čitamo zakon, kunu se na majke mi da će plaže biti dostupne svima, tvrde da je preko 900 komentara u javnom savjetovanju nepotrebno, diže se nepotrebna tema. No ja vam garantiram kolegice i kolege, ministarstvo, Vlado, svaki zakon koji ima nedorečenosti se čita u štetu slabije strane, u ovom slučaju slabija strana je čovjek sa šugamanom koji će doć na plažu i onda će saznat da je 70% plaže zauzeto, koncesionar će imat pravo odredit gdje on ima pravo sjest, a nemojte nas uvjeravati da je plaža slobodna ako u zakonu čl. 50. piše da koncesionar ima pravo dizati tužbe protiv čovjeka koji ometa njegov posjed. Jel to onda slobodna plaža? Pričali ste ovdje da nema nikakvog razloga za buku, ni paniku, ali ja ću vam opet ponoviti da investitori znaju jako dobro čitati ovaj zakon, investitor na Ugljanu čita zakon upravo onako kako ga je Vlada napisala, a napisala ga je zato što plaća neke dugove od ulaska u Schengen do tajnih dogovora s bankama u kojem kaže investitor da garantira privatnim vlasnicima svojih vila da će imati rezervirano mjesto na plaži, inače kad sam ja rekla da to ne…, upozorila na njihov slogan…/Govornik se su, znači maknuli su to sa stranice, a onda su još jasnije objasnili što zakon tvrdi, zakon tvrdi to će biti …/Govornik se ne razumije/…imat ćeš rezervirano mjesto, ne brini, to rezervirano mjesto mi za tebe garantiramo

Zahvaljujem predsjedniče. U ime Kluba SDP-a tražim stanku, ali ne od 10 minuta već puno dužu, od nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci kako bi se ovaj zakon vratio na popravni ispit ministru, potpredsjedniku, državnim tajnicima i cijeloj Vladi i kako bi se HS predložio zakon koji neće ići na štetu građana ove zemlje. Ima jedan stari vic koji kaže vjerujete li svojim očima ili meni, a to je retorika koju zadnjih dana primjenjuju i Plenković i Butković kada govore o ovim zakonima. I zato pitam sve nas, vjerujemo li Vladi ili svojim očima, vjerujemo li onome što smo pročitali, onome što u zakonu stoji, a u zakonu stoji da će se brojnim plažama moći ograničiti pristup ako su se dale koncesionaru i nemojte se sad izvlačiti na 2003. ili 2015.g.. Mi smo danas ovdje, ovdje je prijedlog zakona, o ovome raspravljamo, ovo vi želite usvojiti. Govorite o nekakvih 18 plaža na Jadranu koje ima 5800 km obale, 5800 km. Sa ovim zakonom kojeg predlažete ministre, ne 18, 1800 plaža moći će biti dano na korištenje i ograničeno da ljudi na njih ne mogu doći, vadit ćete se na ograde, al što je sa onim momkom mojih dimenzija koji će vam stajati tamo umjesto te ograde i zapriječiti da dođete sa svojim šugamanom i stavite ga tamo gdje želite, e o tome ne govorite, o tome ne govorite, vadite se na zareze, a ne govorite o onom bitnom i zato ministre, zato dragi HDZ-ovci, ne kradite nam i plaže. Kolega Grbin, vama ću dati stanku od nekoliko mjeseci, a mi ćemo nastaviti raditi i dalje. Kolega Dretar, izvolite i vi. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta kako naravno još jednom moramo podsjetiti da na svojem putu u neprosvijećeni apsolutizam kojeg pomalo uvodi u Hrvatskoj predsjednik Vlade očigledno želi eutanazirati i neke vrlo bitne institucije u Hrvatskoj. Nakon što nam je kroz donošenje raznih zakona gotovo na silu i preko koljena pokazao da ne sluša hrvatske građane, da ne sluša hrvatske poduzetnike na listi za odstrel premijera Plenkovića sada su i akademici, neki od najobrazovanijih, najuglednijih članova znanstvene zajednice i samog hrvatskog društva općenito. Jer na ovaj način ignorirati stručne utemeljene primjedbe članica i članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Ureda pučke pravobraniteljice dokazuje samo da su očigledno u Hrvatskoj i tako visoko rangirane institucije koje u drugim zemljama imaju izuzetan društveni ugled došle na red za potpuno ignoriranje od strane onih koji nam na silu uvaljuju ovakve zakone. Da pređem malo i na čisto fizičku razradu zakona. Kako ćete podijeliti plažu 70:30 ako to u zakonu nije jasno napisano. Ako ulazimo na plažu sa lijeve strane ja ću tu staviti svojih 10%, tamo svojih 10% a gdje ovih državnih javnih tamo u sredini. A kak' da dođem do njih? Je tu ne možete sa ove strane i tu ne možete, tu je mojih 10%, sorry odite se kupati negdje drugdje. Ovo je bilo onako domaće, ljudski i narodno, ali vjerujem da su razumjeli svi. Hvala. Stanka je odobrena. Kolega Vidović, izvolite.

Kad pogledate zakon, kad ga pročitate, odnosno ovaj prijedlog zakona u njemu je sve suprotno. Dakle, ovaj zakon u prvom redu nije u skladu sa Direktivom EU o dodjeli koncesija koja predviđa da se razvija malo, srednje poduzetništvo. Ovdje je upravo suprotno. Što se tiče integralnosti sustava, pa vi imate danas u primorskim županijama redom u nekima više lučkih uprava, jedna županijska, pa onda još niz gradskih ili općinskih. U nekima jedino jedno županijska lučka uprava. Kakva je to politika i kako mislimo razvijati zaštitu pomorskog dobra? Drugo po ovom zakonu ono što ja vidim to je da uz sve ovo što su kolege nabrojile prethodno i o plažama i o svemu ostalome, ono što me posebno brine jeste povećanje ovlasti županijskih lučkih uprava. Praktički izbacujete ljude sa istekom ugovora iz njihovih koncesija koje su imali do sada, koje su uredno plaćali i uredno obavljali tu djelatnost, a s druge strane ne bavite se toliko zaštitom samog pomorskog dobra i onoga što je esencija, bar je ja tako razumijem postojanja županijskih lučkih uprava. Pravite od njih gospodarske subjekte umjesto da se bave onim što im je osnov, a to je zaštita pomorskog dobra. Mi nemamo nekakvih ključnih infrastruktura lučkih već je naša infrastruktura okrenuta prema turizmu u prvom redu. Na ovakav način nećemo postići baš nikakav efekt osim suprota zdravoj logici. Tražimo stanku od 10 minuta. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Bajs, izvolite. Pred nama je prijedlog zakona koji je izazvao zanimanje, ali i zabrinutost građana Republike Hrvatske, udruga, lokalne samouprave i akademske zajednice. To je naravno Zakon o pomorskom dobru. Naglasit ću da kad govorimo o akademskoj zajednici po prvi put se u raspravu ovog tipa uključila i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sa ni manje, ni više nego 14 preporuka koje su vezane uz sam zakon i prijedlog da se odgodi rasprava o ovom zakonu dok se on ne napravi kako treba. Neke od stvari ćemo ipak posebno naglasiti. Dakle, prvo se stavlja pitanje uopće pojam pomorskog dobra kao javnoga dobra. Moram priznati da je to onaj ključni element koji nas navodi na razmišljanje zbog čega bi o ovom danas uopće raspravljali? Druga stvar je vezana naravno uz ja bih rekao plaže, plaže koje su možda najvažnije zbog toga što su ljudi na njih i najosjetljiviji. Kategorizacija plaža, mogućnost da to potpadne pod privatne mogućnosti korištenja bez javnog dostupa je nešto što se sigurno ne može podržati. I na kraju krajeva o čemu mi zapravo pričamo. Naime, govoreći o pomorskom dobru moramo znati gdje počinje i gdje završava. U zakonu je naznačeno, predlagač je toga potpuno svjestan da mi ovog trenutka ni nemamo granice pomorskog dobra utvrđeno je u jednom dobrom dijelu Republike Hrvatske, stoga imajući na umu sve što sam rekao predlažemo dakle stanku od 10 minuta, ali i razmatranje prijedloga ne danas ovdje, nego je i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti o tome da se raspravlja. Treba se dat i neki drugi termin dok se ne razjasne sve ove preporuke, svi ovi zaključci i sve ono što je upitno oko ovog zakona. Stanka je odobrena. Kolegice Kekin, izvolite. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam predsjedavajući. Tražim stanku u ime kluba Zeleno-lijevog bloka u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom upozorili da danas raspravljamo o Zakonu opasnih namjera. Lijepe, umirujuće i utješne riječi ministra Butkovića, državnog tajnika Bilavera i drugih predstavnika ministarstva koje slušamo ovih dana služe kao uspavanka koja bi trebala dirati Hrvatske građane do mjere da zaborave čitati i misliti svojom glavom i da naprosto vjeruju više njima nego vlastitim očima. Jer vlastite oči kada prolaze kroz opsežan materijal jasno vide da je isti skrojen na način da ostavlja prostor za brojne iznimke i interpretacije navodno jasno definiranih pravila o upravljanju pomorskim dobrom i korištenju istog i da će upravo iznimke i interpretacije dovesti do toga da će se u Hrvatskoj po prvi puta legalno moći otimati opće dobro, da će ono što je do sada bilo, barem slovom zakona, ako ne već uvijek u praksi, definirati kao svačije, moći postati nečije. Nije to ništa čudno niti novo niti iznenađujuće, praksu otimanja javnih resursa kako bi se popunili privatni džepovi gledamo već 30 godina od procesa, isto tako zakonite privatizacije ranih 90-ih do danas, ali ovaj Prijedlog pokazuje nevjerojatnu drskost. Drsko je što pokušavati progurati mogućnost da se hrvatskim građanima zabrani ili oteža pristup moru, drsko je što pokušavate pojedincima omogućiti da profitiraju, da grade na pomorskom dobru, ali najdrskije od svega je što nas čitavo vrijeme uvjeravate da smo sve krivo shvatili i mi i građani, oporba, udruge, hrvatska

Poštovani, tražim stanku u trajanju od najmanje 10 minuta u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izdvojit ću samo nekoliko spornih i neprihvatljivih stvari iz ovog Prijedloga zakona. Ukoliko ovaj Prijedlog zakona prođe, mali i srednji poduzetnici odnosno obrtnici će moći raditi na plažama samo ako plate reket bogatom i podobnom koncesionaru, zarađivat će isključivo onoliko koliko im taj veliki dozvoli. Vlada i veliki koncesionari će moći direktno utjecati na prostorne planove jedinica lokalne samouprave pa mišljenje stanovnika više neće niti biti bitno. Banke će upisati založno pravo na koncesije na pomorskom dobru, pa će tako one dijeliti koncesije ako prvi veliki investitor propadne za vrijeme dok traje koncesija. Dakle, to može biti 50 ili više godina. Kao dohrana obali prikazat će se svako nasipavanje, a županije će to poticati subvencijama lokalnoj upravi i koncesionarima. Uništit će se sav živi svijet u moru, u plićaku, ali i dublje. Već imamo previše smeća na obalama, zemlje, građevinskog otpada, pa da se i radi o drobljencu, devastirajući je za sva živa morska bića. Koncesionari će moći angažirati zaštitare koji će legitimirati kupače i slati one koji nisu gosti u posebni dio ili u drugu klasu ili tko zna što još sve. Ako jedinice lokalne samouprave i bude upravljala svojim pomorskim dobrom, odobrenja će se dijeliti tko da više love pa je realno da će se lokalno stanovništvo i bez toga odjednom naći. Poštovani ministre, poštovani vladajući, pa zar vi zaista vidite hrvatski turizam u budućnosti na ovaj način? Zahvaljujem. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa evo, tražim i ja stanku od 10 minuta u ime Kluba HDZ-a, a najprije pokušavamo se dogovoriti ovdje u Saboru sa našim kolegama iz oporbe kako ćemo raspravu voditi, hoće li to biti neka verbalna makljaža, kao što je to možda krenulo sada ili ćemo neki finiji stil pa da znamo kako ćemo se danas raspravljati jer je teško slušati izmišljene teze, izmišljene članke i ono što kao nešto navodno piše, a nije tako. S obzirom da smo prošli iskustvo 20 godina, barem ja za sebe mogu reći da dolazim iz općine koja ima 22 plaže i znam što je pomorsko dobro i upravljanje s plažama, da ovo što slušamo ovdje, jednostavno je jedna očito priča politička koja ima za cilj sasvim nešto drugo, a čuli smo već iz uvodnih govora što je to drugo. nam ovaj stari, ostavite nam ovaj stari i sve ono što je taj stari zakon donio, a to je jedan vid nereda i nemogućnosti dobrog upravljanja s pomorskim dobrom u korist hrvatskih građana. Čuli smo i od kolegice Selak da optužuje svoje kolege iz SDP-a, g. Grčića, Lalovca, Bauka, gđu. Taritaš, ministre iz vlade 2015. da su dali neku koncesiju na 99 godina. Ne želimo to na način. Pročitajte što piše. Pa takvi koji su jedne drugi iskritizirali, usmjerili su se sada i na vladajuću koaliciju izmišljajući da netko krade plaže. Tko je davao koncesije na plaže? Evo, piše ovdje, ne kradite nam plaže, SDP. U mojoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, to daje županijska skupština koju vodi član SDP-a g. župan Zlatko .../Govornik se ne razumije./... u Istarskoj županiji, istarski župan 30 godina, nema o čemu mi pričamo, gospodo? Hoćemo li argumentiranu raspravu, jasnu, o svakom članku s ministrom koji je spreman objašnjavati ili ćemo se nabacivati? To nudimo. Mi ćemo se prilagoditi kao Klub HDZ-a i jako smo spremni za ovo .../Upadica: Hvala vam./... Stanka je odobrena. Imamo 3 replike. Prva je na redu kolegica Selak Raspudić. Pardon, povrede Poslovnika, već podsvjesno. Povreda Poslovnika, izvolite. Čl. 238, omalovažavanje saborskih zastupnika. Ja se nadam da će kolega Borić onda među prvima pročitati zakon pa će uvidjeti da njegov prijedlog, prijedlog njegove vlade ne da omogućava koncesije na 99 godina nego zauvijek u tzv. posebnim okolnostima, a mi smo ovdje da spriječimo da se to dogodi i da očuvao pomorsko dobro kao opće dobro, za razliku od vas koji biste pogodovali i u koncesijama i u svemu ostalome. Kolegice Selar Raspudić, ovo je bila replika. Dobivate opomenu i molio bih kolegice i kolege, imamo dugačku raspravu, javilo se je 13 kluba, 23 pojedinačno, 6 završno klubova, dakle dugo će trajati, imate puno replika, da ne zloupotrebljavamo Poslovnik. Kolega Grmoja, izvolite. Povreda Poslovnika. Povrijeđen je čl. 238. Kolega Borić govori o tome kako je on načelnik, kako dobro poznaje stvari. Pa ovaj zakon upravo pogoduje takvim lokalnim šerifima. Evo, npr. vašem Roščiću iz Baške Vode koji je nelegalno na pomorskom dobru sagradio i on bi sada trebao putem komunalnih redara uvoditi red. Takvi ljudi dakle koji na pomorskom dobru 2020. grade nelegalne građevine

verbalnom makljažom, da ga citiram, obmanjuje javnost i saborske zastupnike tvrdeći da PGŽ daje odnosno dodjeljuje koncesiju, a prešućujući da to radi isključivo, isključivo uz suglasnost jedinice lokalne samouprave na kojoj se predmet koncesije nalazi, pa tako i u Lošinju i na Rabu gdje su HDZ-ovi gradonačelnici. Molim vas kolegice Ahmetović birajmo, molim vas kolega Borić i kolegice Ahmetović birajte riječi. Sada ćemo dati stanku do 11,30

Poštovane kolegice i kolege molim vas da sjednete kako bi mogli nastaviti sa radom, pa bih sada pozvao potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića da predstavi Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Isto tako molim vas kolegice i kolege da držite tablice dok vas ne registriraju suradnice, a vas molim da jedan oporba, jedna većina Evo ga. Molim vas! Dobro. hajde se sad, kolega Bauk smirite se. Ministre Butković, izvolite. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, evo poštovane zastupnice i zastupnici. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čiji vam nacrt prijedloga predstavljamo danas jedan je od najvažnijih i najsveobuhvatnijih zakona u sustavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Uz to ovaj zakon predstavlja ključnu reformu pomorstva. Naime, pomorsko dobro prostire se na morsku obalu, unutrašnje morske vode i teritorijalno more, a što predstavlja jednu trećinu ukupnog teritorija Republike Hrvatske. Činjenica da se zakon nije mijenjao od 2003. godine, točnije 20 godina govori o tome koliko je ovaj zakon kompleksan, sveobuhvatan i koliki je izazov. potreba za njegovom izmjenom bila je neophodna kako zbog promjena koje su nastupile u tom dugom vremenskom razdoblju tako i zbog uočene prakse i nedostatka postojećeg zakona. Primjerice davanje koncesijskog odobrenja onome tko je prvi podnio zahtjev, plan upravljanja donosio se bez sudjelovanja javnosti, plan upravljanja pomorskim dobrom, nemogućnost općina i gradova da nadziru pomorsko dobro na svom području, neusklađenost samog zakona sa Zakonom o koncesiji, nedostatan broj prekršajnih odredbi kojima je kapetanija mogla postupati i druge. Naslanjajući se na sve ovo što je uočeno kao neučinkoviti instituti i loša praksa cilj nam je bio pripremiti zakon koji će pod broj jedan zaštiti i vrednovati pomorsko dobro kao jedan od najvrednijih i najvažnijih prirodnih resursa Republike Hrvatske. Pod broj dva uvesti red na pomorskom dobru. Želimo spriječiti devastacije i bespravne gradnje kojima smo na žalost svjedoci. To se planira postići velikim kaznama, ali i boljim mehanizmima zaštite na terenu kroz redare koji će biti zaduženi za provedbu tih mjera zaštite pomorskog dobra u općoj upotrebi. Pod broj 3. ovim prijedlogom zakona želimo postići učinkovito upravljanje pomorskim dobrom. Tu mislimo i na transparentniji postupak donošenja plana upravljanja pomorskim dobrom na razini jedinice lokalne samouprave kao i na podjelu nadležnosti. Također želimo uspostaviti ravnotežu između zaštite pomorskog dobra i njegovog korištenja. To se odnosi između ostalog i na izmjene u samim postupcima dodjele koncesija kao i ukidanja nekadašnjih koncesijskih odobrenja i uvođenje dozvola kojima se ne isključuje opća upotreba pomorskog dobra, a koje se daju temeljem javnog natječaja s ciljem veće transparentnosti postupaka. Tu su još brojne novine koje zakon predviđa od uvođenja novih pojmova koji do sada nisu bili obuhvaćeni zakonom kao što su plaže i njihova dohrana, sportske luke i drugo. Ono na što se želim uvodno osvrnuti, a što je bio predmet velikog broja kritika jest to da ovaj prijedlog zakona ne mijenja pojam pomorskog dobra iz općeg dobra u javno dobro. Pomorsko dobro i dalje ostaje i jest jedino opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku na koje svi imaju jednako pravo i na kojem se ne može steći pravo vlasništva niti druga stvarna prava. Dakle, zadržavamo tradiciju ovih prostora zadržavajući ne vlasnički režim na pomorskome dobru. Pomorsko dobro se može dati u koncesiju ili u posebnu upotrebu, no takvo vremenski ograničeno pravo ne utječe na njegov status općeg dobra. Dakle, nema pretvaranja pomorskog dobra iz općeg dobra u javno dobro. Nema privatizacije pomorskog dobra već transparentnije i učinkovitije upravljanje pomorskim dobrom i njegova zaštita. U nastavku izlaganja osvrnut ću se na neke ključne odredbe zakona za koje postoji i širi javni interes. Kako su u dosadašnjoj primjeni važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama pojedina rješenja pokazala iznimno uspješnima ona su zadržana i u novom zakonu. Međutim, uočeni nedostatci dosadašnjeg zakonskog okvira nastoje se riješiti na učinkovit način. Kroz zakon smo htjeli riješiti i sve one situacije na obali koje dosadašnji zakon nije prepoznao odnosno riješio na adekvatan način. Primjerice uočeno je da je potrebna bolja zaštita pomorskog dobra, stoga je zaštita pomorskog dobra od devastacije i nelegalne gradnje jedan od najvažnijih ciljeva koji se žele postići zakonom. Tu zakon jasno potpisuje tko, po kojem pravnom temelju i pod kojim uvjetima smije graditi na pomorskom dobru. Kada govorimo o gradnji jedinica gradnje, jedinica lokalne samouprave smije graditi građevine koje služe općoj upotrebi i ostaju u općoj upotrebi šetnice kao najbolji način sprječavanja širenja gradnje prema moru, obalni potporni zidovi i slično. Ali temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom za koji se sada po prvi puta mora provesti javno savjetovanje i građanima dati mogućnost odlučivanja i utjecaja na uređenje i korištenje pomorskog dobra na prostoru na kojem žive. Lučka uprava dužna je graditi lučku infrastrukturu i suprastrukturu u lukama otvorenim za javni promet. Koncesionar smije graditi građevine za gradnju kojih je ovlašten sukladno ugovoru o koncesiji. Kada govorimo o tome tko će i na koji način kontrolirati ove gradnje i uopće aktivnosti na pomorskom dobru treba reći kako uz inspekcijski nadzor na pomorskom dobru zakon predviđa da je red na pomorskom dobru u općoj upotrebi nadziru i redari jedinice lokalne samouprave, a rad u luci otvorenoj za javni promet lučki redari. Zakon propisuje veliki broj prekršaja na pomorskom dobru kako bi se inspektorima pomorskog dobra koji će nadzirati korištenje pomorskog dobra dati svi potrebni alati za postupanje u slučaju nezakonitosti. Također zakon propisuje velike kazne za sve nelegalne graditelje na pomorskom dobru, za sve koji gospodarski koriste pomorsko dobro bez koncesije, dozvole ili prava na posebnu upotrebu, sve koji ometaju opću upotrebu pomorskog dobra i tu govorimo o kaznama do 130 tisuća eura. Time se želi osigurati da se svaki pokušaj devastacije pomorskog dobra na vrijeme primijeti i prijavi, a samim time i onemogući. Zakon također, nudi rješenje pitanje kopna nastalog nasipavanjem mora, nesporno je da su se nasipavanja mora događali u prošlosti, stoga ovim zakonom planiramo riješiti pitanje postojećih nasipa i onemogućiti nezakonite nasipe u budućnosti. Mi danas imamo primjere da se na takvim nasipima nalaze izrađeni autobusni kolodvori, trgovine, prometnice i drugo koje mahom nisu katastarski evidentirani, ali u stvarnosti postoje i svakodnevno služe lokalnoj zajednici. U rješavanju ovog bitnog pitanja, zakon se oslanja na digitalne ortofotokarte Državne geodetske uprave izrađene na temelju snimanja RH započete 21. lipnja 2011. g. te omogućava zadržavanje u prostoru nasipa vidljivih na tim kartama. Zakon čak dozvoljava da se granicom pomorskog dobra dio takvog nasipa koji više ne služi moru i ne predstavlja pomorsko dobro i isključi iz pomorskog dobra te upiše kao vlasništvo RH, a ne kako bi se mogli riješiti imovinskopravni odnosi. To sa sobom ne nosi nikakvu legalizaciju nezakonite gradnje na pomorskom dobru već isključivo sustavno uređenje postojećeg stanja i stavljanje pomorskog dobra u funkciju opće upotrebe. Kada govorimo o uravnoteženom razvoju pomorskog dobra, treba reći kako je novina ovog zakona institut dozvole koji zamjenjuje dosadašnja koncesijska odobrenja. Dozvola je pravo na obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru s kojom se ne ograničava opća upotreba, ona se daje temeljem javnog natječaja po prvi puta na rok od 5 godina i ne dopušta gradnju na pomorskom dobru već daje mogućnost postavljanja jednostavne građevine. Novina u zakonu jest i da županijske i lučke uprave same obavljaju glavne lučke djelatnosti, a koncesija je samo iznimka, predviđena za djelatnosti za koje lučka uprava nije registrirana poput prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata, opskrbu plovnih objekata gorivom, lučko tegljenje i potiskivanje te servisne djelatnosti ili za obavljanje djelatnosti koja uključuje izgradnju nove lučke infra i suprastrukture. Naime, infrastruktura u lukama županijskog i lokalnog značaja gradi se sredstvima lučke uprave županije kao osnivača, države i EU fondova i Ministarstvo mora je u razdoblju od 2017. do danas sufinanciralo projekte izgradnje sanacije i rekonstrukcije infrastrukture u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja u vrijednosti većoj od 580 milijuna eura, no i dalje smo svjedoci nedostatku komunalnih vezova i gužvi na operativnom dijelu ruke. Naša intencija je da prihode na toj izgrađenoj infrastrukturi u cijelosti zadržava lučka uprava, a koji onda ostavljaju prostora za daljnja ulaganja i u infrastrukturu i u suptrastrukturu luka kojima upravlja, dakle u komunalne vezove za kojima postoji velika potreba. Dodatno, naknada za koncesiju za posebnu upotrebu izvan luka i za luke posebne namjene bila je jednako podijeljena na način da je svatko, država, regionalna samouprava i jedinice lokalne samouprave imao po 33,3%. U ovom Prijedlogu zakona država i jedinice lokalne samouprave se odriču u korist regionalne samouprave koja sada dobiva 40%. Naknada za dozvole na pomorskom dobru prije je bila 100% u korist jedinice lokalne samouprave, a sada se 30% daje regionalnoj samoupravi. Naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u upisnik brodova, ide u korist jedinice područne (regionalne) samouprave. Pitanje plaža i njihove upotrebe. Ovo je tema koja sasvim sigurno najviše zaokupljivala javnost tijekom izrade Prijedloga zakona. Ovaj dio našeg pomorskog dobra iznimno je bitan svima, posebice lokalnom stanovništvu. Zakon je uzeo u obzir potrebe svih korisnika plaža. Tako je propisano da ograđivanje plaža nije dozvoljeno te da koncesionar ne smije na cijelu plažu postavljati ležaljke, baldahine i terase ugostiteljskih objekata, pri čemu svatko ima pravo pristupiti svim dijelovima plaže. Svaka plaža mora zadovoljiti potrebe svih onih koji je koriste, to znači da ograda i privatizacije plaža u ovom Prijedlogu zakona nema. Niz je još pitanja koje ovaj zakon uređuje, tako da također, definira sidrišta i privezišta te uvodi kategoriju privremeno pontonskog privezišta. Budući da je Hrvatska poznata po svojim sportašima, zakon je posebnu pažnju posvetio i sportu. Tako se koncesija za sportsku luku u sustavu vrhunskog sporta daje na zahtjev, a uvodi se i sportski dio luke otvorene za javni promet, kako bi sva lokalna sportska društva mogla obučavati svoje sportaše. Zakon predviđa i da Vlada RH donese nacionalni plan upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom i morskim lukama, sukladno načelima iz ovoga zakona o kojemu odlučuje HS kojim se kojim se određuju nacionalni interesi u upravljanju pomorskim dobrom i morskim lukama, a s kojim svi planovi upravljanja pomorskim dobrom koji donose županije, općine i gradovi moraju biti usklađeni. nacionalni plan će biti usklađen sa svim nacionalnim strateškim dokumentima, kao i međunarodnom preuzetim obvezama vezanim za zaštitu okoliša i prirode, posebice Protokolom o integralnom upravljaju obalnim područjem Sredozemlja čime će se osigurati implementacija i primjena najviših standarda zaštite na svim razinama upravljanja pomorskim dobrom. Također, temeljem ovog zakona osnovat će se i savjet za pomorsko dobro i morske luke, kao međuresorno stručno savjetodavno tijelo za integralno upravljanje pomorskim dobrom, u čiji će rad se uključivati i stručnjaci iz drugih područja, ovisno o predmetu rasprave. Zaključno, kao što i piše u samom zakonu, upravljanje pomorskim dobrom mora biti cjelovito te zajedno sa planiranjem prostora mora imati za cilj održivi razvoj i očuvanje pomorskog dobra za buduće naraštaje. Uvjeren sam da će donošenje ovog zakona doprinijeti modernom, razboritom i odgovornom pristupu u upravljanju pomorskim dobrom, najvažnijim prirodnim resursom RH. Budući da se zakon nalazi u prvom čitanju, danas ćemo saslušati sve, svu raspravu, sve argumente i sve prijedloze i naravno raditi da za drugo čitanje poboljšamo i pojasnimo određene stvari u postojećem prijedlogu zakona, hvala vam lijepo. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade i ministru. Prelazimo na replike, koliko imamo replika …/Upadica: 50/… 50, 50 replika, to je jedan sasvim dobar broj. Prva je na redu kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Vi ste se javili za povredu poslovnika? da od 2003.g. zakon nije mijenjan, možete preslušat, pa vidjet. Pa onda samo upozoravam da je od 2003. pa do danas zakon mijenjan 2004., 2006., 2009., 2016. i 2019., a u međuvremenu je bila još jedna presuda ustavnog suda, pa da onda znamo da zakon je od 2003. mijenjan. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Mrak-Taritaš, dobivate opomenu, ovo ste trebali reć pod replikom, dakle to znadete i sami. Ne, nije povrijeđen poslovnik, ovo je bila replika, to nema, nije, nema to, ako je on rekao nešto krivo nije to povreda poslovnika. Kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Ministar je povrijedio čl. 238. omalovažavajući zastupnike i hrvatski narod jer jasno triba reći da ovim zakonom opće dobro, znači pomorsko dobro da će se moći dati založno pravo gdje će banke u mogućnosti moći, moći doći do vlasti, to javno rečite i gdje će se moći ograđivati znači naše

Ovo nije korektno prema ostalim zastupnicama i zastupnicima, prema njih 50 jer ste vi iskoristili sad povredu poslovnika da biste replicirali, što onda ste došli ispred njih, tako da dobivate opomenu. Kolega Brumnić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, vi ste povrijedili čl. 93. Poslovnika HS o tome što je trebalo raspraviti u ovom zakonu. Ovaj zakon se direktno tiče prostornog uređenja RH i ministar je nekoliko puta u svojoj raspravi to napomenuo, Odbor za prostorno uređenje gdje ste vi postavili predsjedavajućem, o ovom zakonu nije rekao niti riječi. Što želite reći, da zbog toga mi ne možemo raspravljat na plenarnoj sjednici? …/Upadica Brumnić se ne razumije/…. Pa to biste vi tako rekli, ali to nije to, dakle onda bi, onda bi svaki oporbeni zastupnik koji je predsjednik odbora mogao blokirat rad plenarne sjednice, pa dajte malo logike. Brumnić se ne razumije/…. Kolega Brumnić, ja vas molim da ne vičete iz klupe, ako imate što protiv onda se žalite Odboru za ustav, poslovnik i politički sustav, nema druge. Dobivate opomenu, molim vas. Idemo sada sa replikama, prvi na redu je kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Poštovani ministre, najprije na početku da se zahvalim što ste prvi ministar koji je došao u sabor nakon 20.g. sa prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama da raspravljamo i da kažemo što mislimo o njemu. Pročitat ću vam jedan članak jednog prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Čl. 29. kaže, s obzirom na funkciju i model upravljanja uređene morske plaže su javna morska plaža, morska plaža hotela, kampova i turističkih naselja, morska plaža za posebne namjene. Ministar će uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za turizam pravilnikom urediti minimalne uvjete koje morske plaže moraju zadovoljavati. Ne znam da li znate tko je napisao taj članak? Ne, još ću, samo da nešto završim. Znači za ovaj članak ruke su digli Arsen Bauk, g. Grčić, g. Lalovac, gđa. Mrak-Taritaš, s našim prijedlogom zakona dodatno to uređujemo. Pitanje, da li smo spremni još dodatno nomotehnički urediti čl. 84. i 85. kako bi svima bilo jasno da su naše namjere čiste i jasne, a ne ovakve kakve nam spočitava SDP. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Butković, to je prijedlog odnosno zakon koji je usvojen 8.7.2015.g. na hrvatskoj Vladi, na sjednici, 235. sjednici hrvatske Vlade na kojoj je bila il možda nije bila kolegica Taritaš il je nekog poslala, to ja ne znam, al je bila tada članica Vlade i g. Bauk je bio ministar i oni su taj zakon usvojili na sjednici Vlade i proslijedili ga u HS. Bogu hvala da se on nikad nije donio jer taj prijedlog zakona koji je usvojila hrvatska Vlada 2015. ne da je sprječavao ograđivanje plaža nego ga je poticao. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Dva vrlo konkretna i ozbiljna pitanja. Prvo, vidjeli ste da i vašem kolegi Boriću smetaju vječne koncesije, pa hoćete li ograničiti trajanje koncesija suprotno čl. 55. gdje ono može biti vječno, znate što se događalo to i sigurnosno pitanje, davale su se koncesije ruskim investitorima, ključne strateške točke u hrvatskom moru na rokove nevjerojatne od 99.g., ali možda se mi tome ne čudimo kad znamo da iz našeg mora nestaju pod vašom upravom ruske jahte kao da su bomboni. I drugo pitanje, molim vas prosvijetlite me, što to znači uređena plaža u turističkoj zoni neizgrađenog naselja? Uvodite pojmove koji ne postoje ni u jednom stručnom pojmovniku. uvaženog predsjedavajućeg da izgugla taj pojam kao što je nekada guglao vizibilno, pa će vidjeti da ne postoji. Kako možete negirati struku, mijenjati pojmove ad hoc u zakonima…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa/…usklađivati ostala na snazi. Izvolite ministre. **Butković, Oleg (HDZ)** Što se tiče, hvala vam lijepo, što se tiče čl. 55. nadležnosti i rokovi koji su propisani za davanje koncesija izvan luka otvorenih za javni promet, tu je jasno propisano tko daje koncesiju i na koji vremenski period i tu se ništa suštinski nije mijenjalo u odnosu na postojeći zakon koji je donijet ljudi 2003.g. i kolegica Taritaš je dijelom u pravu s ovim jer ja sam rekao da nisu rađene, nisu rađene značajnije suštinske izmjene, bilo je nekoliko usklađenja ali zakon iz 2003. onako kakav je zacrtan se dan danas primjenjuje. ne možemo ukinuti po vašem prijedlogu, ja uopće ne prihvaćam to da mi ukinemo dodjelu koncesija. Hrvatski sabor raspravlja o koncesijama iznad 50 godina to je tako bilo, to će tako ostati, ja tu ne vidim ništa sporno. Povreda Poslovnika kolegica Selak Raspudić. Izvolite.

što vi kao ministar prometa i veza ne vidite ništa sporno o davanju na dulje od 50 godina, na vječnost, sigurnosnih punktova, strateških u hrvatskom Jadranu ruskim ili tko zna kojim drugim anonimnim investitorima. Vi trebate štiti promet, veze i sigurnost RH …/Upadica: Kolegice Selak Raspudić./… a ne davat u vječne koncesije. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate sada drugu opomenu. Imate i vi kolega Bulj dvije, iduća će vas koštati toga da više nećete moći govoriti pozivam vas da budete korektni imamo ponavljam još jednom 50-ak zastupnika, nemojte koristiti povrede Poslovnika jer onda ovi drugi ne mogu doći na red. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Članak 238., spominje me gospođa, kako kaže gospa tužnog lica, sad ja ne znam da li ona to je ili nije, ali znam ono što ona sigurno ne zna, a to ovo o čemu ona govori o uređenim plažama, o neizgrađenom području itd., ništa što ona treba znati o prostornom planiranju ne zna jer nije vodila lokalne samouprave tako da ovaj stipulacija je dobra i pustimo njih neka i dalje govore ovo što govore i govore sve krivo. Kolega Borić dobivate i vi opomenu isto tako, imate ih dvije sada. Sada je na redu kolega Katičić s replikom. Izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre Butkoviću evo slušajući ove uvoda stanke i ovo drugo fascinantna je lakoća mi se čini kojom se jedna ozbiljna tema bez argumenata odbacuje i stavlja na jedan, jedan vrlo onako promišljeni jedan dio samog cijelog zakona koji je sveobuhvatno obuhvatio cijelu problematiku. Naravno to se, ja mogu razumjeti da je to dosta pogodno u svrhe i da se radi o ograničavanju plaža. Međutim, mislim da bi trebalo u jednom, da budemo konkretni, da budemo jasniji da bi se u zakonu iako to se govori nedvosmisleno zabranio ograđivanja plaže i u tom našem prijedlogu trebalo bi biti još možda i jasnije da napravite podjelu plaža obzirom na model upravljanja istih pa predlažem da se to na neki način još malo bolje ti članci se od 79. do 85. detaljnije i nedvojbenije razjasne …/Upadica: Hvala vam./… kako bi znali koja je plaža u namjeni. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospodine zastupniče. Pratim ja svu ovu raspravu koja se događa svo ovo vrijeme. Intencija ovog zakona, to još jednom ponavljam i ovo svrstavanje plaža, kategorizacija plaža nema za svrhu da se ni jednom investitoru u Hrvatskoj koji gradi hotelski kompleks ili ga ima daje mogućnost da to zloupotrebljava i da je ograđuje jer to jasno piše da se hotelske plaže ne smiju ograditi. Po postojećem zakonu se to može i 18 nije malo. Mi imamo puno neograđenih nelegalnih plaža, ali ovo što vi predlažete prihvaćam, mi ćemo hotelske plaže još bolje razjasniti, svrstat ćemo ih u javne, one više neće biti hotelske nego će biti podvrsta javnih plaža i na njima se neće, eksplicitno će pisat osim da se ne smiju ograditi da se neće ni isključit opća upotreba pomorskog dobra. I ja to prihvaćam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Sada je na redu kolegica Vidović Krišto. Izvolite. Vaša Vlada nažalost radi i za moćnike, a ne za hrvatske građane. Tako su prijedlog ovog zakona usuglasili Andrej Plenković i Ante Vlahović vlasnik Adrisa, prije toga TDR-a. Za podsjetiti je da su Vlahović i družina pretvorbu koja im je kasnije omogućila vlasništvo nad tadašnjim TDR-om ishodili nekoliko dana poslije pada Vukovara te '91. godine. Znači to su ljudi bez skrupula. Od osoba iz hrvatske Vlade doznala sam da je Plenković obećao Vlahoviću i vlasništvo nad ACI-em. Privatizaciju po Adrisovom modelu smo vidjeli na Croatia osiguranju. Znači čisti lopovluk. U svezi ovog zakona imate i negativno očitovanje HAZU-a. Jeste li svjesni da činite djelo protiv interesa Hrvatska? I jeste li svjesni da ćete za to odgovarati? Oleg (HDZ)** Hvala lijepo gospođo zastupnice. Na prvi dio vašeg pitanja ne znam za nikakve dogovore, predsjednik Vlade nije razgovarao sa gospodinom Vlahovićem niti sam ja sudjelovao u takvim razgovorima i opet vam ponavljam. Cilj ovog zakona nije bila niti privatizacija pomorskog dobra, niti legalizacija nekih nepoćudnih i loših stvari koje su se događale u prošlosti čak naprotiv. Sve je suprotno što vi govorite, intencija je skroz suprotna. Pomorsko dobro ostaje opće dobro i nema nikakvih začkuljica, nema nikakvih dvosmislenih članaka, ovo je prvo čitanje, sve što budemo još mogli poboljšati ćemo i pojačati kroz drugo čitanje, a kome ću ja odgovarat i kada ću odgovarat, odgovarat ću hrvatskim građanima na izborima. Možda i u vašoj izbornoj jedinici di vi budete. Članak 238., vi omalovažavate i hrvatske građane i zastupnike jer svojim slatkorječivim muljanjem izbjegavate odgovor. To ste očito naslijedili od svog idola Ive Sanadera kojeg općepoznato obožavate. ste ga vi volili nego ja./… … ne samo, ne samo zbog onoga što radite u HŽ-u, a pogotovo zbog željezničke nesreće kod Novske, odgovarat ćete

Idemo dalje, sada je na redu Goran Ivanović poštovani kolega. pod okriljem noći bez prisustva medija, bez prisustva ikoga, a ovdje izigrava ženu koja je smisla pravdu kao božica pravde i pokazuje kome će ona suditi, kad će se suditi i ko će ga osuditi. Mislim da to nije razina ovog Parlamenta. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ivanović dobivate opomenu, ovo je bila isto tako replika. A sada prava replika kolegica Glasovac, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a. Poštovani ministre Butković. Kada ste uznemirili cijelu Dalmaciju, Istru i Primorje s nacrtom zakona kojeg ste poslali u javnu raspravu gdje ste predvidjeli da ćete hrvatske plaže ne samo ograđivati nego i naplaćivati onda ste odustali od tog prijedloga, toga više u zakonu nema, ali ste u međuvremenu sve te izjave ljudi koji su se s pravom bojali zvali nebuloza. Danas nas ovdje u HS-u uvjeravate da nema straha od ovog zakona. Kako nema straha ako u zakon uvodite komunalne redare koji će paradirati hrvatskom obalom i štititi privatni kapital investitore od domicilnog stanovništva koji se želi kupati na svojoj plaži.

je ta da ste vi donijeli zakon 2003.g., da ste 2015. usvojili na vašoj vladi, ne znam jeste tad vi bila zastupnica, al Grbin je bio i Bauk je bio u vladi. U tom zakonu ste imali prilike sve ovo što vi sad govorite napravit i onda ste se sad probudili i vi sad nama govorite koji zabranjujemo ograđivanje plaža da mi to ljudima krademo, mislim toliko o vašoj vjerodostojnici, to je po meni najveća nebuloza. komunalni redari su dodatno uvedeni uz djelatnike lučke kapetanije i inspektore da pojačamo taj nadzor, da to upravo ide u, to nam je bio najveći prigovor da malo imamo nadzora, malo kazni da ne kontroliramo to dobro, dajemo većoj ovlasti lokalnoj samoupravi, al dajemo im i obveze i pravo da mogu to sankcionirati. Ja ne vidim di je tu problem.

protuzakonito, stoga ne podmećite. Drugo, da vi ste odlučili slati redare samo što niste policiju. Na koga? Na domicilno stanovništvo. HDZ objavljuje rat domicilnom stanovništvu. Sjajno. Svaka vam čast. Pa siti smo mi vaših privatizacija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Glasovac dobivate opomenu, a izazvali ste još nekoliko povreda poslovnika. Prije toga kolegica Ahmetović, izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. poslovnika, poštovani ministre ne obmanjujte javnost. Od 2003. do danas šest puta je HDZ-ova vlada mijenjala zakon ni u jednom trenutku nije vam palo na pamet unaprijediti zakon, ali sad govorite o unapređenju. Nemojte lagati, nemojte obmanjivati javnost i ne kradite nam plaže. Kolegice Ahmetović druga opomena ovo je isto tako bila replika pa idući puta ako dobijete opomenu nećete moć govoriti. I želim još nešto reći zbog javnosti i zbog dijela medija da svate, dakle ja ne dajem opomene zbog sadržaja onog što je rečeno nego dajem opomene zato što se sustavno krši institut povrede poslovnika koji se koristi kada je prekršena procedura, a ovdje se to zloupotrebljava i onda se replicira u okviru povrede poslovnika. Dakle, to su razlozi zašto sada moram dati opomenu. Kolega Katičić izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo pozivam se isto na čl. 238. ovdje se govori o nekakvim, govori o komunalnim redarima jedna nebulozna izjava. Komunalni redari su legalna uspostavljena u svim djelatnosti od kao takva u jedinicama lokalne samouprave, a sad vam smetaju komunalni redari koji će napraviti red, a isti ti komunalni redari koji sad kažnjavaju građane grada Zagreba to je vaša … tu vam ne sveta i SDP. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Katičić dobivate opomenu isto tako je bila povreda poslovnika s vaše strane. Javio se i kolega Franković izvolite. Zahvaljujem. Čl. 238. je povrijeđen, komunalni redari poštovana kolegice su službenici i namještenici jedinica lokalne samouprave, vrijedno rade svoj posao, pošteno rade svoj posao, nisu nikakvi šerifi, nisu nikakvi uzurpatori, to su ljudi koji su uistinu potrebni u jedinicama lokalne samouprave i ne mogu vjerovat da ste izrekli ovo što ste rekli jer nadam se da vas nitko od njih nije čuo. Ja im se ispričavam u vaše ime ako su čuli vaše riječi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Franković ovo je bila isto tako replika. Svi replicirate koristeći povredu poslovnika tako da dobivate opomenu. poslovnika. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Znači, naravno čl. 238. kolegica Glasovac je rekla kako je vladajuća većina objavila rat domicilnom stanovništvu i da se šalje policija, komunalni redari na građane. Jedini koji je objavio rad domicilnom stanovništvu i to grada Zagreba je SDP i Možemo. Dakle, kolegice simbol vaše vladavine u gradu Zagrebu su upravo ove plave vrećice, a evo vidim da se policija sprema i komunalni redari da se obračunaju s radnicima Čistoće. Dakle,

Vlada koja će koristiti komunalne redare da bi štitila hotelske plaže od domicilnog stanovništva, a to su njihove plaže je vlada opasnih namjera, to sam rekla. Dobili ste ponovo opomenu kolegice Glasovac, imate i vi dvije opomene. Dakle, kolega Borić, kolega Zekanović, kolega Bulj, kolegica Selak Raspudić, kolegica Ahmetović i Glasovac imaju dvije opomene, dakle iduća eventualna intervencija koja neće biti u skladu s Poslovnikom s vaše strane može doći do toga da nećete moći govoriti. Kolega Srpak, izvolite repliku. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani predsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Ja dolazim iz najsjevernijeg grada, Murskog Središća. Kod nas nema morskih plaža, ima pokoja murska plaža na rijeci Muri, međutim, i mi ranije odlazimo na naše Jadransko more, kao i svi ostali stanovnici RH uz sve one koji dolaze iz EU, pa i cijelog svijeta. Često ovih dana u javnom prostoru slušamo da će se donošenjem novog zakona omogućiti ograđivanje plaža, njihova privatizacija te da će čak koncesionari moći podizati tužbe protiv privatnih osoba za ometanje privatnog posjeda. Ministre, da li se ovim zakonom JLS-ima na čijem su području morske plaže daju puno veće ovlasti da zapravo same uređuje tko i pod kojim uvjetima može biti koncesionar? Piše li negdje u zakonu da se plaže mogu ograđivati

jedinicama lokalne samouprave i županijama i gradovima i općinama. Komunalni redari nisu jedini koji će do raditi odnosno redari i slažem se, ne treba te ljude omalovažavati, to je do sada radila lučka kapetanija i inspektori lučke kapetanije, nima ih dovoljno i htjeli smo pojačati nadzor sa jedinicama lokalne samouprave i ja mislim da je to dobro. Što se tiče plaža, ponavljam, nema ograđivanja plaža, ovu nedoumicu sa hotelskim plažama ćemo riješiti kroz drugo čitanje, one će biti javne i neće se isključiti iz opće upotrebe pomorskog dobra i možete doći slobodno vi iz Murskog Središća na more gdje god hoćete i možete se kupati i uživati. Hvala lijepa. Poštovani ministre, je li plaža u Novom Vinodolskom dana u koncesiju uz vašu suglasnost dok ste bili gradonačelnik Novog Vinodolskog ili od strane vašeg nasljednika, također, HDZ-ovog gradonačelnika? Naime, pitam vas to zbog toga jer sam potpuno sigurna da kao gradonačelnik znate jako dobro proceduru dodjele koncesija, posebice u Primorsko-goranskoj županiji i zato sam sigurna da znate da Primorsko-goranska županija predlaže i daje koncesiju isključivo uz suglasnost jedinice lokalne samouprave na kojoj se predmet koncesije nalazi. Izjavili ste u jednom mediju da je u Primorsko-goranskoj županiji 5 ograđenih plaža. To je notorna laž. Niti jedna plaža nije ograđena. Ona ima mogućnost naplate,

Pazite ovako, znači ja nemam suštinski zamjerku na zakon koji ste vi donijeli 2003. i 2015. gdje ste predvidjeli ograđivanje plaža. To je tako bilo, ali ja samo govorim o vašoj vjerodostojnosti, o tome da vi danas, ja sam dao suglasnost, pa nije to sporno. Pa to se dogodilo. To se radilo po važećem zakonu kojeg ste vi donijeli. Ali mene, ali meni je, meni je ovaj, ja govorim samo o vašoj vjerodostojnosti, da vi danas, 7 godina nakon toga prozivate HDZ koji je napisao u zakon, Vlada daje,

Kolegice Glasovac, ja vas molim, znajte da je dobacivanje iz klupe isto tako za opomenu, nećete naravo dobiti opomenu, ali nemojte tako raditi. Kolega Deur, povreda Poslovnika. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. 238, sad iz ovog zaključka zastupnice Ahmetović vidimo da je ono sve što je SDP donesao, čak i ograde, to je okej. Nemoj, nemoj./... 2 zakona ste donesli i oba dva zakona su nakaradna i sad se pokušava napraviti nešto kvalitetno, a vi uspoređujete u PGŽ gdje ste vi na vlasti i da taj zakon niste ni mijenjali, ne želite mijenjati iz vašeg istupa. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Deur, dobivate opomenu, ovo je isto tako, moram vas, kolega Borić i kolegica Ahmetović, imate opomene dvije, nemojte zazivati i treći. I molim vas, stvarno sada, ima još jako puno ljudi koji nisu replicirali, da prestanete s povredama Poslovnika jer je vrlo nekorektno to činite. Kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip Uvaženi ministre, u ovom Zakonu o pomorskom dobru jasno ste definirali sve što je potrebno, naročito ono da će se skinuti ograde sa plaža koje su sada ograđene i koje su definirane tim ogradama iz 2015., kao i 2003. Naslušali smo se svakakvih povika združene oporbe koja je združena za Rusiju, a ne za Hrvatsku, kao što vidimo iz svih njihovih djelovanja dosadašnjih, a vidimo da je plaže u Istri, kao i u PGŽ gdje upravlja IDS i gdje upravlja SDP ogradila baš ta SDP-ova vlada i sad žele izokrenuti činjenice i staviti da ovaj zakon je nevaljali. Jasno se govori u čl. 83 u točki 3, plaža iz st. 1 ovog članka se ne smije ograditi. Ja ne znam kome to danas više nije jasno. **Jandroković, Gordan

Grbin je bija zastupnik u Saboru, ne znam tko je još bio, netko od Socijaldemokrata koji su više nisu SDP, koji su to amenovali i ja nemam niš protiv toga, to je tako bilo. Ali imam protiv onih ljudi, tu se prvenstveno mislim na SDP i ovih koji su proizašli iz SDP-a koji danas napadaju HDZ, da HDZ želi krast plaže i ogradit plaže. Pa što ste vi gospodo draga radili 2003. i 2015. I županijske skupštine su donašale odluke koje su donašale u suglasnosti, pa to nije sporno ali je sporan vaš izričaj, vaš diskurs. Ono što vi govorite kao stranka ja se tu ne referiram na nikog, jednog zastupnika koji nije bio u SDP-u, koji nije bio u odlučivanju, koji nije. U redu, tu je gospođa Peović, ima ih tu. Oni mogu to govoriti. Ali vi to govorite ljudi! Hvala vam. Evo sada će kolegica Mrak-Taritaš replicirati. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Budući da sam nekoliko puta prozvana neću vam ništa o plažama, ali pitat ću vas nešto drugo uvaženi ministre. Ja nekako mislim da je dobro da su zastupnici bivši načelnici, odnosno gradonačelnici ili sadašnji. Mislim da je i dobro što ste vi postali ministar, imate iskustva u izvršnoj vlasti, probajte objasniti meni i probajte objasniti i sadašnjim gradonačelnicima i načelnicima jednu odredbu u zakonu. Ja ću je pročitati, relativno je jedna rečenica. Kaže nove katastarske izmjere ne mogu se provesti dok granica pomorskog dobra nije određena sukladno odredbom ovog zakona. Pa mene zanima, objasnite mi, kako će ići sad izmjere. Mi smo donijeli desetgodišnji plan izmjera, ovaj Sabor je donesao, osigurao novce za to. Prije toga treba utvrditi granicu pomorskog dobra da bi mogle ići nove izmjere.

Nema veze. Što se tiče dohrana plaža, onda se ne razumijemo. Nisam dobro shvatio. Ne, nisam dobro. …/Upadica predsjednik: Dobro ne možete tako sad polemizirati./… Dohrana plaža koja nije bila definirana u ovom zakonu prije događale su se na terenu svakakve, mi prvi puta to propisujemo i kako to mora izgledati. Ja ne vidim tu problem nikakav. Kolegice Mrak-Taritaš povreda Poslovnika, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Članak 238. i vi ćete mi dati opomenu, ali moram reći. Mene ministar dobro razumije i zna o čemu govorim. Ja nisam govorila ni o dohrani, ni o koncesijama, ni o bilo čemu drugom. Ja sam govorila o tome da nema nove katastarske izmjere prije nego što se utvrdi granica pomorskog dobra i vi ministre, a bivši gradonačelnici i gradonačelnici koji ovdje sjede dobro razumiju o čemu govorim. To pišite u odredbama zakona, tim više što pišete i nema toga bez suglasnosti ministarstva. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Mrak-Taritaš, znadete i sami da ste replicirali i rekli ste i sami da morate dobiti opomenu. Kolegice Lukačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre ja sam čitajući ovaj zakon, prijedlog zakona u jednom članku naišla gdje spominjete osobe smanjene pokretljivosti, te kod uređenih morskih plaža. Međutim ja vas molim, smatram da bi to trebalo na drugi način urediti, pa da svi koncesionari i oni koji dobiju ovlaštenje za korištenje pomorskog dobra da su dužni urediti blaže, spominje se ovdje kao svima pod jednakim uvjetima. Međutim, kad vi kažete svima pod jednakim uvjetima ja vam moram reći da mnogi ne smatraju da su tu i osobe sa invaliditetom, pa bi trebalo dodatno

mi ćemo svakako, mislili smo to riješiti kroz podzakonske akte međutim ovaj vaš prijedlog je, razmotrit ćemo. Evo dobro da ste to izrekli u raspravi, odnosno u replici, pa ćemo mi to pogledati i kroz drugo čitanje urediti na bolji način. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre, u proteklih dvije godine smo ovdje razgovarali dva puta o Zakonu o obnovi. Cjelokupna oporba je upozoravala da je zakon loš, ministar nije slušao i sada ministar koji je ovdje branio taj zakon govori da je taj zakon loš i donosimo treći zakon uskoro ide u javno čitanje. Molim vas s obzirom da je i ovaj zakon loš nemojte da se to opet desi nego prihvatite naše sugestije. Imam dva pitanja. Prvo je pitanje vezano za nasipe koji su vidljivi na ortofotu. Vi ste ovdje naveli da će se svi legalizirati. Zar ne bi bilo normalno da se u zakonu ostavi da se treba napraviti elaborat za pojedine nasipe s obzirom da su neki napravljeni. Elaborat to je prva stvar. Jeste li to spremni prihvatiti? I drugo, imamo plaže posebnih namjena. U objašnjenju ne postoji uopće objašnjenje koje su to plaže niti znamo koliko ćemo ih imati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Butković, Oleg (HDZ)** Apsolutno prihvaćam ovu vašu prvu primjedbu, ali evo kažu da piše u zakonu. Nisam sad to točno pročitao da trebaju i elaborati. I drugo, druga nedoumica koja je izazvala najveći interes javnosti su plaže za posebne namjene, jer tu u njima stoji da se one, ne piše da se ne smiju ograditi itd. odnosno one se ne ograđuju. To se odnosi na plaže neprofitne, znači nudističke plaže, plaže za pse, za specijalne bolnice koje su nama dale zahtjev u javnoj raspravi da takve plaže možemo ograditi, odnosno da se da mogućnost ograđivanja. Kroz drugo čitanje ćemo jasno nabrojati koje su to plaže i nikakvih više nedoumica neće biti. **Jandroković, Gordan Uvaženi ministre s obzirom da se predsjednik SDP-a danas u svojoj raspravi usporedio sa mogućom veličinom čuvara plaže vidimo da su stavili na svoje klupe i transparent na tu temu, molim vas da jasno i glasno u svrhu svrhu informiranja svekolike hrvatske javnosti kažete da li je njihov prijedlog zakona koji je usvojen na vladi SDP-a ne samo omogućavao ograđivanje plaže već i ih poticao za razliku od ovog prijedloga zakona koji je hvale vrijedan i mnoge dubioze rješava pogotovo za nas u lokalnim samoupravama kojima daje alate kako bi mogli kvalitetnije i svrsishodnije upravljati pomorskim dobrom. Hvala lijepo gospodine zastupniče, ponavljam ne ulazim i ne kritiziram zakon koji je SDP-ova vlada donijela 2015. godine kada je gospodin Grbin bio saborski zastupnik, a pojedini ljudi su bili u vladi. Ja to ne ulazim u to, to je njihova odluka, njihova politika, mene je samo zasmetalo to da ti ljudi pozivaju ljude na prosvjed, da ti ljudi izvrću teze o ovom zakonu, a oni su predlagali i pisali nešto drugo. I naravno da smo mi u političkoj utakmici ja to moram reći. A njihov prijedlog zakona, ja ga sad neću raščlanjivat. Uvjeravam vas dozvolio je sve suprotno, dozvolio bi sve suprotno od onoga za što se oni danas zalažu. Evo, toliko o tome. Kako to mislite riješiti u praksi me zanima s obzirom da već nekoliko godina apeliramo na onaj prostor koji je izvan pomorskog dobra, onih 20-ak kilometara u priobalju od iza di je poljoprivredno i šumsko zemljište, a Vlada još nije ponudila pravo rješenje za te bespravne gradnje, pa me onda zanima kako to na pomorskom dobru. Ne mislim samo u zakonu gdje to piše, nego mene zanima ono sustavno u praksi gdje se pokazalo da dosada nema pravog rješenja jer i dosad imamo zakone ali se ne poštuju u praksi ne. Komunalni redari na onom poljoprivrednom i šumskom zemljištu imaju ingerenciju samo na mobilnim, a ne na čvrstim građevinama, a na pomorskom dobru imamo mnogo čvrstih građevina. Izvolite odgovor. **Butković, Oleg (HDZ)** Pa rekao, hvala vam lijepa, rekao sam uvodno nama je cilj bio da mi sve nezakonitosti na pomorskom dobru što smo dosada uvidjeli s postojećim zakonom ali ne, u zakonu je sada bila najveća kazna 33 tisuće eura otprilike, sad je 130, znači dižemo kazne. Ali možete vi napisati 133 tisuće eura i milion eura ako sutra to ne bude imao tko provodit. I to će biti najveći izazov iza donošenja ovog zakona kako te službe, zašto uvodimo komunalne redare, zato što je malo lučke, kapetanija ima ispostavu na jednom otoku jednog čovjeka. Ona, on čovjek u ljetnim mjesecima ne može sve to pokrit. Ne možemo zaposlit 100 ljudi u jednu kapetaniju. Imamo problem u tom dijelu i zato uvodimo, dajemo veće ovlasti lokalnoj samoupravi. I u toj koordinaciji lokalne samouprave s državom, tu se uključuje i Carina i DORH, u toj jednoj koordinaciji vjerujem da ćemo postići to i to nam je cilj i to ako ne napravimo onda smo fulali sve, da se oni koji bespravno grade kazne na vrijeme …/Upadica: Hvala vam./… i da ih Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre Butkoviću još jednom ću ponoviti da zakon koji je trenutačno na snazi koji je donijela vlada SDP-a u 2003. godini dopušta ograđivanje plaža pa mi danas imamo u stvari 18 takvih plaža. Ovim zakonom koji je pred nama to će se onemogućiti, dakle nema više ograđivanja plaža. Druga stvar cijela plaža ovim zakonom bit će dostupna svima bez obzira upravlja li njome jedinica lokalne samouprave ili koncesionar, pa ja u tom smislu moram citirati Članak 79. upravo ovog zakona koji je pred nama i koji kaže. Morske plaže moraju biti dostupne svima pod istim uvjetima. Dakle, vrlo jasno i glasno. E s obzirom na sve to što sam dosad rekla, ja mogu u stvari samo zaključiti da

bio, govorim o plažama, nema ograđivanja i mi smo tu odredbu jasno stavili i u hotelske plaže da zatvorimo tu stvar. Znači osim te odredbe koja piše da je zabranjeno ograđivanje dodat ćemo da su hotelske javne i da se ne može isključiti opća upotreba pomorskog dobra. To je dovoljno, sigurno dovoljno da nema više da neko kaže dvosmisleno jer nije nama cilj bio da mi nešto dvosmisleno pišemo. Neću više komentirat prijedlog zakona koji je usvojen na vladi 2015. godine, ponavljam ja o njemu ne želim raspravljati, raspravljamo o ovom zakonu, ali samo kad govorimo o vjerodostojnosti ljudi onda sam to spomenuo. Znači nema ograđivanja, niko neće nikome zabranit dolazak na plažu kad govorimo o našim građanima i oni koji žive na otok i koji dolaze na otok bilo s kontinenta nema ograđivanja i zabrane nikakve. **Kekin, Ivana (NL)** Evo baš ću se dobro nadovezati da to još jednom onda sasvim sigurno utvrdimo na kolegicu Burić. Dakle, u Članku 84. ovog zakona kažete dakle da se te morske plaže koje sad čine funkcionalne cjeline naše opće dobro sa tim novoizgrađenim nekim objektima da se ne smiju ograditi. Ali mi svi znamo da se ograničenje uporabe može izvršiti na niz drugih načina, od naplate ulaznice na dalje, pa me dakle zanima da li ćete izrijekom staviti da nema nikakvog ograničavanja opće upotrebe, nikakvog tipa. I također u Članku 85. da li će izrijekom pisati da plaže javne namjene, dakle posebnih namjena za posebne korisnike nipošto ne smiju ostvarivati nikakav profit. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. Pisat će tako kako sam vam rekao kad mi je kolega Katičić postavio pitanje. Ponavljam vam, mi smo s odredbom da se ne smije ograđivati, ja sam slušao rasprave kao stavit ćete ograde ali zaštitar može doći, poput Grbina je Ako vi kažete da se nešto ne može ograditi onda je ograda ograda i kad je stavite fizičku i kad vam čovjek ograđuje da ne, to se podrazumijeva. Ograda je ograda. I mi smo s odredbom ne smije se ograditi mislili da smo pokrili i pokazali smo smjer kojim idemo.

Imamo povredu Poslovnika, kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Kroz cjelokupnu raspravu završno sa ovom sada ministar je povrijedio čl. 238, vrijeđajući zastupnike. Upravo sada je potvrdio da ono što smo govorili sve ove tjedne je točno jer u zakonu ne piše izrijekom i morat ćete upisati. Dakle .../Upadica

Kolega Deur, isto tako, izvolite, povreda Poslovnika. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Čl. 238. Ako smo znači odlučili da g. Grbin bude čuvar zimske plaže, molio bih dvojicu iz Možemo! kao čuvara jer oni će novce pokrasti, to je opasno ili možda g. Bauk, netko ga mora čuvati, evo, samo vas to molim. Kolega Deur, dobivate opomenu, isto tako, ovo je bila replika. Druga opomena kolegi Deuru. .../Upadica se ne čuje./... Kolega, odnosno kolegice Jekovicac, isto tako, povreda Poslovnika. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, kolega Grbin povrijedio je čl. 238 Poslovnika jer iznosi neistine i ovdje nas vrijeđa na taj način. Kolega Grbin, kad ste imali priliku sudjelovat u kreiranju, onda ste vi izrijekom potvrdili i napisali ono što danas tvrdite da mi insinuiramo. Tako da, dajte se odlučite koje stavove zastupate. Kolegice Jelkovac, isto tako opomena, vi ste replicirali. Idemo dalje. Kolegica Maksimčuk, replika, izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče HS-a. Uvaženi ministre, svi zahvati na pomorskom dobru morat će se uskladiti s prostorno-planskom dokumentacijom, čime će se naravno, dodatno podići stupanj zaštite pomorskog dobra i onemogućit će se zlouporabe. Ono što je novitet u ovom zakonskom prijedlogu, da se umjesto koncesijskih odobrenja uvodi institut dozvole. dozvole. Nema više dodjeljivanja najbržim prstom. Tu se povećavaju naravno, povećava se i uloga jedinica lokalne samouprave. Koje benefite će jedinice lokalne samouprave imati ovih predloženim zakonom? **Jandroković, u trenutnom stanju kako je sada, jedinice lokalne samouprave je donosila prostorni ili urbanistički plan, određivala se granica pomorskog dobra i uvijek su kritike bile da jedinica lokalne samouprave nema dovoljne ingerencije i ovlasti da, da mu županija raspisuje koncesiju, određuje netko drugi, itd. Mi smo išli s time da ih ojačamo i financijski, ali i odgovornošću da jedinice lokalne samouprave preuzmu odgovornost i za sankcioniranje jer zašto kao komunalni redar ili redar, kako ga god nazvali, ako vidi da nešto bespravno gradi tamo, zašto on ne može postupati nego mora zvati inspektora iz lučke kapetanije koji ima 100 drugih stvari pa ne dođe pa onda to traje sve skupa duže. Znači intencija ovog zakona je bila u puno odredbi da jačamo i

Ja i moji kolege iz Mosta smo kod zakona o Covid mjerama glasali protiv jer su se dogodile poslije besmislene mjere koje su doslovno bile ograđivale, ograđivali ste k'o da je Covid bio prase pa će proći kroz ograde. Zakon od potresa, od obnove od potresa područja također, je bio besmislen, neprovediv i vidimo koji su učinci. Također, uvođenje eura glasali smo protiv, vidimo koji su učinci, učinci su da ne znamo kolika je više cijena, svakodnevno rastu cijene, ljudi ne mogu preživljavati. Ovdje se radi o općem dobru, o javnom dobru, o plažama. Znanstvenici su protiv vas, svi su protiv ove odluke zato šta ovdje ograničava se da će se ograđivati određeni naše plaže i devastirati se onako kako žele

on, uopće, uopće drugo, ma niste kad govorite da su oni protiv plaža, itd., oni, sa HAZU će se odraditi sastanak, imamo do drugog čitanja, oni imaju njihove primjedbe su sasvim drugom pravcu, ali i to treba uzeti s rezervom. Mnogi interesi ovim zakonom nisu zadovoljeni, mnogi. I mnogi. I mnogi upiru na plaže, a nešto drugo ih smeta, u to vas uvjeravam. Što se tiče plaža, vjerujte mi, od početka je u radnoj skupini su bio DORH, mi smo imali široku radnu skupinu, znači, ponavljam vam, nitko nikome neće zabraniti dolazak na plažu, plaže neće biti ograđene, formirat ćemo još dodatno pojačati osim ove formulacije da se ne smije ograditi, što sam rekao na pitanje kolege Katičića i ja ne vidim uopće ovdje sada više bojazan .../Upadica: Hvala vam./... da će biti Poštovani ministre, ja današnju raspravu mogu komentirati samo kao jedan veliki autogol oporbe koji su došli ovdje, pokušali napraviti jednu temu svih tema, mnogi nisu ni pročitali Prijedlog zakona, znači kao kolega Bulj, međutim, ipak su razokriveni, odnosno ostali su bez argumenata, ali

a oni govore o plažama da bi skrenili priču na svoj kolosijek. I jako bitno je još naglasiti, ista ekipa koja je danas, ja ću ipak izgovoriti tu riječ, trabunja o plažama, a nisu ni pročitali zakon, to je ista ekipa koja je bila ujedinjena oko podrške Rusiji. Oleg (HDZ)** Hvala lijepo zastupniče. Znači mene, ja sam pratio raspravu, ponavljam oporbe, oporbe, tu izdvajam SDP jer je SDP u specifičnoj situaciji. Oni su donijeli zakon i na Vladi, pa ljudi imali ste priliku sve ovo što govorite mogli ste to vi onda regulirat, znači ta vjerodostojnost SDP-a je u najmanju ruku upitna. Međutim, drugi zastupnici oporbe ovo što se kazalo i ovo da bi moglo biti nešto dvosmisleno, ja to razumijem, naša intencija je bila nema ograđivanja i to smo jasno napisali. Ovo je prvo čitanje, ja od početka govorim, sve što je što je prihvatljivo, što će bolje pojasnit mi ćemo i prihvatit jel to neće bit prvi put, ovo nije nikakva kapitulacija, mi smo u Zakonu o obalnom linijskom prihvaćali što je oporba predlagala, govorim o ovom resoru. Znači ovo je stvar vrlo ozbiljna, ja se s time slažem i mi ćemo ovo još doradit, popravit, jasnije napisat iako intencija je da nema ograđivanja…/Upadica Imate povredu poslovnika, kolega Brkan samo malo. Kolega Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238., zamolio bi ministra da više ne predbacuje odgovornost na SDP, ajmo se složit da su zabrljali, ovom prijedlogu, o ovom prijedlogu zakona i sami ste sad priznali da, da ne valja i da ga treba doraditi, sami ste to priznali i morat ćete se povući i to vam je kolega Bulj jutros rekao dok ste sjedili tamo da vam ovakav zakon neće proći i sad ste to shvatili. Kolega Grmoja, dobivate opomenu. Samo malo, samo malo, kolega molim vas nemojte dobacivati iz klupe. Kolega Grmoja isto tako druga opomena. Javljaju se sad za povrede poslovnika kolega Franković i kolega Totgergeli. Panonski mornar kolega Totgergeli izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala predsjedniče HS. Povrijeđen je poslovnik 238., potpuno je jasno da cijelo vrijeme ministar kaže da nema ograđivanja plaža i sad samo želi dodatno taj isti članak, to što je već potpuno jasno, još dodatno malo pojasnit da ne bude nikakvih dilema, a vi kažete ne valja cijeli zakon, pa mislim koga muljate cijelo vrijeme danas? Kolega Totgergeli, dobivate opomenu, ovo je bila replika. Kolega Franković, izolite. **Franković, Mato (HDZ)** Zahvaljujem, čl. 238.. Poštovani kolega Grmoja, zašto postoji prvo čitanje zakona, pa valda da bi mi ovdje raspravili, da bi ga doradili i da bi došlo do drugog čitanja Vlade, pa drugog čitanja, dakle nema pogreške. Ovdje raspravljamo danas kako bi zakon trebao biti bolji i ništa ministar nije pogriješio nego je jedino imao hrabrost doći sa ovim zakonom i sprječava lovce u mutnom za budućnost, što ovaj dosadašnji zakon je omogućavao. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Franković, ovo je bila isto tako replika, dobivate drugu opomenu. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjeda…, predsjedniče. Poštovani ministre, molim vas zbog laži koje pojedinci iz oporbe već konstantno ponavljaju i obmanjuju hrvatsku javnost, ja bi vas molio samo još jednom u konkretnome slučaju i primjeru kakvo je sada. Novim prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u čl. 83. i 84. jasno i glasno kaže, plaže se ne smiju ograditi. Međutim, sada po važećem zakonu mi imamo hotelske rezorte, pomorsko dobro nije formalno zagrađeno, al da bi došli do njega morate proći kroz hotelski resort i pojedini takvi rezorti naplaćuju prolaz. Po novome prijedlogu Zakona o pomorskom dobrom i morskim lukama da li će to ubuduće biti moguće il neće? Oleg (HDZ)** Hvala vam lijepo. To je dobro pitanje, pametno. Ovaj, što se tiče postojećih koncesija, ovih 18 gdje je mogućnost ograđivana dana, mi u prijelaznim odredbama ovog zakona kažemo, kad isteknu koncesije ograde doli, znači nema više ograđivanja kad isteknu koncesije postojeće. Kad se ovaj zakon donese ovo više neće bit moguće. I još jednom, mi nismo kapitulirali pred nikim, ja od ljeta govorim, nema ograđivanja plaža, svi će moć doć, svi će moć doć na plažu bez obzira, naravno javnu, bila ona hotelska itd. osim morskih plaža za posebne namjene koje ćemo kroz drugo čitanje navest koje su, to sam vam rekao po treći puta, (Damir Bajs NL)** Poštovani predsjedniče sabora, poštovani ministre. Pred nama je prijedlog zakona koji je izazvao dosta rasprava u javnom prostoru, javili su se i građani, udruge, lokalna samouprava i bilo je gotovo 900 primjedbi kad govorimo o javnoj raspravi, to znači da je to zakon koji treba posebno dobro promotriti. Međutim, prvi put se po mom saznanju, barem po mom, mom, tijeku mog zastupničkog mandata javila i HAZU. Ona je dakle ne samo najveća znanstvena institucija nego i struka koja je dala 14 preporuka i jedan prijedlog, otprilike naravno da se odgodi početak rasprave u ovom saborskom domu, a 14 prijedloga su raznovrsni, od europske direktive, pa do upitnosti same definicije onog dobra u ovom zakonu. Da li ste sjeli sa hrvatskom akademijom, da li ste razmotrili njihove prijedloge ako možda naši nisu dobri i da li će ono što je ovdje napisano biti

znači sa HAZU-om će se sjest, razmotrit sve što oni predlažu i nisu sve vaše, vaši prijedlozi koji dolaze iz redova oporbe besmisleni, to ja nisam rekao, to sigurno ne stoji, bit će ih vjerojatno još danas kroz raspravu, tako da svi oni koji će javit nakon prvog čitanja će bit primljeni u ministarstvo kao i dosada i imat će priliku reć što žele, napisat to, a mi ćemo to sve skupa pogledati. Ovo što se tiče plaža to sam vam rekao, to će bit ovako kako smo sad rekli i idemo vidjet gdje se još može zakon poboljšat u nekim drugim stvarima koje nam ostaju još možda…/Upadica iz klupe se ne razumije/…tako je i bit će sastav, već

Zaboravila sam. Evo hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre. Građani od nas očekuju da zaštitimo plaže, da one nemaju ograde, da budu dostupne svakom građaninu kao što ste kazali u samom uvodu to je zaista i cilj ovog Zakona o morskim lukama i pomorskom dobru. Dakle, hrvatska javnost mora razumjet da nema govora o tome da će se plaže privatizirati, da nema govora o prodajama, da nema govora o uzurpacijama pomorskog dobra nego sasvim suprotno ovim tezama koje se danas ovdje čuju koje su se čule do sad i u javnosti koje su plasirane da će novi zakon zaista bit prilika da se uvedu nove regulacije i dodatno zaštiti pomorsko dobro štiteći interese hrvatskih građana.

Ako smo rekli ovo za plaže što smo rekli da se ne ponavljam, ponavljam nema ograđivanja da ne idem sad iz početka, onda je cilj zakona da mi se događaju i koje će se događati na pomorskom dobru da ih zaustavimo. Kolko ćemo u tome uspjet, bit će nakon što donesemo zakon i kad vidimo kako će to na terenu funkcionirati. To će bit najveći izazov o tome stalno govorimo da ustrojimo i u ministarstvu poseban sektor koji će biti za nadzor pomorskog dobra jer to do sada nije bilo, bila je sigurnost plovidbe pa sve u svemu tako da vodit ćemo računa institucionalno da povežemo se sa lokalnom samoupravom na kvalitetniji način naravno i drugim službama koje će vršiti nadzor, evo tako da to je smjer. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče Vlade za gospodarstvo naglašavam, vrlo konkretno dakle vaš ključni zadatak bi trebao biti osigurati obavljanje gospodarske djelatnosti, a istovremeno osigurati građanima da neka svoja prava ostvare u ovom slučaju pristup općem dobru odnosno plažama. E sad vidite, čl. 86. kaže koncesija plaže u turističkoj zoni mora se davati tako da na 70% odnosno 50% koncesionar može obavljati gospodarsku djelatnost i sad citiram: „a ostali dio plaže mora ostati dostupan svima“, dakle jako dvosmisleno. To znači da onaj prvi dio ne mora ostati dostupan svima, nejasno, dvosmisleno i ja vas molim da svakako evo mi smo i u raspravi na odborima to konstatirali da ovaj dio zakona zaslužuje …/Upadica predsjednik: Ponavljam, ako smo kazali da morske plaže ispred hotela, kampa i turističkog naselja se neće ograđivati i da će se svrstati pod javne plaže onda bilo kakva gospodarska djelatnost koju smo definirali postotak jer do sada si mogao stavljati ležaljke na cijelu plaže, pokrij to sve ležaljkama, baldahinima, suncobranima, ne sad smo rekli, ok netko obavlja ima hotel zašto mu ne dati priliku da to koncesionira, to ne isključuje javnost, to ne isključuje dostupnost i limitira ga koliko toga može biti. Svatko može doć na plažu, naravno ne može koristiti ležaljke, ne, ne, ne, ne to je i do sad bilo, ali može doć i može se kupat i može donest svoj ručnik i bit slobodan, to sigurno. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre. Kaže evo i kolega Franković i vi sada govorite da ovaj zakon sprječava lov u mutnom, a složit ćemo se svi da nema većeg omogućavanja lova u mutnom od nejasnog dakle treba nam zakon koji će spriječiti Uvale Vruja koja se 20 godina devastira, nelegalno gradi, spriječiti ne znam slučajeve koncesija na Benama, na Marjanu koji su se dodijelile političkom trgovinom mogu slobodno reći, a ugovori se ne raskidaju iako se nastavlja i nelegalno graditi i svašta radit, dakle treba nam taj jedan zakon. Pa ću vas ja evo konkretno pitat u čl. 84. u st. 3. kažete plaže se ne smiju ograđivati, ali u st. 1. evo samo da mi pojasnite šta znači ovo morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja je uređena morska plaža u turističkoj zoni koja je s turističkim sadržajima izvan granice pomorskog dobra povezana u funkcionalnu infrastrukturnu i prostornu cjelinu, šta to znači? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite plaže ispred hotela, mi imamo neko zatečeno stanje oni su funkcionalna cjelina s određenim hotelom, oni su infrastrukturom tehnološki povezani mi to ne možemo mi to ne možemo negirat. Znači struja je tamo, sve je tamo to je jedna tehnološka cjelina i takve plaže, takve plaže smo mi ovdje izdvojili iz javnih plaža i to je stvorilo vidim nekakve je li nedoumice, ali smo rekli one se ne smiju ograđivat, znači javne su, dostupne prijašnjim člancima i 79. dostupne svima po jednakim uvjetima. Da bi to sad izbjegli dodat ćemo ovo o čemu sam vam rekao i one će činiti funkcionalnu cjelinu, ali vi ćete tamo moć doć, vi, bilo tko na otoku koji je došao na otok ili u priobalje, znači neće biti nikakvih ograda, ne smije ih bit i u to vas uvjeravam i to je cilj ovoga svega kud smo mi krenuli. Nikakve manipulacije. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Poštovani ministre. Ja ću se osvrnuti na dio zakona koji se tiče sporta, naime jedan dio ovog zakona predstavlja usklađenje sa novim Zakon o sportu. Naime, kroz određene članke određuje se pravo prijave na javni natječaj za koncesiju korištenja sportske luke gdje je strogo definirano da se mogu prijaviti sportski subjekti koji imaju najmanje tri uzrasne kategorije u fazi natjecanja, također definira se i pravo vrhunskih sportaša da na zahtjev dobiju pravo na korištenje sportske luke, a definira se i ovaj novi pojam, novi pojam sportskog dijela luke otvorene za javni promet gdje se omogućava izgradnja infrastrukture koja će omogućiti svim sportskim kolektivima iz jedinica lokalne samouprave korištenje tog sportskog dijela luke bez prava davanja u koncesiju. Također evo omogućit ćemo daljnji razvoj svih dobnih skupina naših sportaša uključujući djecu i vrhunske sportaše. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala vam lijepo. Da mi smo, to sam i rekao u uvodnom dijelu da smo posvetili posebnu pažnju sportu odnosno sportskim lučicama i uvodimo je li koncesije za te sportske luke koja se daje na zahtjev. Mi imamo čitav niz sportskih lučica koje su nedefinirane i tu imate problem sportskih društava, klubova itd. koji su tu u nekom vakuumu i mi smo smatrali da takvim udrugama koje koje razvijaju vrhunski sport, a to je jedrenje i sve, vaterpolo, sve ono što je uz more da je tu jedrenje najviše jel vezano da im damo mogućnost da dobiju koncesiju na zahtjev. I mislim da je to dobro i oni su to pozdravili.

već ove godine neki od tih ugovora ističu i obzirom na europsku praksu, dobro najveći dio ugovora ističe za 8 godina s obzirom, obzirom na europsku praksu što možemo očekivati, dakle privilegirani ugovori više ne dolaze u obzir a i samu ACI marinu, ACI marine bismo možda s obzirom da su oni jedno tijelo, jedan poslovni subjekt, a moraju aplicirati dakle na koncesije u svakoj županiji u kojoj se nalazi ovaj ta,

Hrvatska ako može biti ponosna na neke, možemo biti ponosni na puno toga, ali ACI je jedna stvar koja nam je, po kojoj smo prepoznati da tako kažem. Većina tih koncesija ističe sada kako ste vi rekli kroz 8 godina. Po ovom prijedlogu novog zakona oni koncesionari kojima ističe nemaju nikakvo pravo, a to je bila stroga primjedba od strane Europske komisije nemaju nikakvo pravo da budu privilegirani kod dodijele koncesije ponovno. Ali budući da je ACI pa i neki drugi krenuli po starom zakonu važećem ovom, u obnovu tih odnosno u postupak produljenja koncesija, govorim o produljenju koncesija to će za njih biti moguće. Kolega Kirin, izvolite. na plaže, nema ugrađivanja, što se odnosi na plaže posebne namjene, na sportske luke i da li je bitno da svi budu kad se dobiva koncesija za sportsku luku baš vrhunski sportaši ili da budu i negdje nekog nižeg ranga. Sve rasprave i sve je već kazano u replikama, ali ja mislim oni koji su spominjali replike i bunili se protiv plaža da jednostavno nisu shvatili novi zakon, držali su se starog zakona i mislim ako i imaju već ograđen svoj bokun mora neka skinu ogradu. Hvala. Oleg (HDZ)** Hvala lijepo gospodine zastupniče. Da, kod koncesija na zahtjev kad govorimo o sportskim lučicama naravno da se neće tražiti da budu ljudi koji su osvajači olimpijskih medalja, ali koji se negdje takmiče, koji su u sportu, nacionalnim ligama itd., nećemo mi tu raditi nikakve distinkcije i podjele na takav način. Što se tiče plaža da se ne ponavljam, već sam to nekoliko puta rekao. Znači sve nedoumice koje su ostale u javnom prostoru i s kojima se spekulira, a činjenica da intencija zakona je da se plaže ne ograđuju jer to jasno piše u svim člancima dodat ćemo one formulacije i time hotelske postaju javne koje se mogu koncesionirati, ali nikome neće biti zabranjeno da dođe na plažu, evo. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, jedno tehničko pitanje, Članak 148., to ćemo kasnije čuti u mojem pojedinačnom izlaganju. Čini mi se da nije potpun budući da njegov treći član, stavak oprostite predviđa odnosno regulira raspodjelu eventualnog prihoda koncesionara sportske luke. Budući da je dosada određenim sportskim klubovima kao koncesionarima u sportskim lukama bilo dozvoljeno obavljanje i gospodarske djelatnosti na određenom dijelu svoje koncesije čini mi se da u ovom članku to nije uopće precizirano da bi ga trebalo malo doraditi do drugog čitanja odnosno hoće li to i dalje biti uopće zakonski moguće jer su tim

on ga mora koristiti namjenski. Znači on će morat tamo uložiti u tu luku, razumijete jer mnoge od tih luka su propale, one su u lošem stanju i on naravno dio tog prihoda mora namjenski koristiti. Mislim ako to izbacimo onda ćemo doći u situaciju da ćemo mi morat financirat infrastrukturu u tim lukama. Ne, ne bježimo mi od i da mi to sufinanciramo i pomognemo gradnju infrastrukture, apsolutno ne, ali on dio svojih prihoda mora namjenski koristiti. Mislim to je, to je prirodno da tako kažem

a vrlo malo je zapravo provedeno u zemljišnim knjigama. Zanima me prije svega zbog bespravne gradnje i devastacije pomorskog dobra da li ovim zakonom na neki način županije primoravamo da nastave daljnje utvrđivanje granica pomorskog dobra? Izvolite/…. Cilj je da se što više granica odredi, ali nisu samo županije u tom lancu, imamo mi stvari koje moramo ubrzati u svojoj kući, znači nama malo činovnika i malo ljudi, službenika radi na provedbi svih tih granica, tu je i DORH u jednom dijelu. Cijeli proces određivanja granice pomorskog dobra mora bit puno brži i efikasniji i to je smisao i ovog zakona da taj cijeli proces ubrzamo. Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, moje pitanje vezano je uz temu podkoncesija. Zanima me zašto se ovim zakonom dopušta da koncesionar odlučuje o o tome tko će dobiti podkoncesiju u slučajevima kada ne želi obavljati djelatnosti koje nisu osnovni predmet koncesije? Naime, zar to ne bi trebale radit JLS, možete li razjasniti tko će zapravo od toga ubirati profit? ovako, ovako složenim prijedlogom ispada kao da ostavljamo velikim koncesionarima da prvo dobiju koncesiju na plažu, a onda još i dijele podkoncesije kome i kako žele, evo možete razjasnit molim vas, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. suglasnost davatelja koncesije, to je, eksplicitno piše i ne možete za osnovnu djelatnost dat podkoncesiju nego za neke djelatnosti koje nisu osnovne, za koju je dana koncesija i ta mogućnost je bila i dosada ja mislim da ona nije sporna. Vi imate situaciju da negdje Županijska lučka uprava ili netko mora ugovo…, dat nekakav mogućnost da neko odvodi, odvodi otpad itd., mislim imamo tu puno situacija koje su nam, a ovo po meni ništa nije sporno jel davatelj koncesije mora dat suglasnost, a zna se ko je davatelj, županija, županijska skupština odnosno Vlada odnosno sabor ako je iznad 50.g., Uvaženi predsjedniče i poštovani ministre. Na početku svoga mandata gradonačelnika uz pomoć Vlade, županije i ministra Štromara i uz snažnu političku silu, nažalost to je bilo moguće, pomeli smo desetine bespravnih objekata na najvrjednijoj plaži na Jadranu, plaži Žnjan. Da je 2014.-'15. SDP-ova Vlada donijela zakon i uvela te alate to ne bi bilo moguće, no naprotiv još je SDP-ov gradonačelnik tim bespravnim graditeljima na plaži Žnjan plaćao i vodu. To više s ovim zakonom neće biti moguće. Ovi otpori, to moram kazat, donošenje ovog zakona podsjećaju me na otpore s kojim sam se ja susretao dok sam čistio Žnjan od bespravnih graditelja i vratio ga građanima. Kome u korist se događaju ovi otpori, zbog čega ne žele raspraviti i poboljšati i donijeti potrebni zakon kako bi se bespravna gradnja napokon dokinula?

i po meni to je bila dobra odluka odnosno to je pokazao natječaj da je gradska tvrtka dobila koncesiju na Žnjan. To je po meni dobra situacija jer ipak grad upravlja komunalnim poduzećem, grad itd. i to, i to je jedna, jedna dobra stvar koju treba nastaviti i dalje, naravno vi u natječaju ne možete prejudicirat ko će dobiti koncesiju. Što se tiče ovog vašeg konkretnog pitanja, prijedlogom ovog zakona ako vi pojačavate nadzore, dižete kazne, uključujete više ljudi u provedbu, u kontrolu, onda naravno da bespravni graditelji i oni koji su u ovom trenutku nelegalni da ne spavaju mirno i to je meni jasno. **Jandroković, Hvala. Poštovani ministre, već sam vam u povredi poslovnika rekao da ste ovu raspravu zaspinali na način da dio oporbe vam ne bi trebao prigovarat jer su radili isto i da su njihove optužbe licemjerne umjesto da ste se bavili meritumom, ali ste se na kraju ispravili kada ste vidjeli koliki je otpor ovdje oporbe i da vam je najavljen veliki prosvjed dakle 2. veljače točno u podne ovdje na Trgu sv. Marka, priznali ste sami da je zakon nejasan i da je nedefiniran, a čim je zakon nejasan i nedefiniran on otvara mogućnost lova u mutnom, otvara mogućnost za sve ovo, ono što je oporba s s pravom upozoravala. I tako kada kolega Zekanović kaže da je ovo nekakvo odvraćanje priče o zagrebačkom smeću, pričat ćemo i o zagrebačkom smeću

to je na neki način u pravom smislu vrijeđanje jer slušanje danas i onoga što je ministar re…, ponovio bezbroj puta, znači intencija nije više da se nešto razumije što piše, ako je neki detalj, ministar je sam rekao, neki zarez pomaknut će se da bude jednostavnije, međutim ovdje se stalno pokušavati demantirati nešto što

Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Grmoja je povrijedio čl. 238., naime predlagatelj je otpočetka govorio kako ovaj zakon ima prije svega u sebi intenciju uvođenja reda, zaustavljanja i devastacije i da sve ono što je u nacionalnom interesu, što je u javnom interesu, što je u interesu svih građana grada Vukovara je ili dio zakona ili će postati dio zakona. I ja razumijem da kolegu Grmoju smeta što će predlagatelj napraviti da ovaj zakon bude kvalitetan i između prvog i drugog čitanja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mažar, dobivate opomenu, isto ste replicirali. Kolega Beljak, izvolite vi. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Kolega Grmoja je povrijedio čl. 238. vrijeđajući zastupnike HDZ-a i ministra. Oni samo rade ono što rade zadnje 32.g., pa uništili su sve dakle i objašnjavali nama i svima da je to u našem interesu, od hrvatskih banaka, od svih hrvatskih strateških poduzeća, hrvatske energetike, milijardu kuna su pokrali u INI niko ništa, sad će još ukrasti plaže i to objašnjavaju …/Upadica: Hvala, hvala kolega Beljak./… da je to za naše dobro. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Beljak dobivate opomenu za vaše dobro.

Znači ja od samog početka govorim od ljetos kad je počelo sve skupa da nema ograđivanja, da nema uzurpiranja plaža i to smo i u zakonu napisali. Piše, to piše, to piše. Piše da se plaže ne smiju ograditi. Ovo što je predložio kolega Katičić na tragu je onoga što se spominje cijelo vrijeme da taj članak ostavlja neke mogućnosti da ih neko dvosmisleno tumači mi ćemo to popraviti. Znači namjera nije da mi nekom nešto podvaljujemo i da mi ovdje nekog izigravamo. Znači namjera je da zaštitimo pomorsko dobro, da pojačamo nadzor,

nikad ne znate kad ćete izgubiti more, mi Panonci smo ga izgubili prije par miliona godina, ali se Zagrepčani nisu nadali da će dobiti more, ali more smeća u zadnjih 3 dana koje se pojavilo u Zagrebu, pa ja molim i kolege iz SDP-a da ne odlažu ove svoje pamflete jer neće ih imati tko odvesti pa možda će napraviti problem tim ljudima, a ne bi, ne bi se smjelo. Da, od jutros se vodi rasprava koja u biti je splasnula. Toliko ste ih išamarala da jednostavno više nemaju ni volje ni želje. Jednu rečenicu ću naglasiti, a vi ste je naglasili barem 5 puta, ne samo danas, nego u svim ovim danima, a to je da nema privatizacije pomorskog dobra. hvala vam lijepo, puno toga ste vi rekli od smeća, ali pazite sad govorimo o smeću i plaže treba čistiti. I plaže treba čistiti i netko na plažama mora je li voditi računa o tome naravno u jedinicama lokalne samouprave ili koncesionari. Znači smisao je da te plaže budu uredne tako da nećemo dopustiti da neki koji su sada na vlasti u Zagrebu da oni o tome vode brigu. I o tome moramo voditi računa Možda nećete čekajte./… ministar Butković je povrijedio Poslovnik prije nekoliko mjeseci kad je rekao da su njegove političke i intelektualne sposobnosti srednje razine. Ne ministre, vaše političke i intelektualne sposobnosti su najviše razine, ja vam se divim kako uspijevate sa lakoćom ono što je neobranjivo doista i braniti i vi sami vjerujete u to i znate ja vam čestitam na tome, ovo skoro da nije za opomenu, da, ali ipak moram ostati dosljedan. …/Upadica: Onda sam se šalio, nisam ja ono onako iskreno mislio./… **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, a molio bih vas komentar s obzirom da smo danas demistificirali ovu temu na način, s jedne strane je predlagatelj odnosno Vlada RH je uzela još jedan tzv. vrući krompir da uvede reda. Nakon reforme pravosuđa, nakon reforme javne uprave sada idemo u reformu ovoga dijela. Jasno članci propisuju vezano i za plaže i po kojim uvjetima i da svi mogu koristiti. S druge strane imamo dio oporbe koja lošom manipulacijom želi zadržati trenutno stanje, stanje nereda kojeg su ono propisali. I onda još imamo dio tzv. progresivne ljevice koja im pomaže u tome i što je kolega Ivanović rekao u silnoj želi za temom mora stvore more, ali more smeća u kojima građani glavnog grada ne da uživaju nego se utapaju. Kako komentirate? **Jandroković, Gordan Što se tiče ovog zakona on je i uvjet za, u Nacionalnom programu oporavka i mi smo ovaj zakon slali u Europsku komisiju, samo da se to zna. Znači Europska komisija je pogledala ovaj zakon, dala određene primjedbe, neke koje nisu mogle u njemu biti i on je uvjet za provedbu Nacionalnog programa oporavka u poglavlju da tako kažem reforma pomorstva. Znači ovo nije došlo ponoći, ovo nije došlo jer smo se mi sad sjetili u Vladi da idemo ovo usvojit pa ćemo sad mi tu nešto dvosmisleno ili nekome pogodovat. Ovo je zakon koji je ozbiljan i on je dio reforme pomorstva uz neke druge zakone koje moramo odnosno neke smo već i promijenili. Tako da slažem se s vama ovo je vrlo ozbiljna stvar. **Jandroković, Gordan Hvala. Imate pravo ministre, neki su isti kao i vi, radili bi isto što i vi, neki još nisu imali prilike ali radit će možda ili bi radili isto što i vi, a ja ću nastaviti ove hvale koje je počeo moj kolega Beljak pa ću vam reći vi ste iskreno priznali u zakonu što zapravo želite raditi. Donošenjem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama stvaraju se uvjeti za brži i uspješniji gospodarski razvitak RH. Samo što ste malo pogriješili, gospodarski odnosno privredni razvitak se ne može temeljiti na ovom znači zdiđanju koje će omogućiti ovaj zakon i upravo dobro čitaju investitori ono što vi mislite ovdje činiti, a to je sasvim jasno privatizacija obale. Ono što ste uspjeli još prije znači ovog zakona uništiti mogućnost da sabor ukine koncesiju osim ako je u pitanju obrana, zaštita i zdravlje pučanstva i mi zapravo saborski zastupnici …/Upadica: Hvala vam./… ne možemo više reagirati na vaše ziđanje i vaše …/Upadica: Hvala vam lijepo gospodine zastupniče. se osigurava i investicijama koje mi provodimo u lučim upravama. Mi smo pokrenuli čitav niz investicija obnova luka, lukobrana. Znate li vi koliko je to gospodarski omogućilo da se ti otoci i da se sve skupa bolje razvija, tako da vi kad, vi insinuirate i podvlačite ovo pod nekakav primjer koji navodite da se događa na Ugljanu. On nema veze sa pameću i sa ovim zakonom. To što je netko napisao da prodaje privatnu plažu to je protuzakonito, to nije zakonito. To može napisati. Ja ne znam tko je taj uopće, ali to nema veze sa ovim. Čak naprotiv mi sa ovim odredbama o kojima smo danas govorili i koje ćemo još dodatno pojasniti ne govorimo u prilog tome i toj tezi koju vi stalno nama želite podvaliti da mi želimo privatizirati plaže.

opasnošću da dobijem ipak opomenu moram reagirati, znači da spomenuli ste lučice. Pa divno da, gospodarsku aktivnost ćete povećavati i tako da malim klubovima recimo po obali uzimate mogućnost da tamo rade i date još

Idemo dalje. Kolegice Vukovac, izvolite. tako da će biti puno gradnje bez papirologije, dakle bez projekata ali sve legalno. Znači kapetani će moći dati suglasnost za gradnju, netko u jedinici lokalne samouprave će samo upisati da se planira nešto graditi i to će zapravo biti dovoljno za legalizaciju primjerice primoštenskih dokinga ili opatijskih sunčališta i slično. Ja se ne mogu oteti dojmu da će primjena ovakvih odredbi u konačnici ozakoniti sve ono što nam je do sada, odnosno do jučer na obali bilo zabranjeno. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala vam lijepo. Krivo ste pročitali, nemojte se ljutiti. Znači plan upravljanja pomorskim dobrom donosi uz javno savjetovanje lokalna samouprava. Lučke kapetanije su i do sada davale suglasnosti i davat će i dalje na određene sanacije na pomorskom dobru koje se događaju. Znači vi imate situaciju da more, jugo, bura, odnosno bura ne toliko ona nije opasna nego jugo razruši dio obale i postupak je, dakle lučki kapetan iziđe tamo, da utvrdi što je to i daje suglasnost na određenu sanaciju. Pa ne možemo to raditi na divlje. Kolega Mlinarić, izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Gospodine ministre, evo otužno je slušati ovdje u sabornici gdje se prepucavaju SDP, pa i HDZ tko je donio lošiji zakon, tko je donio 2002., 2005., 2016. Evo ja vas molim ovih dana smo obilježavali obljetnicu Maslenice gdje je 127 ljudi poginulo da bi se oslobodio jedan mali dio samo općeg dobra, Ja vas molim pošto je ovo prvo čitanje nemojte da njihova djeca i ostali građani Republike Hrvatske ne mogu doći na hrvatsku obalu koja je krvlju oslobođena, da mogu doći i da se mogu kupati, a ne da neki tajkuni ograde plaže i da se ne može doći. A kad sam već kod ograda bojim se samo da ne bi opalila negdje petarda pa da ne ograde kao i Markov trg ako bude premijer Plenković negdje u blizini. Evo hvala. Kolega Mlinarić, nije baš ovdje petarda opalila nego je ranjen policajac, tako da malo ipak vodimo računa. Ne banalizirajmo te stvari. Izvolite odgovor. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine zastupniče. Uvjeravam vas, smisao i cilj ovog zakona nije bio da mi bilo kojem hrvatskom branitelju ili njegovoj djeci ili bilo kome i drugome građaninu ove države onemogućimo da dođe na bilo koju plažu. Ne, to smo jasno i napisali – ne mogu se ograditi. To smo napisali. I još ćemo sa ovim i pojačati ovo, tako da ja vas uvjeravam to se dogoditi neće. Netko može na divlje ići to ograditi, može. Vi imate ljudi koji će doći tamo, staviti ogradu. Međutim, tada će netko doći tko je u nadzoru, netko će to prijaviti, to će se rušiti, pokrenut će se postupak i to ćemo onemogućiti. Tako da nemojte uopće sumnjati u ovo, nismo mislili, niti želimo pa nismo neozbiljni ljudi da ćemo sada raditi cirkus i nered na pomorskom dobru.

spustio se zastor, oporba ugasla. Najvažniji zakon o kojemu bi oni prosvjedovali 2. veljače na kandeloru u sabornici 4 zastupnika oporbe četiri. Međutim, hajmo se mi vratiti na zakon. Ono što je jasno intencija ovog zakona je veći red na pomorskom dobru. Mnogi upiru prst na plažu kako bi zamaglili ove ostale vrlo bitne stvari, a to je sprječavanje lova u mutnom. Ono samo što bih ja želio spomenuti poštovani ministre je jedan članak, red na pomorskom dobru 39. gdje je odlična stvar da jedinicama lokalne samouprave davate veću kontrolu i nadzor putem komunalnog redarstva. Međutim, u stavku 4. stoji mjere nadzora koncesije i posebne upotrebe ako ih je dala jedinica lokalne samouprave. Predlažem brisati navedeno ako ih je dala jedinica lokalne samouprave … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … kako bi uistinu komunalno redarstvo moglo u potpunosti djelovati.

ali ovdje se isključivo radi o vašima je li koji su pod jedinicama lokalne samouprave, vidjet ćemo mogućnost da oni mogu postupati i na koncesijama koje je dala država i i županija. To ćemo svakako pogledat, ne znam da li je to moguće budući da je dala država odnosno županija da li može službenik odnosno netko ovlašten iz jedinice lokalne samouprave, ali ako postoji mogućnost da to ćemo staviti i mislim da je to dobra ideja. izvolite. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Uvaženi ministre. Evo ja ću nadopunit kolegu Frankovića, a nije ipak nas je samo četri, samo su četvorica iz oporbe, ajde i dobro barem je dva s kontinenta do sad su bili tri s kontinenta jedan je bil zapravo s obale, al dobro taj valjda mora i biti kada je donosio dosadašnje zakone. Kad govorimo o dosadašnjim zakonima mi ustanovili smo dakle mi koji dolazimo s kontinenta i dalje ćemo se nesmetano kupati na hotelskim plažama, pod hotelima ako nas netko ne zaustavi netko dva ili više metara. No mi s kontinenta uvijek primijetimo i neke novine koje dolazimo na stara mjesta po pitanju pomorskih dobara. Dosadašnji zakon očito to nije uređivao, ali mene zanima šta ovaj zakon donosi po pitanju nasipavanja obale odgovor. **Butković, Oleg (HDZ)** Jest jedno od pitanja je bilo nedefinirano, a i sada je s ovim prijedlogom izazvalo određene špekulacije tako … to je dohranjivanje odnosno nasipavanje. Dohranjivanje plaža je moguće, mi ga u ovom zakonu jasno propisujemo kako i na koji način. Znači da se plaže po važećoj obalnoj crti onako kako one izgledaju moraju vratit u prvobitno stanje i u tom dijelu dohrana da. Nasipavanje bez studija, bez projekata nema šanse to će onda opet lučka kapetanija i komunalni redari ić utvrđivat i sankcionirat one koji budu to radili nezakonito. To je i do sada bilo, ali su kazne bile puno manje i malo je ljudi radilo nadzor jer ih fizički nije bilo dovoljno. Ponavljam, lučke kapetanije imaju na jednom otoku jednog zaposlenog i ono u ljetnim turističkim mjesecima rad onaj svoj osnovni posao mora izać na teren itd., mislim tu smo mi bili dosta zakinuti zato dajemo lokalnoj samoupravi da se uključi u to odnosno dajemo im mogućnost da i oni mogu reagirat. Primjene dosadašnjeg Zakona o pomorskom dobru uglavnom je podbacila na provođenju istoga u praksi zbog manjka zapravo kadrovskog kapaciteta za obavljanje tako opsežnog i složenog posla. Inspekcijski nadzor na pomorskom dobru oslonio se prvenstveno na inspektore lučke kapetanije koji su po svojem zanimanju prvenstveno inspektori sigurnosne plovidbe što u širem stručnom smislu je predstavljao problem. Poštovani ministre, evo bilo je do sada u raspravi već riječi i nedoumica o provedbi nadzora zakona, pa molim vas da razjasnimo koje ste točno mjere predvidjeli kako bi se ojačao inspekcijski nadzor jer i kvaliteta zakona ovisit će prvenstveno o kvaliteti njihove primjene jer na neučinkovitost nadzora i do sad su računali oni koji devastiraju i koriste pomorsko dobro. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala vam lijepo. Znači da još jednom rezimiramo, po postojećem zakonu bile su kazne i postupali su lučka kapetanija odnosno inspektori lučke kapetanije, dal je bio hidrograđevni inspektor, da li lučki kapetan itd. oni koji su radili u lučkoj kapetaniji. I slažem se s vama provedba na terenu je bila tako tako, mogla je bit puno bolja i zato uvodimo, prvo dajemo ovlast lokalnoj samoupravi, redarima da i oni mogu postupati jel lokalna samouprava živi svaki dan s tim na terenu. Komunalni redar prolazi pazite on je do sada prolazio pomorskim dobrom gdje je vidio da se nešto radi nije mogao postupat. Zašto ne bi postupao? To im dajemo. I drugo, dižemo kazne, drastično ih dižemo. I treće, uspostavit ćemo u sustavu samo ministarstvo s posebnim sektorom za nadzor nad pomorskim dobrom koji će biti u boljoj koordinaciji sa lučkim kapetanijama sa jedinicama lokalne samouprave. Katica (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem predsjedniče HS-a. Poštovani ministre. Ja bi se s plaža malo prebacila na čl. 148. koji govori o sportskim lukama. Do sada su sportski jedriličarski klubovi, sportske luke koje imaju koncesiju mogli imali pravo dio tih vezova dati u komercijalni najam. Time su financirali g. Krstulović Opara me u tome može podržat sasvim sigurna sam da zna da je Klub Mornar dio svojih vezova davao u komercijalni najam i da je time financirao svoje sportske djelatnosti, to im je bila jedna trećina prihoda. Nedavno smo imali tu na raspravi i Zakon o sportu u kojem je jasno rečena, naglašena problematika financiranja lokalnih sportskih klubova, ovo je njima bio izvor prihoda koji im je sada onemogućen. Ja vas samo pitam zašto? **Jandroković, Gordan nisu mogli to radit, a radili su, a sada će moć osim čartera, sve osim čartera. izvolite. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa danas smo govorili cijelo vrijeme one koje je interesiralo, očito malo ih interesira osim pamfleta koje su postavili, bilo bi bolje da su tu … ako je to toliko bitna točka. Postoji Nacionalni program upravljanja i uređenja morskih plaća, Akcijski plan itd. koje je pokrenulo Ministarstvo turizma 2014.g. temeljem konkurentnosti plaža. Zašto? SWOT analizama shvatili smo da turisti dolaze u Hrvatsku najviše zbog sunca i mora to znači plaća, jedno od najvećih zamjerka tim SWOT analizama i svemu što se radilo je neuređene plaže. E pa sad pitam vas da li ovim zakonom koji u prijedlogu, a vidjeli smo da je itekako bolji i kvalitetan ide se i u prilog k tome da onih 19,5 milijuna turista, a većina ih dolazi zbog plaža, sunca i mora će biti zadovoljni jer će se omogućiti i dalje da se uređuju plaže, ali na način kao što ste i danas objasnili, a da neće biti zatvorene. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Butković, Oleg (HDZ)** Tako je. Hvala vam lijepo. Znači smisao je bio ne ograditi plaže, ne zabranjivati javnosti i ljudima da dolaze na plaže i to smo ostvarili i to ćemo još i podebljati. Hotelske plaže, odnosno ekskluzivni hoteli itd. upravo zato uvodimo kroz funkcionalnu cjelinu mogućnost da netko dobije koncesiju na zahtjev, ne smije ograditi i ne smije zabraniti javnosti da bude tamo. Ali taj koji dobije koncesiju on će plažu uređivati, on će o njoj voditi računa. Ako toga nema to će sve pasti na jedinice lokalne samouprave. Naravno postoji čitav niz programa kroz Ministarstvo turizma koje ste vi vodili, znam da je to bilo dosta dobro i onda je da su mnoge plaže dobivale sufinanciranje od strane ministarstva, jedinice lokalne samouprave da se urede. Znači država vodi računa kroz čitav niz programa da se plaže uređuju.

plaže posebne namjene su nekako vezane uz pogodovanje barem se tako špekulira u javnosti. Međutim, ta je problematika stara na ovim prostorima preko 70 godina. Plaže posebne namjene su vezane za pojedine grupe korisnika iako ću se ja uvijek založiti da hotelske plaže imaju sadržaje i za osobe sa invaliditetom i razne druge skupine. Ali da li smatrate da bi možda u zakonu trebalo detaljnije opisati koje su to plaže posebne namjene. Da li su to dječja odmarališta, da li su tu FKK, da li su to auto kampovi. Dakle, to su sve

To vam je uvijek opasnost da nekog zaboravite, ali to će biti sve ove neprofitne poput plaža nudističkih, specijalne bolnice o kojoj vi govorite, plaže za pse itd. Vidjet ćemo još u sad ovom razdoblju do drugog čitanja da točno nabrojimo koje su to plaže. Ponavljam to je uvijek rizik da ćete nekog zaboravit, ali nastojat ćemo sve obuhvatit i ovu zlouporabu koja nam se strane oporbe i javnosti kaže da će, kroz ovo će se netko provući pa će raditi nekakav zdravstveni turizam, pa će dobit plažu za posebne namjene, pa će je ograditi. To ćemo izbjegnut i definirat na način da to bude jasnije. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre. Danas ste detaljno objasnili i kroz ovih 44 replike i uvodno da morske plaže moraju bit dostupne svima i da se ne smije ograđivati ispred hotela, kampova i turističkih naselja. Međutim, mislim da na kraju u stvari treba reći ne samo da mi ovim prijedlogom zakona ne krademo plaže, nego mi ovim prijedlogom zakona vraćamo i one plaže koje je kolega Bauk ukrao prijašnjim prijedlogom zakona. Oleg (HDZ)** Posebno sam sentimentalno vezan za Bauka, on mi je drag i protiv njega neću ništa reći. Evo zato će on sada reći, jer ima repliku. **Bauk, Arsen (SDP)** Kada 2041. godine budu štrajkali radnici Čistoće u Zagrebu i tadašnji gradonačelnik se pozove na Bandića izgledat će jednako uvjerljivo kao vi danas kad se pozivate na zakon od prije 20 godina. Ne, 2003., 2003. Dakle, to je to. A osim toga za taj zakon odgovornost naša stranka može preuzeti do 2005. Nakon toga ste vi vlast i ako ga niste promijenili znači da se s njime slažete. Ali o tome ću kad budem imao više vremena. Gospodine ministre kao što ste izrazili i vi ste meni puno draži od mnogih vaših kolega, to je točno i imali smo nekoliko zajedničkih akcija. Recimo besplatne karte za djecu s teškoćama u razvoju. Kako je išlo? Mi bi stvorili pritisak, to bi išlo, išlo, išlo i išlo i vi ste onda popustili. I ja sam rekao da će tako biti i sa plažama. Pa ne bih ja sebe u trošak uvalio štampajući vaše slike da ja nisam siguran da ćete vi nas poslušat po pitanju plaža. Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala lijepo. Kolega zastupniče, nije bio pritisak oko ovih prethodnih zakona, nije zaokupiralo to toliko javnost ko ovo. Vi znate da ja sa vama kontaktiram, da ću vam se uvijek javiti na telefon i vaši neki prijedlozi koje ste vi imaju glavu i rep i mi smo ih prihvatili. Tako i taj o otočnim kartama o kojim govorite. Nije problem u zakonu iz 2003., nije problem u zakonu ni 2015. Ja vama ne prigovaram niti tražim što je u tim zakonima krivo, ni što je, on je bio takav u tom trenutku najbolji kako ste vi zaključili da treba biti. Ali me samo zasmetalo to da SDP poziva ljude na prosvjed da donosite ove lijepe razglednice, vi ste predlagali ljude i donosili zakone koji su omogućili ograđivanje. E samo u tome je bit, znači govorim o političkoj vjerodostojnosti stranke u kojoj ste i vi član. Evo ništa drugo. **Jandroković, izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre spomenuli ste postojeće nasipe i različita je situacija na obali. U Vodicama na nasipu izgrađeni su tržnica, ribarnica, pošta, banka, brojni ugostiteljski i trgovački objekti sve sukladno dozvoli iz '83. godine. Međutim, velikih problema je bilo sa katastarskim i zemljišno-knjižnim evidentiranjem. Velika nesigurnost kod svih tih poduzetnika i njihovih djelatnika koji su uredno dobijali dozvolu za rad, uredno zapošljavali, plaćali sve svoje obveze. Međutim, pitanje pitanje nije bilo riješeno i još uvijek nije riješeno. Po prvi puta ovaj zakon predlaže rješavanje tih i takvih problema, pa bi bilo dobro čuti što mogu očekivati svi poduzetnici na tom području? **Jandroković, Mogu očekivati da će im biti lakše i mogu očekivati da će u ovom zakonu i oni naći mjesto da riješe svoje probleme, al na zakonit način bez da uzurpiraju i da zloupotrebljavaju pomorsko dobro i to je poruka svim poduzetnicima. Znači mi ne možemo isključit da se netko bavi gospodarskim djelatnostima, mi ne možemo ić u neke krajnosti da više na pomorskom dobru nitko ništa nema, to su krajnosti, ali poboljšavanje postojećeg stanja, veće kazne onima koji, koji rade kontra zakona, koji su, koji su nezakoniti to da, tako da poruka svima je sve će bit bolje donošenjem ovoga zakona, pa i za njih. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Evo ja ću se nadovezati, dakle ono što dio oporba, a i veći dio oporbe zagovara da se na pomorskom dobru ništa ne događa, dakle da nema gospodarske aktivnosti. Pa kad je i kolegica vas pitala da ste vi tražili koncesiju kao tadašnji gradonačelnik, pa normalno da ste tražili i ovaj davali suglasnosti zapravo za to jer time ste doprinjeli razvoju vlastitog grada, dakle i na taj način napravili bolje. Ono što je dobro u ovom zakonu da koncesijska odobrenja koja su bila da su to sada dozvole i time, ono što ste rekli, se povećava zapravo mogućnost da se i licitira i da se predvidi poslovanje u određenom periodu od 5.g., što je jako važno i na taj način se zapravo doprinosi i gospodarskom razvoju. Oleg (HDZ)** Hvala vam lijepo gđo. zastupnice. Znači mi uvodimo, što sada nije bio slučaj, da JLS donosi plan upravljanja pomorskim dobrom u jednoj proceduri koja je javna, ona mora provesti javno savjetovanje, dosada je to išlo, nekada su bila poglavarstva, pa je to utvrđivalo poglavarstvo odnosno gradonačelnik da više nije bio kao izvršno tijelo itd., to je onda županija dala suglasnost i građani nisu znali što se konkretno planira, nisu imali tu informaciju. Sada mijenjamo to, znači uvodimo javnost, ide u javno savjetovanje i da ovo što ste rekli, i nemam ja problem s time što su davane koncesije u Primorsko-goranskoj županiji, to nisu odluke koje su bile štetne, koje su bile štetne, svaka JLS dobro da je uključena u taj proces i da ju netko pita što ti misliš o tome odnosno oćeš li dat suglasnost da županijska skupština da koncesiju na jednu određenu plažu gdje se pravila igre unaprijed znaju. (HDZ)** Hvala vam. Kolega Brumnić, evo zadnja replika je vaša, izvolite. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani ministre, kad već predsjednik sabora ne razumije o čemu se radi ovaj zakon, pitat ću vas, a prije toga ću vam pročitat prvu točku zaključka koju je poslao HAZU, a kaže, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ključni je zakon koji prostorni i turistički razvitak RH itd., itd., ključ je ovaj „prostorni“. Vi ste u svojoj raspravi uvodnoj barem jedno 10-tak puta spomenuli „prostorni razvitak RH“ odnosno „prostorno uređenje unutar RH“. Moje pitanje, čega se HDZ toliko bojao kod ovog zakona da ovaj zakon nije došao na Odbor za prostorno, o njemu nije raspravljeno sa prostorno planskog stanovišta i koji uopće članak ovog zakona je moguće provesti bez prostorno planske dokumentacije? Evo hvala vi uvijek osebujno tumačite poslovnik, ne znam za… …/Upadica Brumnić se ne razumije/… Nemojte mi odgovarati, dakle prozvali ste me bez ikakvog razloga. Ja sam vam rekao da nigdje u poslovniku ne piše da odbor mora raspraviti, a da se bez te rasprave onda ne može provesti rasprava na plenarnoj sjednici, dakle to je bilo jedino što sam ja govorio, a vi sad interpretirate da ja ne razumijem ovaj zakon, dakle potpuno bez veze, ali evo sad možete ovaj odgovoriti ministre. Gospodine zastupniče, odgovor na vaše pitanje. Mi se ne bojimo ničega i poglavito kad govorimo o ovom zakonu, otvoreni smo za raspravu, za sve prijedloge i opozicije i drago mi je da je ova rasprava sad polako došla u meritum stvari i da se ne bacaju uopće parole, da se ne straše ljudi itd., što smo slušali ovih dana. Znači ima stvari koje ćemo poboljšat, ima stvari koje ćemo pojačat i još će se nešto pojavit, sa HAZU-om će biti sastanak, sa HAZU-om će bit, to je, sastanak je dogovoren, vidjet ćemo što su glavne, otprilike znamo što su njihove glavne zamjerke, ovaj dozvolite da mi poštujemo HAZU, al da poštuju i oni nas, znači nismo mi tu sad da će HAZU, kako će HAZU reć tako će bit. A što se tiče prostornih planova, prostornih planova, i sada niste mogli dat nikome koncesiju ako nije bilo prostornoga plana i ako nije bila određena granica…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…pomorskog dobra Ministre, došli ste do kraja odgovaranja na replike, pa se možete vratiti na mjesto, čestitam na izdržljivosti, ali ipak ima još jedna povreda poslovnika, kolega Brumnić izvolite. Ja ću još jedanput reći da je povrijeđen čl. 93. koji propisuje za što je nadležan Odbor za prostorno uređenje. Kada pročitate što, na što se odnosi ovaj zakon onda svaka do jedna točka nadležnosti Odbora za prostorno uređenje je u obrazloženju ovog zakona. Potpuno je nelogično da vi ko predsjednik sabora to ne vidite. ja se vama moram stvarno nasmijati. Dakle odbor za, koji spominjete, on može provesti raspravu i ne treba, ali to nema veze sa mnom, kakve ja imam, kak sam ja povrijedio poslovnik… nemoj, dajte, ajde malo proučite poslovnik, pa ne mogu ja narediti nekome da nešto učini jer je to njegova nadležnost, dakle predsjednik odbora provodi odnosno traži da se provede rasprava ili ne. Dobro, ali ajde vodimo besmislenu raspravu, ovaj to nema nikakve veze s predsjednikom sabora. Došli smo do kraja, molim vas sada da pozdravimo učenike i učenice i njihove nastavnike i nastavnice Poljoprivredno-prehrambene škole iz Požege. Dobro došli u HS! …/Pljesak/…. Dalje, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? …/Upadica iz klupe: Koji?/… Oni koji su proveli raspravu, samo oni koji su proveli raspravu, ti ne žele onda otvaram raspravu, idemo redom. Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Borić, izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi predsjedniče. Poštovani ministre potpredsjedniče Vlade i državni tajniče sa suradnicom, pa evo želim nešto reći o ovom zakonu koji je izazvao dosta pažnje javnosti. Kad govorimo o Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama odmah na početku ću reći, a to je vidljivo iz kluba ovdje HDZ-a koji je nazočan od jutra na raspravi da podržavam ovaj zakon, njegovo donošenje uz sve ono što smo čuli ovdje kroz rasprave, kroz replike što treba možda uvažiti i što bi trebalo uvažavajući znači i saborsku raspravu doprinijeti tome da on bude još čitljiviji, još bolji i da donosi još više zakona od onoga što imamo sad. I nije mi bila jasna ova namjera današnje, naših kolega iz oporbe, ali protekom vremena vidljivo je da smo maknuli jedan, jedan spin koji se pokušao u javnost, a to je da zakon treba povući. O zakonu raspravljamo, zakonu ćemo raspravljati i u drugom čitanju, zakon je podložan promjenama, slušat ćemo. Imate jasna i obećanja ministra oko nekih situacija mislim da je to priča koja treba onda smiriti i javnost koju pozivate na bunt ili na prosvjede i da zaista smo tu da učinimo sve što znamo i možemo da na tom prostoru koji je možda i najatraktivniji prostor RH, to je more i prvi red do mora kako se kaže da nam tu ne bude ono što smo imali možda dosada. Jasan je i Članak 3. koji kaže što jest pomorsko dobro i zašto je opće dobro od interesa za RH i tko je nositelj upravljanja dobrom. Tako da kad danas govorimo, dotakli smo samo plaže, nismo dotakli neke druge situacije koje su po definiciji morsko, pomorsko dobro. Od unutarnjim morskih voda i teritorijalnog mora, od dna, podzemlja i podmorja, od obala, plaža, sprudova, rtova, hridi, grebeni, žala, luka, lukobrana, riva itd., itd., do svake pojedinačne situacije. I odgovorno tvrdim, mi koji smo na moru i živimo uz taj prostor znamo da ne postoji članak zakona koji može pomiriti sve što se na tom najatraktivnijem dijelu RH u nekom jednom članku sa ne znam koliko stavaka može akceptirati svaku i pojedinačnu situaciju koji će ju riješiti eksplicite bez puno rasprave. Ne postoji, ali postoje želje posebno ove Vlade i ovog ministra i ovog premijera, a govorimo o vremenu od 20 godina. 6 vlada, 5 premijera, 4 ministra, da bi 4 došao ovdje sa prijedlogom zakona. Da konačno raspravljamo o onome što su svi utvrdili već u 20 godina. Najprije da je taj zakon zastario, on je zastario, da zaista ne uređuje učinkovito određene situacije na pomorskom dobru, da nije ga adekvatno zaštitio u nekim situacijama, da je omogućio ono o čemu se najviše priča, a to je ograđivanje plaža. Taj zakon iz 2003., govorimo SDP, IDS, tadašnja koalicijska vlada itd., Sjećam se tog vremena, ne mogu zaboraviti, to mi je najgori dio što se kod mene događa. Tadašnji ministri možda se ni ne sjećaju, gospodin Tušak, Tušek i gospodin Mario Kovač, možda se nećete ni sjetiti da li oni uopće bili ministri. Oni su ga u zadnjoj dionici mandata gurnuli u sabor, završeno praktički rasprava, nekoliko mjeseci ili mjesec dana prije samih izbora. To je bilo tako. Zašto? Jer je ta tema uvijek angažira pažnju javnosti. Ona izaziva emociju. I kad nekome kažete da ćete mu ukrasti plažu pa to je emocija. I oni koji se žele baviti politikom na ovaj način da na svome tumačenju skroz iskrivljenom izazivaju pažnju javnosti i emociju kod građana doživljavaju ovo što su danas doživjeli ovdje, jedan potpuni veći glib od onog u koji su upali na onoj odluci od kad smo govorili o Ukrajini i Rusiji. Da su potpuno nespremni došli zaboravljajući političkom amnezijom da su sami imali zakone u proceduri, da su doneseni na vladi i da su ti zakoni u odnosu na ovo što mi nudimo građanima bili liberalniji, da su dozvoljavali ograđivanje, da su zabranjivali mogućnosti da građani mogu pristupiti određenim dijelovima plaža, da su govorili apsolutno sve drugačije od onoga što govori ovaj zakon. I onda ide politički spin ne kradite nam plaže. Da bi pobjegli od toga i da bi onda mi danas vodili raspravu u ovom načinu. Ali i to smo maknuli iz etera, ja mislim da jesmo, kroz ove replike, kroz uvodni govor ministra, o tome više nadam se riječi neće biti. Postoje moguće nomotehničke poboljšice ili bolje nomotehničko uređenje i ministar je rekao ja sam o tome, nakon ovih rasprava koje ćemo ovdje voditi spreman razmisliti i uvažiti ako mislimo da je bolje od onoga što smo. I nije dobro niti za SDP niti za ostale stranke koje nose vlast u nekim županijama, a znaju da su donosili odluke na županijskim skupštinama da nas uvlače u taj prostor i govore nam ovo jer to govore svojim županima onda, svojim županijskim skupštinama koje su dosada donosile takve odluke. Kakvi su odnosi između njih, nas to ne interesira, ali nemojte nam podvaljivati ovakve situacije jer ovo vam je šansa da se odmaknete od nekih i interesnih skupina koje imaju interese na ovom. I nije nas začudila želja da ne donesemo ovaj zakon iz oporbe kad govorim, da ga povučemo jer nekome odgovara nered na pomorskom dobru. Ima takvih. Ja vjerujem da ima puno više onih koji žele svoju gospodarsku djelatnost, aktivnost na tom atraktivnom prostoru raditi u skladu sa zakonom, dati državi ono što treba, lokalnoj samoupravi ono što treba i da to sve funkcionira. I zato je važno da se ova priča ne ponavlja na način na koji smo imali priču o Zakonu o koncesijama 2017. godine. Opet greška SDP-a, sjećamo se napustili su sabornicu. Uvjeravali su nas da to nije dobro, da to nije dobro. Po tom zakonu i ovaj zakon se usklađuje sa tim zakonom konačno nakon 20 godina i jedini je ostao ko nije usklađen sa tim zakonom. Tada su nam govorili da ćemo ne znam sve privatizirati, da ćemo prodati, da ćemo uništiti poljoprivredno zemljište, vode, plaže itd. Što se desilo tu? Ništa. To je greška. To su nam govorili na Zakon o LNG-u 2019.g. isto ponašanje. Greška, greška. Danas vidimo da smo bili u pravu i ustrajemo u tome da želimo ovakav zakon možda dorađen u dijelu u kojem to ministarstvo bude procijenilo i mi zastupnici koji imamo pravo predlagati i reći što nam smeta. Ali nemojmo samo govoriti o plažama, imamo tu i luka, imamo mi tu i more reko sam sve ono što zakon, imamo imamo lučke uprave, imamo lučke kapetanije ima tu zaista aktivnosti koje nisu samo plaže nego cjelovit sustav. I danas kad govorimo o tome ajmo pročitat što piše i ako piše da nema ograđivanja plaža, a to piše u člancima i 83 i 84 onda nemojte plasirati građanima ono što radite. Na njihovu emociju idete. Pa naravno da bi se i ja naljutio na to da mi netko ukrade plažu. Rekao sam dolazi iz općine koja ima 22 plaže, ma svatko na nju može doći. Kad su bili izbori 2017. imao sam isto ovakve protestante na plaži sa raznim transparentima gdje su me uvjeravali da ćemo i te plaže prodati, da ćemo ih koncesionirati. Svi su tražili neke političke bodove. Ustrajao sam u tome. danas nema ničega. Koncesijska odobrenja, koncesije itd. nema, osim naravno u dijelu gdje možeš dati. I svako može doć na svatku od i nemojmo građanima govoriti neistine. Ovaj zakon ako nešto donosi dobro to je konačno da lokalna samouprava ima jaču ulogu, da predstavnička tijela gdje nije samo HDZ, gdje su sve političke opcije od nekih općina, gradova konačno sami kroz vlastite planove upravljanja pomorskim dobrom, koji će raditi sa gradonačelnikom ili načelnikom jasno propisuju što žele na svome prostoru, što žele koncesionirat, što žele dati kao dozvolu i koje djelatnosti sa kakvim ograničenjima, da ne govorimo i dalje ispod toga što zakon ne propisuje, al će propisati neki podzakonski akti i dajmo tim ljudima da upravljaju, ali da ih kontroliraju kroz sustav komunalnih redara. Ko nije upravljao s pomorskim dobrom ne zna kakvi su to … svaki pas u moru je kazna, svaki pas u moru koji je na nekoj javnoj plaži gdje se svi kupaju izaziva kog načelnika problem i angažirate svih da to riješite. Ako kažemo ajmo na te posebne neke plaže na te posebne namjene pa razumimo to neke stvari. I sad postoje i nismo protiv toga na način na koji to želi reći SDP. Uvažavajte da postoje građani koji razumiju problematiku, nemojte na način da ćete kroz političke spinove i emocijama te iste izvarati, dovesti ih ne znam gdje i poslije ostaviti kao što ste već radili. Ovaj zakon je doprinos boljem uređenju tog prostora i doprinos tome da ćemo konačno imati jasna pravila po kojima se ponašamo u svim segmentima kad govorimo o pomorskom dobru. Ostatak ću i u svojoj pojedinačnoj raspravi. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Sviđa mi se ova metafora kako ste rekli kolega Boriću glib, jedini glib koji je trenutno prisutan u političkoj sceni u Hrvatskoj ovaj koji ste obećali, ne vi nego neki vaši, uvaljati vašu bivšu kolegicu, vašu današnju kolegicu bivšu ministricu Tramišak to je jedini glib koji je ona, ona rekla. Al to je iz perspektive vas vjerojatno ljekovito blato, Dakle, situacija je sljedeća, govoreći o jednom primjeni jedne norme jednog od zakona tadašnji potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks rekao je, zakon je jasan, a kakva će biti primjena tek ćemo vidjeti. Bilo bi dobro da se za ovaj zakon može reći da je jasan, ali ne može, a kad je zakon nejasan onda ne da nećemo vidjeti kakva će bit provedba nego je teško i zamisliti kakva može biti provedba. Prema tome, sve ono na što smo upozoravali da se kriju zamke u ovome zakonu potvrdili su i predlagatelji i vi iz kluba HDZ-a kad ste rekli da ćete nešto popraviti. Tako da ustvari drugo čitanje zakona će bit novi prijedlog, pa ćemo onda u drugom čitanju zakona na adekvatne stvari reagirati možda bude pisalo hvala vam što nam niste ukrali plaže bit će ljepša slika recimo, možda. Ali to ćemo kada bude drugo čitanje zakona. Jer što je zakon? Zakon je politička volja izraženo u pravnu formu. Ovdje nije jasno izražena politička volja stoga smo mogli samo naslućivati što se iza ovog može kriti. A stara narodna poslovica kaže „Ko se jednom opeče i na gladno puše“, što se tiče opeklina s HDZ-om dio građana je dovoljno opečen, a dio će tek shvatiti koliko je opečen. Pa sada idemo na konkretne članke zakona, čl. 82. za koji smo obećali da će za koji ja ću ga propitat: „S obzirom na funkciju i model upravljanja uređene morske plaže su javna morska plaža, morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja i morska plaža za posebne namjene“, u ovome članku treba dodati da je i morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja javna plaža i definirati što su to morske plaže za posebne namjene. Pa ako ta definicija bude onakva da ne izaziva dalje bojazan onda će i naša reakcija biti manje onakva kakva je kada nemamo bojazan, iako se s HDZ-om nikada ne zna. U čl. 84. dakle stoji da je morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja uređena morska plaža u turističkoj zoni koja s turističkim sadržajima izgrađenim izvan granice pomorskog dobra povezana u funkcionalnu, infrastrukturnu i prostornu cjelinu. Postoji značajan problem u shvaćanju kako nešto što je opće dobro i nešto što je privatno može biti funkcionalna prostorna i infrastrukturna cjelina jer onda je to manje opće, a više privatno nego što je ono što nije funkcionalna infrastruktura i prostorna cjelina i zato i ovdje treba bolje definirati i mislim da je ustvari bolje izbjegavati riječ cjelina jer kad je nešto cjelina onda ono šta je opće i ono šta je privatno je u istome, a toga se bojimo. To je druga, druga sugestije. Treće, što je kolega Grčić dakle govorio, koncesija uređene plaže u turističkoj zoni neizgrađenog naselja mora se davati na način da se najviše 70% kopnenog i 50% morskog i 50% morskog dijela plaže koncesionar može koristiti za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju je koncesija dana, a ostali dio plaže mora ostati dostupan svima za korištenje sukladno namjeni. Dakle, ako ostali dio plaže mora ostati svima dostupan onda ovaj, ovih 70% implicira da nije dostupno svima. Prema tome, iz samo ova 3 članka koje sam pročitao 82., 84. i 86. dovoljno je da pobudi sumnju da ono što je danas dostupno svima više ne bude dostupno svima ili kako se to može metaforički reći da bude ograđeno. Danas nas je ministar izvijestio da osim da fizički ograda u zakonu znači da ne može biti niti zaštitar. To je vrlo kreativno tumačenje, ali neka i to napiše, dakle tu od viška svakako glava ne boli. Druga, druga, drugi cilj ovog zakona trebao bi biti da se jasnije definiraju razgraničenje u ovlastima države, županije i gradova i općina. Ovo je u tom smislu čak i jedna transtranačka stvar gdje sam se ponekad znao bolje razumjeti s HDZ-ovim gradonačelnicima iz Primorsko-goranske županije nego s dijelom svojih stranačkih kolega, ali to sad nije bitno, takve su se rasprave vodile. Međutim, ono što čini dakle što čini odrednicu, identitet nekog grada, nekog naselja nema nikakve potrebe da bude nadležan neko izvan toga naselja. Dakle, gradonačelnik, vijećnici koji se budu ogriješili o interese svojih građana u sredinama u upravljanju pomorskim dobrom, a naročito u turističkim mjestima sa plažama izgubit će izbore kao što je kolegica Ahmetović tako pobijedila 2017. godine ili '13. kad je već bilo dakle jedna od onih plaža koju je spominjao kolega Borić i kolega Butković se odnosi na plažu u Njivicama koju je bivši načelnik dopustio da se zagradi i onda je izgubio izbore i sad morate trpit Mirelu ovdje, a građani naravno i tako će biti u drugim jedinicama lokalne samouprave gdje se izabrani čelnici ogriješe o plaže i to je između ostalog i razlog zašto u nekim jedinicama SDP i pobjeđuje. Zato što ni jedna od ovih 5-6 koje ste rekli u PGŽ-u nije di SDP ima gradonačelnika ovih zatvorenih plaža. I to da se, da ostane za zapisnik. Ovaj zakon je dosta kompleksan, ima čak čini mi se 10-ak stranica prijelaznih i završnih odredbi, a 7 minuta smo potrošili na plaže. Zašto? Zato šta je su one prvenstveno one koje su dostupne građanima, a što se tiče luke, operativnih obala, LNG terminala i ostalo što služi za gospodarske svrhu tu ipak građani to toliko ne doživljavaju. Prema tome, opće će i u drugom čitanju sa posebnom pozornošću će se čitati što se promijenilo u ovome dijelu. Možda, možda ovoga budete imali te sreće pa da se zakon uspoređuje samo s prvim čitanjem pa će ispast da ste, da ste se jako popravili, ali zato smo mi tu da vas upozoravamo, da vas upozoravamo kada griješite i da kažemo narodu što se može, što se može dogoditi. I na kraju da pokušam, da pokušam zaključiti. Pomorsko dobro je opće dobro. Da to pokušam malo jednostavnije reći to vam je nešto što možete iznajmiti, ali ne možete prodat. Ajde recimo usporedimo to sa najmom stana. Dakle, država je država ili grad, općina su vlasnici stana kojeg ne mogu prodati, a mogu iznajmit. I onda oni to naprave i sada čitamo po novinama podstanari iz pakla, oni kada, kada iznajmite stan i onda vam ostave ono, razruše vam stan i ostave ovoga išarane zidove, razbijen wc itd., takvih koncesionara ima. Međutim, problem je u tome šta instrumenti države da se takve koncesionare razvlasti, istjera iz općeg dobra nisu dobri. I onda naravno da postoji veliko podozrenje prema tome da se, da je moguće takvim koncesionarima dati da nesmetano upravljaju nečim što je opće dobro jer opće dobro je od građana, a ne od njihovih predstavnika, ali njihovi predstavnici u njihovo ime upravljaju. Prema tome, vrlo oprezno sa bilo kojim instrumentima koji bi građanima učinili manje dostupnim ono što im je danas dostupno. Koji bi trebali ono što je nezakonito nedostupno odmah učiniti dostupnim bez novog zakona zato što ako je nezakonito to je nezakonito i po ovom zakonu. I na kraju spominjalo se naravno i bivše vlade i bivše prijedloge pa da kažemo ovako. Kolega Butković je na vladi jedno 4 puta glasao za Zakon o obnovi koji je ispao loš i glasat će i I mnogi od vas ste glasali za Zakon o obnovi 3 puta i glasat ćete i 4 puta i niste nas slušali. E, da ste prepisali naš zakon iz 2015. godine imali bi bolji uradak nego što je ovaj tu. Prema tome, prema tome nije problem ni u tome. Drugačije je kada ograničite 30% nego kada ograničite 70%, a u ostalom postoji i jedan razlog zbog kojeg se ne moramo o tome brinuti zato što taj zakon niti je raspravljen u saboru, niti je stupio na snagu i ovoga poslužio vam je samo kao argument da pokušate braniti neobranjivo. Hvala. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Mrak Taritaš i poštovana zastupnica Puljak, pa najprije poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, evo pred nama je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i polazim od činjenice koja kaže pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njenu osobitu zaštitu. Ja bih tu stavila točku i rekla kad pođemo od toga onda hajdemo vidjeti što mi u ovom zakonu dobivamo. Ovo je ja bih, mi se čini negdje od 2003. do sad već jedno četvrti ili peti prijedlog zakona koji je prošao različite faze. U jednom od saziva Sabora smo tadašnji saziv Sabora je čak zakon doveo do trećeg čitanja i nije donesen. I hajmo se pitati zašto je tome tako? Postoji nešto, a to je kad u prostoru a ovaj put ću govoriti isključivo o prostoru vlada red, kad se točno znaju pravila po kojima je, onda imaju od tog prostora koristi svi. Kad u prostoru vlada nered onda od toga imaju koristi samo neki. U ovom periodu od tih dvadesetak godina i ako ćemo govoriti kad je riječ o pomorskom dobru i kad je riječ o moru, pomorsko dobro vam je trećina prostora Republike Hrvatske. Od 20 županija izuzet ću grad Zagreb iako je tu nekoliko puta bio spominjan, ali grad Zagreb nema pomorsko dobro i nema more, pa ćemo ga izuzeti. Od 20 županija 7 županija ima dio pomorskog dobra, dakle 7 županija ima dio pomorskog dobra i godinama se je devastirala obala, godinama se je nasipavalo i na tom nasipanom dijelu ne samo da su se gradili lukobrani, da su se gradili dio obale. Na tom, dakle ja znam slučajeve gdje se na pomorskom dobru gradile i kuće i osim toga ja mislim da je uvodno i ministar to rekao. I sad je ključno pitanje da li mi ovim zakonom to rješavamo, da li ćemo ovim zakonom napraviti nešto što je bolje? E sad, uvijek možete vjerovati svojim očima i nečijim riječima. Kad je bio Zakon o obnovi tad sam sa ove iste govornice ili tamo s mjesta kričala i molila, kumila nemojte donositi takav zakon bit će vam neprovediv. Jednako tako sa ove iste govornice, govornica je ista, a tema je drugačija, ali je i tamo prostor i ovdje je prostor kumim i molim dajte sve zajedno malo vidite, resetirajte ovim zakonom nered u prostoru nećete riješiti nego ćete stvoriti novi nered. Počet ću samo od jedne tehničke stvari koju imam potrebu navesti. Odredba članka 174. našeg Poslovnika kaže što mora biti sadržaj zakona koji se donosi. Između ostalog i sljedeći članak 175. kaže što mora biti sadržaj. Vidjela sam svakakvih zakona, vidjela sam svakakvih obrazloženja, vidjela sam svega ili svačeg, ali do sad nisam vidjela ni jedan prijedlog gdje imate 228. članaka zakona, a obrazloženje tih članaka imate na ovoliko, jedno pet, šest listova papira. To samo govori o tome što sam predlagatelj misli o ovom zakonu. Ministar se je odlično pripremio i odlično je spinao sve ono na što smo ukazivali, pokušati reći pa šta, pa svi smo isti. Pa i vi ste tamo 2003. donijeli jedan zakon, pa i vi ste 2015. jedan u nizu na Vladi izglasali pa nije išla dalje. E ministre, e kolege iz HDZ-a, e pa nismo svi isti. Sad ste prevršili mjeru. Zakon koji ima 200 i nešto članaka vi obrazloženje napišete na šest stranica što jasno pokazuje o tome što vi i i sami o tom zakonu mislite. U tom zakonu imate protuustavne odredbe koje su vezane uz prostorno planiranje, u tom zakonu sve što ne možete riješiti, ne želite riješiti prebacujete na pravilnik protiv sebe ste dobili akademsku zajednicu, dobili ste pojedine udruge, dobili ste stručnu javnost, dobili ste političke stranke, dobili ste i sportske saveze i sport. Ne znam više kog niste dobili osim što ministar onako blago glagoljiv kako je je kaže nema problema, samo vi recite, mi ćemo sve riješiti. Ja ću svoju pojedinačnu raspravu iskoristiti da vam ukažem na odredbe zakona imenom i prezimenom, slovom i brojkom koji će načelnicima i gradonačelnicima onemogućiti da rade svoj posao. Hvala lijepo. Nastaviti će u ime istoga kluba poštovana zastupnica Puljak, izvolite. što sam rekla dakle nakon ljudskog potencijala najveće bogatstvo i najvrijednije što Hrvatska ima to je prostor a pokazalo se da se tim prostorom jako loše upravlja, iskorištava ga se u svrhu različitih osobnih interesa. Kao što je evo i ministar rekao punih 20 godina čekali smo ovaj novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, a za to vrijeme svjedočili nepovratnoj devastaciji naše obale i plaža. Od novog zakona očekivali smo pomake u smjeru uvođenja reda u upravljanju i zaštiti pomorskog dobra kao jednog od naših najvrjednijih prirodnih resursa, međutim umjesto toga dočekali smo nejasno napisan, nedefiniran i nedorečen prijedlog zakona kojim će se malo toga promijeniti. Ovakav zakon može poslužiti samo za legalizaciju dosadašnjih pogodovanja i dopustiti nastavak lova u mutnom. Zakon je u fazi pripreme nacrta zakona izazvao buru i negodovanja i napada od samih članova radne skupine koja je pripremila taj nacrt, a napominjem da do dana današnjeg mi niti ne znamo tko su sve bili članovi radne skupine. Čini se da je to zapravo običaj ove Vlade. Često ovdje čujemo da kod zakona, dakle ne znamo tko su članovi radne skupine, a i oni koji se oglase u javnosti pred samo donošenje zakona u saborsku proceduru se ograđuju od tog zakona. Tako se dogodili i ovaj put. Dakle, na probleme su upozorile udruge, građanske inicijative, institucije evo kao što smo vidjeli čak i znanstvenici u znanstvenom vijeću HAZU. Svi oni pozivaju na to Svi oni pozivaju na to da se zakon povuče iz procedure, vrati ponovno na javno savjetovanje, ali tek onda kad se uskladi i sa Ustavom RH, sa direktivama EU i sa ostalim zakonima i uredbama o zaštiti zaštićenog obalnog područja i mora. sad, manjkavosti ovog prijedloga zakona su brojne, a najveći problem, problem kao što sam i rekla je to što je zakon nejasan i nedorečen i kao takav zapravo ostavlja puno prostora za različita široka tumačenja i onda omogućava i manipulaciju i taj lov u mutnom. Kao što sam pitala u replici i ministra, problematična je ova definicija plaža kao funkcionalnih cjelina s hotelima i turističkim naseljima, može dovesti do privatizacije i zabranu javnog pristupa plažama iako u tom samom članku postoji stavak je li zabranjeno je ograđivanje plaža, međutim zaista je nejasna ova definicija o tim funkcionalnim cjelinama, dakle treba vrlo jasno zabraniti isključenje javnog pristupa i fizičku propusnost prostora svim tipovima koncesija na pomorskom dobru upravo zato što je ono opće dobro u općoj upo…, uporabi, svim građanima i ne može biti kao takav dio nikakvog prostora turističkih namjena. Ako ostavimo definiciju ovako nejasnu kako je navedena u prijedlogu zakona to će značit zaista legalizaciju, pogodovanja i ukidanje poštene tržišne utakmice. Da navedem nekoliko primjera devastacija pomorskog dobra za koje svi znamo, uvala Vruja 20.g. uništavanja uvale, 20.g. devastacije, nelegalne gradnje i loptanja između različitih službi i institucija, neke od tih institucija čak su i pokušavale spriječiti nelegalnu i stopirati nelegalnu gradnju, međutim druge institucije su te procese iz ko zna kojih razloga odnosno možemo ih naslućivati, zaustavljale. Imate koncesiju na plaži Bene na Marijanu, dobijena čistom političkom trgovinom, ugovor se ne raskida unatoč nelegalnoj gradnji, neredovitom plaćanju, lošem održavanju i drugim nepravilnostima. nepravilnostima. Još jedna stvar koju ću evo kratko još ukazati i kasnije u raspravi. Ovdje se uvode neke nove službe je li koje bi trebale kontrolirat koncesije, komunalni redari, što mogu i pozdraviti, međutim nadležnost tih različitih službi koje se uvode su nejasne, preklapaju se i opet na taj način se ostavlja ogroman prostor za različita tumačenja i prebacivanje odgovornosti, dakle dozvoljava se komunalnim redarima da ureduju na pomorskom dobru, imamo lučke redare, imamo razne inspekcije, međutim nema jasno podijeljenih ovlasti i nadležnosti i onda je to otvoreni put za kaos i nered. Dakle još jedanput na kraju, povucite prijedlog, uskladite ga s ostalim sustavom i ostalim zakonima i donesite ponovo pred sabor, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Ivan Penava, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani Josipe i zainteresirana javnosti. Mišljenje i stav Domovinskog pokreta o prijedlogu ovoga zakona je slijedeći. Naglasili smo već nekoliko puta da u kontekstu ovakve Vlade koja ima ovakav negativan i zloguki trend ostavki ministara i završetka ministarskih karijera iza rešetaka ili pod lupom DORH-a, USKOK-a itd., da je izrazito velika dvojba i dilema za bilo kakav dokument, pa taman on bio i sa najboljom namjerom plasiran jer rukopis je nažalost takav da nas sve čini vrlo opreznima i naravno sa punim pravom sumnjičavima. Višekratno je i sam ministar naglasio da je tendencija i cilj ovog prijedloga zakona nastojati pomiriti i zadovoljiti brojne interese, a koliko vidim ovdje ih ima jako puno, od korporativnih, političkih, stranačko-partijskih, kriminalnih, privatnih itd. i nije to ništa sporno, svaki dobar zakon mora zadovoljiti različite interese, na kraju to bi mu i trebala biti svrha, ali uvijek ona prva i jedina koja bi morala biti dominantna je svrha općeg i javnog interesa. Domovinski pokret neće glasati za ovakav prijedlog zakona iz slijedećih razloga. Pod jedan, po našem mišljenju radi se o potpuno protupravnom i nezakonitom prijedlogu, punom manipulativnih, nedorečenih i kontradiktornih formulacija koje su u koliziji sa zakonom i Ustavom RH, ali nažalost i pravilima struke, kao i svim ostalim pozitivnim propisima koji reguliraju planiranje, građenje, zaštitu okoliša i uporabu općeg dobra kao pomorskog dobra. Pod dva, smatramo ga neprihvatljivim iz razloga što je temeljni preduvjet za donošenje ovog zakona bio Morski prostorni plan RH. Donošenje upravo tog plana predstavlja obvezu svake europske obalne države sukladno Direktivi o morskom, morskom prostornom planiranju iz 2014.g., RH taj plan još uvijek nažalost nije donijela iako je rok za njegovo donošenje bio ožujak 2021.g.. U ovom prijedlogu evidentna je neusuglašenost s Vladinim resorima i zakonska neusklađenost, vidljiva su brojna kontradiktorna i nedorečena tumačenja pojedinih članaka, a jako su upitni pojmovi poput „založnog prava“ ili „funkcionalnih cjelina“. Svako koncesioniranje je s mogućnošću ograničenja, a uz to dobivamo i zaštitare kao nekakav vid koncesionarske para policije i hotelskih plaćenika koji nas mogu legitimirati i potjerati sa svog posjeda. Mogao bih sada nabrajati još ove formalno pravne i stručne odredbe, međutim potrošio bi dragocjeno vrijeme, pa bi htio na sam meritum o čemu se zapravo ovdje radi i u čemu, na što mi u Domovinskom pokretu otvoreno sumnjamo. Ovim zakonom se određuje način na koji dobro od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. A što je zakonodavac ovim Prijedlogom zapravo htio i što je konačni cilj? Ne samo što nadležnosti po čl. 7. i 74. žele prebaciti na Vladu gdje se zapravo radi o trendu nepoštivanja Ustava i važećih zakona RH, apsolutna moć odlučivanja daje se predsjedniku Vlade RH, a na koncu i svim budućim potencijalno koruptivnim vladama. Stoga držim da je krajnja namjera ovog i ovakvog sramotnog prijedloga potpuna politička degradacija HS-a kao najvažnijeg tijela u RH. Pomorsko dobro kao opće dobro predstavlja ustavnopravnu kategoriju kojom ne može niti ima pravo upravljati izvršna vlast, odnosno Vlada RH, a koja se a koja se u Prijedlogu zakona spominje čak 32 puta. Ako netko odlučuje i upravlja u ime RH, onda to može i treba biti isključivo HS kao predstavničko odnosno zakonodavno tijelo. Vlada upravlja poslovima pomorskog dobra, Vlada donosi strateške odluke ove i one vrste, imenuje savjet za pomorsko dobro, itd., itd., na kraju i dodjeljuje koncesije u određenim slučajevima. Drugim riječima, Vlada i veliki koncesionari, čitajte, korporacije, moći će po ovome bitno utjecati na prostorne planove jedinica lokalne samouprave tako da u proceduri izglasavanja tih planova, mišljenja javnosti, županija, gradova, općina, bude potpuno irelevantno. Mislim da je iz aspekta naše povijesti privatizacije i svega ostaloga, sasvim jasno kakva prijeti opasnost i kakav je narativ ovoga. Kako bi pojasnio do kraja narodnim jezikom bio u potpunosti jasan, idemo pratiti priču od '90. g. Idemo pratiti priču o privatizaciji financijskog sektora odnosno banaka u RH, gdje su otišle milijarde kuna naših građana za sanaciju banaka koje su završile u stranom vlasništvu, barem 30-ak posto da smo ostavili da možemo imati nekakav manevar za korist svoje države, ni to nismo bili u stanju napraviti. O blokiranima i stjeranima u dužničko ropstvo po toj liniji ne treba ni pričati. Idemo pričati o Hrvatskom telekomu, našem dobru kojeg su stvarale generacije naših građana, ne upravljamo mi i hereza je uopće spomeniti tu tvrtku jer je naravno, riječ o moćnoj korporaciji s kojom se nitko ne usudi obračunati, obračunati, a kamoli poslati poruke u interesu ovoga naroda. Govorim od 1.1. da je poljoprivredno zemljište, da je otvorena trgovina s poljoprivrednim zemljištem s područja RH, stvorili selo, ojačali ga nismo, ali smo ga raselili i sada dali na milost i nemilost otvorenom tržištu i istim tim korporacijama. Sirova nafta, čuli smo prije koji mjesec, u po' energetske krize omogućili smo da hrvatska nafta, hrvatsko prirodno bogatstvo teče u neke druge zemlje i da neke druge firme i rafinerije rade i radnici tih država da rade i zarađuju za život, dok smo svoju rafineriju u Sisku zatvorili, drvnu sirovinu gdje naše tvrtke se zatvaraju dok izvozimo trupce, ponovno u strane države, pričati o pijesku i šljunku iz rijeka koji su i dalje ne, ne eksploatiraju ih naših, naše firme, naši građani, ali znamo kolika je cijena građevinskih radova i osnovnog materijala. I na kraju i možda za kraj, ovaj vikend sam bio u Maslenici na obljetnici oslobodilačke akcije Maslenica i vozeći se od Borika prema gradskom groblju vidim nove vile na obali. U razgovoru s ljudima, kažu ljudi, cijena kvadrata je 5 tisuća ali te kvadrate ne kupuju hrvatski građani. Te kvadrate kupuju stranci, dok su hrvatski građani, osobito ovi mladi i mlade obitelji, osuđeni, u najboljem redu na Poličknik i eventualno tamo u 7. reda da dobiju stanove, svaka čast naravno, svim žiteljima Poličnika. Pitam se dokad je u Hrvatskoj mjesto za Hrvate u 7. redu i je li nam trebao Domovinski rat i nezavisna država da bi sve prodali strancima, zato smo mogli ostati i pod Bečom i pod Peštom i Beogradom, a evo vidimo da smo danas pod Bruxellesom. Da ne misli netko da imamo loše namjere i da smo destruktivni po ovom pitanju, nismo. Izdvojit ću primjer Španjolske, pozitivan primjer, koja štiti opće interese vrlo rigoroznim zakonima i gdje su koncesije zabranjene na općem dobru odnosno koncesioniranje započinje tek na javnom dobru, dakle minimalno 6 metara od obale, I druga stvar, podržat ćemo ovaj zakon, da svima bude jasno, kad bude jasno i nedvosmisleno ovakvim slovima pisalo u njemu da svaki Hrvat ima pravo nesmetanog i slobodnog pristupa na svaki pedalj hrvatske obale, tako da svakom policajcu, komunalnom redaru i sucu to bude nedvosmisleno jasno. Ako se pitamo još uvijek zašto, vrlo jednostavno, zato što tu obalu nisu oslobodile multinacionalne korporacije nego hrvatski narod i hrvatski građani i požare i brigu o tom kraju ne gase te iste korporacije koji kupuje kvadrate po 5 tisuća eura nego naši naši građani koji zarađuju plaću od 5 tisuća kuna mjesečno radeći u vatrogastvu, policiji, vojsci i drugim djelatnostima. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Katica Glamuzina o Prijedlogu zakna o pomorskom dobru i morskim lukama jer iz prethodnog izlaganja se to baš nije moglo zaključiti. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege. Malo je toga u Hrvatskoj ostalo hrvatsko. Rasprodali smo skoro sve to se prodati može, stanovništvo se raselilo, ostalo nam je samo prostor unutar granica, a a sada se izgleda priprema teren da se i to građanima otme. I ne, ne vjerujemo HDZ-u kad konsternirani primjedbama građana i oporbe tvrde maltene uvrijeđeno da je zakon pisan u interesu hrvatskih građana samo eto to nitko ne razumije. Je li zaista ijednoj zdravorazumskoj osobi teško razumjeti zašto ne vjerujemo HDZ-u na riječ, pazite na riječ HDZ-u. Pa ne patimo svi od kolektivne amnezije. Jedina stranka koja se u Hrvatskoj može pohvaliti sa osudom za korupciju jest HDZ, ne jedan njen predstavnik, ne jedan njen član, nego cijela stranka osuđena za korupciju pa da im vjerujemo na riječ. Zadnji put kad smo im vjerovali na riječ, zapravo ne baš toliko vjerovali koliko se nadali i stisli palčeve, zapalili sviću kako već tko po svojim afinitetima je bilo kad se po hitnom postupku donosio Zakon o obnovi iako je cijela oporba upozoravala da onako napisan zakon nije operativno provediv, svejedno smo im dali šansu, digli ruke za taj zakon vođeni mišlju samo nek se što prije krene s obnovom jer eto imaju dobru namjeru, neće valjda izdat sve te ljude. Godinama poslije 3 verzije zakona poslije, 3 ministra poslije obnove još uvijek nema i sad se očekuje od nas da na riječ opet vjerujemo u loše napisane navodne dobre namjere HDZ-a. Ma moš mislit. 22 ministra je premijer smijenio ili zamijenio. To je Plenkovićeva kvaka 22. Može naći osobu koja je sposobna ali ne želi biti ministar i može naći osobu koja želi biti ministar ali nije sposobna. Međutim izgled da mu već neko duže vrijeme ne polazi za rukom pronaći osobu koja je i sposobna i želi biti ministar i neće se naći na radaru europske tužiteljice čiji radari izgleda ipak rade. Sjetite se što su napravili s INOM, sjetite se što su napravili s HEP-om, sjetite se kako se sanirao Agrokor i to su samo ove recentnije, samo za vrijeme zadnjeg njihovog predsjednika Vlade i stranke. I sad bismo trebali vjerovati da eto baš pomorsko dobro neće prodati, a hrvatske građane još jedanput izdati. Pa kao da ne, na riječ. Da, napisali su u prijedlogu zakona da se plaže ne smiju ograđivati iako nota bene ni to ne piše baš za svaku plažu u ovoj njihovoj arbitrarnoj klasifikaciji plaža. To npr. ne piše za morske plaže za posebne namjene niti je u članku koji se odnosi na te plaže definirano točno na koje se te posebne namjene odnosi, niti su u obrazloženjima članka dani ikakvi primjeri. Dapače, u obrazloženju su za cijelu skupinu članaka koje se odnose na plaže skupno napisali tek tek par rečenica koje ništa posebno zapravo ne obrazlažu. Puno je nedorečenosti koje izgleda niti ne žele pokušati obrazložiti već ih se u tom obrazloženju skupno gura pod tepih. Sad moram naći gdje sam stala. Nemojmo se praviti blesavi nije fizička ograda jedini način na koji se hrvatskim građanima može ograničiti pristup javnom dobru. Pristup im se može ograničiti i čuvarima koje koncesionar angažira da zastrašuju građane. Pristup im se može ograničiti i odlukom o stupnju ograničenja opće upotrebe kao što piše u također neobrazloženom Članku 86. kad se govori o koncesijama. Usporedbe radi neke su mediteranske EU zemlje naišle na poprilične probleme pristupajući svojoj obali na sličan ograničavajući način. Italija i Grčka su mete velikih primjedbi Greenpeace-ovih akcija, međunarodnih osuda i slično. S druge strane Španjolska i Francuska su malo bolje pristupile problematici. I dok mi ovim zakonom Člankom 86. stavak 2. koncesijom na uređenoj plažu u turističkoj zoni dozvoljavamo koncesionaru da na 70% plaže ograniči slobodan pristup, znate što Francuska ima. Francuska ima odredbu po kojoj 80% plaže mora biti u potpunosti ne opstruirano ikakvom umjetnom strukturom uključujući ležaljke. Dakle, Francuska može koncesionaru uskrati 80% plaže, dok Hrvatska 70% plaže uskraćuje svom građaninu. I to se vrlo jasno iščitava iz članka jer piše da najviše 70% kopnenog dijela koncesionar može koristiti za obavljanje gospodarske djelatnosti, a ostali dio može ostati dostupan svima. Ako ostali dio može ostati dostupan znači da onaj prethodni ne može, to ponavljam kolege koji su već to danas naglasili. Da vam vjerujemo na riječ da niste baš tako mislili? Na riječ. Transparentno pojasnite ne ostavljajući mjesta za krivo tumačenje točno kakva je intencija s dodjelama koncesija, kako ste došli baš do ovih postotaka, tko će to na plažama mjeriti i odrediti jer nisu sve plaže pravilnih kvadratnih oblika da se jednostavnim umnoškom dimenzija dolazi do, do ukupne površine. Tko će to nadgledati svakodnevno da se koncesionar zaista pridržava tih gabarita? Hoće li se prostor između ležaljki računati u ovih 30% slobodnog prostora? Hoće li se donijeti nekakav pravilnik koji će kao što je to Španjolska napravila odrediti koliko maksimalno ležaljki biti na nekoj plaži i koliki je obavezni razmak među njima? Hoće li se onim hotelima i kampovima koji su u nekim slučajevima jedini kopneni pristup nekim plažama nametnuti obveza da osiguraju kroz svoj objekt slobodan prolaz građanima do tih plaža? Nema podrazumijeva se. Ništa se ne podrazumijeva. Napišite. Mi razumijemo da je nužno uvesti reda u upravljanje pomorskim dobrom i ne mislimo da je baš sve u ovom zakonu loše, ali ono što jest loše je zaista jako loše i mora se promijeniti. Previše je nedorečenih i nejasnih članaka te članaka koji se mogu svakako tumačiti što otvara vrata svakakvim malverzacijama. Ovaj prijedlog zakona nije u potpunosti usklađen ni sa hrvatskih Zakonom o koncesijama niti sa EU direktivom o dodijeli koncesija, nije usklađen niti sa nedavno raspravljenom Strategijom turizma do 2030. koja problematizira sve veći broj turista i sve manje kvadrata plažnog prostora po kupaču. I dok razumijemo i slažemo se da pri razmatranju ovog prijedloga zakona treba uzeti u obzir i hrvatski turizam jer smo o njemu nažalost gospodarski jako ovisni to ministarstvo koje je pripremalo ovaj zakon izgleda ne misli jer je sramotan način na koji su odgovarali na neke primjedbe iz javnog savjetovanja govoreći kako parafraziram, reguliranje turističkih aktivnosti nije predmet ovog zakona, pa postoji li ikakva međusektorska komunikacija u toj Vladi. Mi svakako smatramo da turizam i potrebe turističke djelatnosti treba uzeti u obzir, ali nikako ne na štetu hrvatskih građana. Ne može rješenje za problem smanjene količine kvadrata plažnog prostora po kupaču biti to da hrvatskim građanima ograničimo pristup tom plažnom prostoru. Da se prebacim sad na ovaj dio gdje me ministar uvjeravao da nisam u pravu. Čl. 148 ne dozvoljava sportskim jedriličarskim klubovima koji su do sada imali koncesiju na sportske luke, bavljenje gospodarskom djelatnošću, tj. ne dozvoljava im da dio luke koriste za komercijalne čarter nautičke vezove. Nedavno smo raspravljali i novi Zakon o sportu gdje je jasno naglašeno da je sport djelatnost od posebnog interesa za RH, a u skoro svim raspravama je rečeno da je financiranje sporta na razini lokalnih klubova problematično i sad imamo to jedrenje, što se sport koji se teško financira na razini lokalnog kluba jer nije dvoranski, ne može naplaćivati ulaznice. I našli su način da se financiraju dajući dio luke koji koriste komercijalni najam i sad im se ta mogućnost oduzima iako se lako moglo zakonom propisati da prihod ostvaren na takav način klub može koristiti isključivo za financiranje svojih sportskih aktivnosti. Zašto? Sigurno nije da bi se pogodovalo čarter marinama, 100%, vjerovat ćemo im na riječ. Eto, još ću vam reći ovo. Nogometni klubovi mogu zakonski ostvarivati prihod od ugostiteljskih djelatnosti na stadionu. Eto, oni mogu, jedriličari ne mogu. Opet pitam, postoji li ikakva međusektorska komunikacija u toj Vladi? Što se tiče ekologije, mora bitno i to spomenuti u ovo malo vremena što mi je ostalo. Gospodarsko korištenje pomorskog dobra, neadekvatna dohrana plaža i druge aktivnosti koje se dešavaju iz more i na moru, naravno, imaju utjecaj na naš okoliš i to u pravilu dugotrajan i negativan. Smatramo da ima barem jedan relativno jednostavan način da se takav utjecaj barem smanji, ako ne dokrajči, a radi se o provođenju tj. načinu provođenja studija utjecaju na okoliš. Takve studije uglavnom provode privatne firme, i to je okej, neka. Međutim, prečesto se dešava da se pri izradi tih studija ne vrše sva potrebna mjerenja nit se pridržava svih pravila znanstvene struke. Kako bi tome doskočili, smatramo da bi bilo dobro kad bi sve te studije išle na potvrdu u znanstvene institucije, kao što je recimo, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu ili Geološki odjel PMF-a u Zagrebu kako bi te institucije potvrdile da se studija provedene u skladu sa svim pravilima struke, a ne ovlaš napisane onako kako odgovara naručitelju. Apeliram u zaključku, nemojte da za 10 godina se šokiramo kad nas nakon ovog popisa stanovništva bude još manje. Nemojte da plaže na kojima smo mi učili plivati .../Upadica: Hvala./... budu nedostupne našoj djeci. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite. Pa evo možda da nastavim u ovom tonu, jedan od rijetkih razloga što mnogi nisu pobjegli iz RH i ono što većini koja je pobjegla najviše nedostaje je upravo naša obala. Naša obala koja, a ovaj put to nije višak patetike kojoj i inače nisam sklona, predstavlja doista hrvatsku dušu, a bitna karakteristika te duše činjenica da ona pripada svima i da njome jednako raspolažu i siromašni i bogati građani RH. Ovaj Ovaj zakon u praksi će to dokinuti, premda slušamo ministra i u čl. 3 govorimo o pomorskom dobru kao o općem dobru, u praksi već i u samom zakonu, u njegovim sljedećim recima mi nailazimo na kontradikcije. Tako možete čitati da je u zakonu uređeno pitanje zadovoljavanja javnog interesa na način da se stupanj ograničenja opće opće upotrebe svede na minimum, kako bi plaže kao pomorsko dobro i opće dobro zaista bile dostupne svima pod jednakim uvjetima. Samo malo. Ako ćete ograničenje svoditi na minimum, kako će onda biti dostupno svima pod jednakim uvjetima? Ili ima ili nema ograničenja. Kontradiktorni ste u vlastitoj misli u jednoj te istoj rečenici, a da ne govorim o duhu cijeloga zakona. Ključni je problem ovog zakona, ali i cijelog strateškog promišljanja ove Vlade, što ona nema pojma što će sa svojim ključnim resursom nakon ljudskih resursa. A njezin ključni resurs je prostor RH i naša i naša obala, pomorsko dobro kao najvažniji resurs koji se u sklopu ovog zakona niti ne tretira kao prostor niti se daje vizija korištenja tog prostora, ali se čini jedno. Umjesto da se u biti samog zakona iz koje će proizlaziti svi ostali planovi i podzakonski akti, kako je rekao ministar, jasno uvodno, nedvosmisleno naglasi da je pomorsko dobro opće dobro i da je naš temeljni cilj i zadaća, ono što smo naslijedili, a ne zaradili od predaka, prenijeti budućim generacijama i da ovaj zakon prvenstveno služi očuvanju tog istog pomorskog dobra. Zakon su pisali oni koji su ostali u mentalnom stanju svijesti prije 20, 30, 50 godina kada se Hrvatska morala boriti, grebati da ima itijednu investiciju na hrvatskoj obali. Zakon su pisali oni koji potiču hipertrofirani rast hrvatskog turizma. To je onaj rast koji će nas koštati glave jer mi se danas ne borimo da bi itko investirao u hrvatsku obalu, mi se borimo za to da imamo održivi rast i da sačuvamo to pomorsko dobro. A kada ovdje čitate da će kao temeljna posljedica ovog zakona proisteći brži gospodarski rast RH, onda vidite da onaj koji ga je pisao nema u vidu strateško promišljanje prostora kao ključnog resursa obalnog prostora kao ključnog resursa RH. Razmišlja li taj koji je pisao ovaj zakon o tome što će se dogoditi s tim isluženim prostorom nakon svih tih koncesija i podkoncesija? Koje će biti njihove posljedice, jer ovdje govorimo o direktnim intervencijama u taj isti prostor, a ne samo služenje tim istim prostorom. Dokle god ne shvatimo koliko u tom prostoru imamo i dok god ne vidimo da moramo dugoročno razmišljati kako ćemo njime odgovorno raspolagati mi se kao zemlja u svom ozbiljnom razvitku, a ne hipertrofiranom rastu nećemo pomaknuti s mjesta. Druga stvar o kojoj želim govoriti tiče se dimnih zavjesa. Mi smo ovdje puno govorili o plažama, uistinu u ovakvim kontradikcijama i određivanju postotaka jasno je da plaže neće biti na jednaki način dostupne svima, ne lažimo se. Meni je već danas neugodno spustiti se na plažu u manjem mjestu gdje provodim ljetovanje ako je ta plaža ispred samo nečije kuće i on je tamo stavio svoju ležaljku jer se osjećam i svi na takav način postupaju kao da je to njegovo, da je to pomorsko dobro neodvojivo od onog objekta koji se nalazi pored tog pomorskog dobra. A što će li tek biti u situaciji kada će ta ista osoba 70% tog dobra zaokupiti ili netko još mnogo veći od njega u nekakvom hotelskom kompleksu? Podsjetit ću da oni najveći hotelski kompleksi nisu u vlasništvu građana RH, toliko o novcu koji će se uopće ovdje vrtiti, a kojima ovaj zakon itekako pogoduje. No nije dovoljno razgovarati samo o plažama i zato govorim o dimnim zavjesama, tu će se možda jer je javnost za to najviše zainteresirana, treba biti zainteresirana dozvoliti neki kompromis pa ćemo imati nekakve jasnije odredbe pa ćemo moći svi kao izaći van zadovoljni. Ne, ne, ne mi ovdje trebamo razgovarati o mnogim bitnijim stvarima koje će dugoročno izmijeniti prostor pomorskog dobra kao općeg dobra. Jedna od njih tiče se sigurnosti RH. Kako Kako je moguće da čl. 55. mi dozvoljavamo neograničene koncesije kao da nije dovoljno da mogu biti na rok od 50 godina, od potkoncesijama neću u ovome trenutku niti razgovarati. Podsjetila sam što se dogodilo 2015. kada smo na 99 godina potpisali koncesiju na Kupare ruskom investitoru. Zamislite čuda da je takvo strateško mjesto u Južnom Jadranu baš ruski investitor odlučio zakupiti, a mi smo mu omogućili da to isto učini. Ovaj zakon se nije pobrinuo da se ta praksa dokine i ukoliko mu je zaista u interesu sigurnost RH mora iskoristiti sve mogućnosti da nedvosmisleno onemogući praksu zakupljanja ključnih punktova od strane ruskih i inih investitora, to je strateško i sigurnosno pitanje RH. A kako će se to događati? Ovdje smo mogli čuti da će pomorsko dobro ostati kao opće dobro koje pripada svima i u tom smislu nitko na njemu ne može prakticirati svoja prava vlasništva. Međutim može, kroz koncesije i potkoncesije, kroz založno pravo kao stvarno pravo na koje će se kasnije upisivati različite banke, a onda i moći raspolagati tim istim općim dobrom koje ne bi smjelo biti ničije vlasništvo. I to je ono na čime se mi trebamo zabrinuti, pa nas i dovodi do pitanja koliko je doista koštala kava Ursule von der Leyen? Je li Plenkovićev briselski miraz upravo naša obala gdje se nas sad ucjenjuje s planom oporavka i otpornosti da nećemo dobiti novce ukoliko ne donesemo ovakve zakonske izmjene? E pa neće vam proći. Taj plan je tu da bi mi naše opće dobro sačuvali, a ne da se koristi kao isprika da su novci preduvjet za njegovu devastaciju. Srećom građani RH u jednom značajnom dijelu prepoznali su da namjere ovog zakona i način na koji je on napisan, ja sam čak i dala konkretne primjere poput uređena plaža u turističkoj zoni neizgrađenog naselja, to vam je pojam koji ne postoji u stručnim pojmovnicima, uređena plaža u turističkoj zoni neizgrađenog naselja. Znate li što su odgovorili jednom stručnom zavodu kada ih je na to upozorio? Mi smo se uskladili s Ministarstvom graditeljstva, onim istim ministarstvom koje je do jučer guralo Zakon o prostornom uređenju gdje je također htjelo maknuti Sabor iz odlučivanja i sve prepustiti u ruke Vladi, pa mi recite da to nije dio cjelokupnog plana nego da je slučajnog da nema Sabora ni ovdje i da nema ni u onom zakonu. Međutim, malo je promućurniji naš bivši kolega Bačić pa je sada povukao zahtjev da ne bi bilo halabuke jer je dovoljno ima o obnovi o kojeg pazite čuda, treba nam novi zakon. To dovoljno govori za sebe neću se čak ni naslađivati nad vicom koji iz toga proizlazi, tragedijom građana RH koji žive na Banovini. šireg pothvata je i ovaj zakon gdje se miče Sabor, sve se daje u ruke Vlade, a ne postoji Vlada RH, postoji samo jedan čovjek jer vlada to sam ja Andrej Plenković i njegove briselske kave. Srećom ponovit ću, prepoznali su to građani i građanske inicijative, 2. veljače je prosvjed, ujedinjena oporba otvara vrata da čuje inicijative i da čuje stručnjake, ne samo da bi kritizirala nego da ponude svoju viziju prostora. Očekujem i akademika Reinera da nam se pridruži jer je upravo njegova institucija odbila ovakav prijedlog zakona i tražila da se vrati natrag u savjetovanje. A zna li više o pomorskom dobru, i time ću zaključiti …/Upadica Reiner: Hvala./… akademik Bašić ili naš vrli magistar Plenković.

Dobar dan svima. Prije svega trebamo naći nekakav mehanizam kako da razgovaramo s ministarstvom i s Vladom, s obzirom da nema nekog konceptualnog niti nekog funkcionalnog razgovor s njima jer mi govorimo jedno, oni nama govore drugo, mi upozoravamo da će doć do privatizacije plaža i obale, ministarstvo i Vlada odgovara da su to sve besmislice, pa ja sam u više navrata svjedočila tome da je najpametnije čitati brošure investitora i zapravo gledati što se zapravo u zakonu predviđa u u literaturi onih koji jako dobro znaju čitati zakone jer jako puno od njih zarađuju. Pazite 1/3 naše zemlje je pomorsko dobro, mi ovdje govorimo o 1/3 Hrvatske koja se daje sad na bubanj vjerojatno za neke ustupke o o kojima ni ne znamo dovoljno jer zapravo premijer s bankama radi neke tajne dogovore o švicarcima, dakle o francima, nemamo pojma zašto su banke ustupak napravile i što se njima dalo za ustupak, pa možda je tu riječ o ovom založnom dobru koje se spominje i gdje će banke zapravo postati vlasnici koncesije, kakav sabor, kakva Vlada, banke će dodjeljivati koncesije i to me ministar, na doživotno vrijeme jer pazite za 50.g. ko živ ko mrtav. Pa ajmo vidjeti šta bi investitor, kako bi on razgovarao s ministrom, mislim da bi se oni jako dobro složili. Kaže ministar otprilike ajde neću parafrazirat baš pa mislim da hoće, sad ću vam probat to dokazat…/Upadica iz klupe: Ajde/…. Znači kažete ma ono čiste bedastoće, ajde sad ću pojednostavit, a kaže investitor LIOQA Resort na Ugljanu koji sam spominjala, pazite vlasnici, novi vlasnici vila, ide novi zakon, ništa se nemojte nervirati, u tom novom zakonu ma sad se omogućava da kupite vilu i imate svoju plažu. Kaže to je

Kaže investitor ma stvarno u Hrvatskoj plažu su opće dobro, ne, morate, vodo, voda je slobodna, morate moć pristupit vodi, ali sad on još preciznije objašnjava šta to zapravo znači i tu se ministar s njim sigurno može složiti i kaže on to će biti…/Govornik se ne razumije/… imat ćete svoje rezervirano mjesto, sad dal će to bit ograda, dal će to bit narukvica, dal će to bit ležaljka, ali pazite…/Govornik se ne razumije/…imate ništa ne brinite, znači mislim da su se njih dvojica jako dobro razumjela, inače riječ je o sinu bivšeg slovačkog premijera. Kaže, i ono što moram reći znači u ovom tumačenju, kaže ministar ma ne, bedastoće, znači krivo čitate zakon, ali moram vas upozoriti, svaki puta kada smo imali nejasnoće vezane uz Zakon o radu išla je na štetu radnika tumačenje, uvijek ide na štetu slabijeg. Ovdje ministre, oćete vi dat svoj broj telefona, pa će vas onda nazvat onaj komunalni redar potplaćeni, kojih ima premalo, koji mora protumačiti da li je ovaj koji je došao sa šugamanom ima pravo leć tamo na tu, na taj dio plaže il je tih 70% već rezervirano, on ne može, znači neće dat ministar svoj broj, niti ćemo mi njega moć zvat nakon što ovaj zakon prođe. Nemojmo bit naivni, svi na prosvjed 2.2., nećemo bit naivni, znači trebamo držat svoju liniju. Ono što kaže ovdje opet ajmo dalje probat tumačit zakon kroz ono šta bi reko naš investitor. Neće bit privatizacije, već sam rekla investitor je odlično to protumačio, ma kako neće bit…/Govornik se ne razumije/… i…/Govornik se ne razumije/…,a sad pazite kako će on to u zakonu dokazati. Prva stvar, kao koncesionar može dizati tužbe protiv privatne osobe koja je povrijedila posjed, znate ono što smo gledali u američkim filmovima, na ono…/Govornik se ne razumije/…to se ne zove properti, zove se koncesija, ali povreda privatne koncesije ili zapravo ako već imate na 50.g. to je stvarno privatno vlasništvo ajmo bit iskreni. Druga stvar, i imamo funkcionalnu cjelinu, znači imamo javnu plažu, a imamo onu plažu koja to nije, koja je hotelska plaža i čini s njom funkcionalnu cjelinu ili kupit ćete vilu i imat ćete funkcionalnu cjelinu sa svojom plažom. I treća stvar, stupanje ograničenja, čl. 86. opća upotreba se ograničava na 70%, 70% nije više opća upotreba. Prema tome, sam investitor će ministru objasnit ako ministar i nije mislio da će se to tako tumačit, on će njemu objasnit kako se to treba tumačit. Nadalje, čl. 55. koncesija je uistinu doživotna, ovi koji kupe svoje vile ne moraju pretjerano se brinut, stvarno će imat ono doživotno pravo na svoje rezervirano mjesto. Zašto? Pazite, stvar se već pripremila 2020.g. kada smo ovdje u saboru imali Zakon o koncesijama, kada je po naputku Europske komisije došla naredba da se iz Zakona na koncesije mora maknuti članak koji je tumačio da sabor ima pravo raskinuti koncesiju koja nije u interesu RH i u tom zakonu je ostalo samo da to sabor ima pravo učiniti ako je ugrožena obrana zemlje, ako je ugroženi klimatski uvjeti, ako je ugroženo zdravlje itd., ali ne i ekonomski interes RH ili recimo ljudska prava ili nedo Bog opće dobro, to nemamo pravo. Nažalost, sabor nije puno ni koristio tu odrednicu, znači nije bilo riječi o tome da se, da se obijesno koristi ta sastavnica tog zakona, ali svejedno Europska komisija komisija za svaki slučaj da zaštiti svoje bogatune koji će kupit tamo viletine na Ugljenu makli su to iz Zakona o koncesijama. Ajmo dalje, založno pravo na koncesiji, pa već sam rekla, znači ako koncesionar ne bude obavljao svoje zadaće prema banci, banka će postat vlasnik koncesije, a to znači da banka ne mora uopće uopće se držati bilo kakvih pravila ili bilo kakvih zakonodavnih okvira već uistinu može raspolagati našim općim dobrom, našom obalom, našom plažom kako ona hoće, kažem sigurno se nešto tu ali investitor bi se najviše složio sa našim ministrom oko opće koncepta ovog zakona, znači zašto se ovaj zakon donosi. znači u preambuli zakona kaže, donošenjem ovog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama stvaraju se uvjeti za brži i uspješniji gospodarski razvitak. Znači preko daljnje eksploatacije obale, preko daljnjeg ziđanja, preko daljnjeg koncesioniranja obale mi ćemo postići ogroman gospodarski uspjeh, navodno, je li? Investitor bi se tu, naravno, složio jer taj isti investitor govori po intervjuima da će Hrvatska biti europski Karibi. Europski Karibi je ono, mogao je ministar tu skratiti priču pa reći, evo, mi ćemo biti europski Karibi, Karibi, kao i sve druge zemlje koje svoj razvoj i svoje gospodarstvo temelje na turizmu su zemlje siromašnog stanovništva, ogromnih socijalnih razloga, slabog izvoza, oslonjene znači na strani uvoz i malog BDP-a po glavi stanovnika. To je ono što i investitor i naša Vlada, koliko god naš ministar bio simpatičan zapravo pokušavali uvesti. Ono što je mi je jedino uzrok i razlog optimizma je da pritisak ima učinka, znači Ministarstvo je ipak odlučilo promijeniti članke 82, 83, ali ne i 85, što je isto zanimljivo i vidjet ćemo kako će to završiti jer plaže posebne namjene doslovno se mogu ograničavati. Ovi gluposti ovdje šta se priča o osobama s posebnim potrebama, pa ne treba njima plaža koja će biti ograđena, mislim to su po, na, nudističke plaže, pa zašto one moraju biti ograđene? Psi ne idu sami na plaže, koje ograde? Mislim doslovno znači te plaže koje se tako klasificiraju posebne namjene, one će biti ograđene, one mogu biti ograđene. Da ne govorimo da to može biti i već je znači početak onog divnog divnog zdravstvenog turizma gdje će strani državljani dolaziti u Hrvatsku, lijepo se liječiti u zemlji u kojoj preko 50% stanovništva nema novaca da ode na jedan tjedan odmora izvan mjesta stanovanja, a kamoli da se liječi na moru. Ima u ovom zakonu jako puno toga, jedna od njih su i morske luke. Znači mi smo ovdje jako pričali o plažama, ali morske luke su još jedan posebno opasan dio o kojem se nema dosta vremena, ali one će umjesto sportskih lučica opet postati morske luke

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvaženi ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Pomorsko dobro je posebni dio nacionalnog teritorija koji u mnogočemu definira Hrvatsku. Definira je najprije kao pomorsku zemlju, što znači da je u srži našeg identiteta utkan pojam more, obala, otok, Jadran i način života, definira naš gospodarski identitet. Nekad kroz brodogradnju, danas kroz turizam, a sve više i kroz kulturu zbog kulturnog nasljeđa koje je vezano uz mediteranski kulturni krug u kojem sudjeluje i naš Jadran, napokon definira i Hrvatsku kao važnu geostratešku točku, Jadransko more nalazi se u srcu EU, spaja istočnu i zapadnu Europu, zbog čega su za njegov geopolitički status uvijek zainteresirane velike sile i savezi. U pravnom smislu ono kao takvo u Ustavu ima osobitu zaštitu RH, ta ta posebna zaštita ima svoj bitni smisao jer ona određuje posebnu pozornost koju Hrvatska mora imati kad pravedno definira odnos prema pomorskom dobru. To dobro uvelike određuje tko smo i kuda idemo u najmanje sljedećih 40 godina. Nažalost do sada od samog početka samostalne RH nismo se proslavili u zaštiti pomorskog dobra koje nije bilo jasno uređeno, a isto nažalost dvojbenopravno regulirano. Zaštita pomorskog dobra nakon neprimjenjivog zakona iz 1994. g. donesen je nosi zakon 25. rujna 2003., koji je ignorirao znanost i struku. Pored toga i sama promjena, primjena tog manjkavog zakona, kao i njegovo provođenje, zapinjalo je jer se slabo nagledalo provođenje zakonskih odredbi. Dodatni nered nastao je donošenjem zakona o koncesijama s kojim smo ušli u vrijeme dvojnog zakonskog okvira u postupcima davanja koncesija, zato se danas ne treba čuditi neredu što nam se godinama događa u pomorskom dobru. Za pohvaliti je uvođenje nužne katastarske evidencije i upis pomorskog dobra u zemljišne knjige, ali je potrebna jasna regulativa koja će urediti imovinskopravna pitanja na pomorskom dobru odnosno zatečenom stanju i rješavanje pitanja koncesije kao krucijalnog pitanja pomorskog dobra bez ostavljanja izuzetaka. Prepoznajući ulogu koncesije kao upravnog akta, ne akta poslovanja u upravljanju pomorskim dobrom, možemo osigurati dugoročnu kvalitetu razvoja turizma, kao i otvorene tržišne ekonomije temeljene na zaštiti nacionalnih resursa. Nikako nije prihvatljivo nekritično izdavanje dugotrajnih .../Govornik se ne razumije./... tim više što na to upozorava i Direktiva o koncesijama EU Parlamenta i Vijeća iz 2014. g. jer jer one ugrožavaju tržišno natjecanje. U tom kontekstu nemoguće je shvatiti i dosadašnju praksu izdavanja kolonijalnih koncesija u trajanju od 99 godina pa čak i onih od 50 godina u području turizma. Ovo je neprihvatljiva praksa ne samo iz aspekta teritorijalnog suvereniteta, nego i razvojnih, ekonomskih i društvenih interesa građana RH. Trajanje koncesije iz područja turizma ne treba biti dulje od 25 godina jer takve koncesije nisu gospodarski opravdane te ugrožavaju našu turističku konkurentnost, kao i razvoj jedinica lokalne samouprave. Trajanje koncesije treba biti ograničeno kako bi se izbjeglo sprječavanje pristupa tržištu i ograničavanje tržišnog natjecanja koje će rezultirati zatvaranjem pristupa tržištu. Pritom treba voditi računa o funkciji koju pomorsko dobro ima kao opće dobro pa se takve dugotrajne koncesije moraju i izdavati strateški, ograničeno, disperzivno, odgovorno i s obzirom na to da je Hrvatska vanjska granica EU. Svakako je dobro da se Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama uvodi postupak davanja koncesija, nužnost usklađivanja sa Zakonom o koncesijama, ukidaju se koncesijska odobrenja, uvode dozvole koje daje predstavničko tijela jedinice lokalne samouprave kroz postupak javne nabave na rok do 5 godina. Ono što nije dobro regulirano i sigurno treba dodatno jasno definirati je pojam pomorskog dobra i što točno obuhvaća, kako bi ga samim time mogli se neosporno zaštiti. U prijedlog zakona sastavnica pomorskog dobra nije dovoljno jasno definirano posebno kopneni dio pomorskog dobra i morske obale. Članak 5. stavak 2. određuje da se kopneni dio uz more pomorskog dobra koji po svojoj prirodi ili namjeni služi neposredno, ali koji je širok najmanje 6 metara od crte srednje, viših, visokih voda. U ovom dijelu ne smije postojati ni najmanja dvojba da se taj prostor ne može utvrditi, identificirat kao neosporno pomorsko dobro. Člankom 85. stavak 1. i 2. nacrta prijedloga zakona morska plaža za posebne namjene je označena kao uređena morska plaža koja udovoljava zahtjevima i potrebama posebnih grupa korisnika i njihovim specifičnim potrebama. To znači na sve morske plaže posebne namjene u konačnosti se primjenjuje pravni režim gospodarskog korištenja na temelju koncesije. Mišljenja smo da se korištenje morskih plaža ne može naplaćivati, a prostor morske plaže se ne smije ograđivati. Naplaćivat se mogu samo usluge koje se pružaju na morskoj plaži na osnovu koncesija ili dozvola. Morske plaže predstavljaju okosnicu naše turističke ponude i zato moraju imati precizni zakonski okvir i jasne provedbene propise kako ne bi došlo do zlouporabe i nejasnog pravog tumačenja. Svakako je dobro da nije samo davatelj koncesije taj koji odlučuje o jedinstvenoj i funkcionalnoj cjelini morske plaže koja se nalazi ispred hotela, kampa i turističkog naselja već da isti ovisi o planu upravljanja pomorskim dobrom koji donosi jedinica lokalne samouprave, a za koji se provodi javno savjetovanje. Danas na snazi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama propisuje da morska obala uključuje i dio kopna nastao nasipavanjem u dijelu koji služi iskorištavanju mora. To znači da se onaj dio nasipa koji ne služi iskorištavanju može pod nejasnim kriterijima podvesti pod vlasnički režim. Ova odredba je dvojbena i može biti osnova za uzurpiranje obalnog prostora te smatramo da treba je dodatno zakonski regulirati. Svakako je dobro da je u prijedlogu zakona definirano je i uređuje se korištenje privezišta, pontonskih privezišta, sidrišta što dosad nije bilo u zakonu te uvođenje dozvola umjesto koncesijskih odobrenja koje se daju temeljem natječaja. Za učinkovito provođenje ovog novog zakona ključno će sigurno biti primjena zakonske regulative u praksi na čiju su neučinkovitosti i sporost i dosad računali oni koji su devastirali i nezakonito koristili pomorsko dobro. Dobro je da je u zakonu predviđena regulacija, nadzor provedbe ovog zakona, ali smatramo da će biti s obzirom na terenu zbog opsežnog posla i nadzora pomorskog dobra kadrovski potkapacitirana te samim tim neučinkovita i treba predvidjeti značajno njezino jačanje jer će u suprotnom ovaj zakon biti teško provediv. U tom smislu valja propisati način monitoringa i kazni za prekršitelje. Zakon o pomorskom dobru mora biti takav da očuva hrvatski obalni prostor od daljnje devastacije koje ga već dobro nagrizla te da zaštiti i na prostoru pomorskog dobra teritorij netaknute prirode jer nas na to obavezuju stoljeće u kojem živimo i klimatske promjene kojima se više, sve više vidljive. Također, Zakon o pomorskom dobru mora jasno pokazati da se njime ostvaruje Članak 52. Ustava RH koji kaže da su more, morska obala i otoci pod osobnom zaštitom RH, stoga RH, stoga koncesije ne mogu biti pravilo nego iznimka. Izgled ovog nacrta Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama nakon skoro 30 godina nedorečenih i loših rješenja je sigurno bio složen, zahtjevan i odgovoran posao te moramo sve učiniti da nakon javne rasprave i rasprave u ovom domu dobijemo najbolje moguće rješenje. Cilj ovog zakona sigurno je stvaranje okvira koji će osigurati pravnu sigurnosti korisnika u gospodarstvu ne dovodeći u pitanje opći interes zaštite pomorskog dobra i javni interes za uravnoteženo upravljanje korištenjem pomorskog dobra. Da bi se u tome uspjelo nužno je u ovom Prijedlogu Zakona o morskom dobru i morskim lukama uvrstiti i neke prijedloge i preporuke stručne javnosti koje su propuštene unatoč velikom trudu i najboljoj namjeri predlagača. Ovdje prvenstveno mislim na pojedine nedovoljno precizno definirane u pravnu regulativu u području pomorskog dobra kao i razmatranje preporuka znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti. Hvala. U ime Kluba zastupnika IDS-a govorit će poštovani zastupnik Emil Daus. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre i suradnica, kolegice i kolege, želi se donijeti Zakon o pomorskom dobru, a ne zna se dokraja gdje je pomorsko dobro. Na velikom dijelu jadranske obale nije izmjereno, nije u katastar ucrtano, u zemljišne knjige uvedeno i to je problem, to je činjenica I možda bi trebalo gledat malo i profuturo, treba vidjet do kud bi ta granica trebala biti. Pravila su odavno napisana, možda će sad izgledat malo čudno, ali pitanje je do kud će se i granica morske razine dizati i kako će izgledati pomorsko dobro za 50 godina. I da je najbolja namjera bila kod izrade ovog zakona ne želim politizirati, ali previše se ozbiljnih institucija javilo kako bi upozorilo na mogućnost ugroze općeg dobra. pučka pravobraniteljica, stručnjaci iz pomorskog prava su reagirali poprilično jasno i javno. I znate da u svojim govorima ne idem nikad osobno ni populistički, neću ni danas i ne želim mislit, ne želim na taj način razmišljat jer onda je pitanje opće cijelog sustava i države da ste vi ministre namjerno išli s nekim negativnim namjerama, ali kad na taj način se očituju uvažene institucije onda moramo reagirati. Uostalom na nama, na oporbi je da propitujemo kako bi se otklonila svaka sumnja. I temelj da postoje ipak da, to se i kroz današnju raspravu vidjelo. Određeni članci u ovom prijedlogu zakona, za neke ste i sami rekli da ih morate doraditi koji, koji nisu dovoljno pojašnjeni odnosno stvaraju može ih se tumačiti na više načina. I tu zapravo dolazimo do ključnog problema zakonodavstva, kao što sam rekao i prije za vrijeme stanke ne samo kod ovog zakona jer bez obzira koliko zakoni bili dobronamjerni uglavnom se ne predviđu ni definiraju se sve pojedinosti već se to detaljnije uređuje podzakonskim aktima. Pravilnicima, ostalim aktima koji ne idu u javno savjetovanje, ne idu u saborsku proceduru u raspravu već ih donose resorna ministarstva kako za koji zakon. I to je već postala praksa u ovom Saboru i Vladi na žalost. Nije ovo prvi put i tu se stvara dodatna potencijalna suknja. I tada kada netko upozori poput mjerodavnih institucija, priznatih u zemlji na ovaj problem sumnja i propitivanje se digne na višu razinu i to je normalna reakcija. Pustimo populizam, demagogiju, doživljaj, pričam isključivo o sadržaju. Idemo u jednu drugu sad krajnost. Čak su se ovdje i neki, normalno jer pitaju vjerojatno zbog svojih interesa i koncesionari na pomorskom dobru koji uredno obavljaju svoje djelatnosti, izvršavaju obaveze, godine ulažu na tim područjima pa pitaju što će biti dalje. Dakle, to je isto jedno pitanje za vidit. Pojašnjeno je, ali bih volio da se dodatno pojasni što ć biti sa dosadašnjim koncesionarima koji su godinama ulagali itd. U replici sam se dotaknuo bespravne gradnje na pomorskom dobru namjerno jer znamo koji je to problem. Čak i ako to smijem tako reći puno veći izvan pomorskog dobra u onoj granici sljedećih 10, 20 km u zaleđu, ali još uvijek u priobalju i da stalno upozorava na taj problem i ne samo naravno na pomorskom dobru već na poljoprivrednom, šumskom zemljištu zaštićenim područjima prirode. Vidim da se ide u smjeru da lokalna samouprava odnosno komunalno redarstvo preuzme dobar dio brige o tome, o bespravnoj ilegalnoj gradnji na pomorskom dobru. IDS se zalaže da isto tako se spuste ovlasti za onu bespravnu gradnju izvan pomorskog dobra, a moram upozoriti samo na jednu činjenicu iz dosadašnje prakse jer je veoma važna. Do sad je često bio slučaj, da kad su se određene ovlasti spuštale na lokalnu razinu da se uglavnom samo podizala odgovornost lokalne razine, a ne i ovlasti u punom smislu riječi kao taj proces nije bio potkrijepljen ni u financijskom smislu. Zato apeliram da se uz odgovornost i ovlasti regulira jasno i nedvosmisleno i financiranje komunalnog redarstva zbog nedovoljnog broja educiranog kvalitetnog kadra. I ovdje su kolegice i kolege dosta toga rekle, ja se neću ponavljati da svi pričamo isto. Ali bilo bi dobro, da jedno pitanje za vas potpredsjedniče Vlade da li se ide u smjeru da komunalno redarstvo rješava bespravnu gradnju i izvan područja pomorskog dobra gdje ima mnogo više bespravne gradnje. Znam da nije predmet ovog zakona, ali ste potpredsjednik Vlade pa me zanima smjer, pa kasnije ako se možete očitati. Jer ako ste ovdje stavili za pomorsko dobro ima mnogo općeg dobra, ima zapravo mnogo situacija na žalost bespravne gradnje na području Republike Hrvatske pogotovo u priobalju pa da znamo u kojem smjeru to ide. Hvala lijepa. Hvala i vama. I sada je gospodin Silvano Hrelja, Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, nezavisnog Poštovani potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege pa ako imate pred sobom jednu situaciju da jednim prijedlogom zakona u prvom čitanju su svi podjednako nezadovoljni. Ja to iščitavam da su onda i svi jednako zadovoljni jel'? Onda smatram da je to jedna sjajna podloga na kojoj možemo raspravljati, gdje možemo u argumentiranom dijalogu ukazati na ono šta ne valja i korigirat u drugom čitanju. Problem je neke druge prirode. To nije problem političke utakmice, to je problem politiziranja. Ako hoćemo nešto ispolitizirati i iskarikirati onda uvijek možemo. Ali ako hoćemo argumentirano razgovarati onda radije ćemo sigurno spomenuti da veći dio ovih problema je star na ovim prostorima preko 50 godina. Ništa se novo ne događa. pred 50 godina nije bilo ni Sandolina, ni pedalina, ni ležaljki, ni svega ovoga, a danas sve to imamo. I naravno da svi ti sadržaji moraju dobiti svoj prostor ili u koncesiji ili u podkoncesiji i moraju biti sastavni dio tih ugovora, odnosno sastavni dio upravljanja pomorskim dobrom. I još jedno s obzirom da se u ime klubova raspravlja načelno o zakonu treba reći da je pomorsko dobro opće dobro, da ga ne može uknjižiti država na svoje vlasništvo. Ima ga pravo čuvati, ima pravo upravljati, raspolagati s njime, ali ga ne može, Dakle to je dobro svih građana sadašnjih, bivših, sadašnjih, budućih ove zemlje. u ovoj sabornici sam na stotine puta čuo zahtjev za decentralizaciju određenih funkcija, određenih sadržaja. dio kontrole, dakle stanja pomorskog dobra, dio korištenja pomorskog dobra na jedinice lokalne samouprave ali i javni natječaji se daju u ruke kao prihodovna strana jedinicama lokalne samouprave, dakle delegira se pravo ali i odgovornost za stanje na pomorskom dobru, za stanje u prostoru. sad, opet smo nezadovoljni. Ako imamo decentralizaciju onda jučer ja na odboru čujem pa znate jedinice lokalne samouprave na pomorskom dobru nisu kapacitirane, odnosno nemaju financijskih resursa da plate redare kako god ih zvali komunalni redari. Pa koliko ja znam jedinice lokalne samouprave koje imaju pomorsko dobro nisu baš tako loše stojeće kao zrinski Topolovac, na primjer pao mi je na pamet po niskom prosjeku mirovina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Dakle, itekako imaju financijskih resursa da osmisle kontrolu korištenja pomorskog dobra. Dakle, to su ipak stvari sa kojima se pokušava manipulirati. Naravno da sredstva koja se dobiju, povećana sredstva, ovaj zakon omogućava ostvarivanje povećanih sredstava po pitanju koncesija za jedinice lokalne samouprave jer kroz javni natječaj se može postići bolja cijena. Dakle, što s tim novcem? Pa taj novac se može koristiti opet u funkciji zaštite pomorskog dobra. Dakle imamo neuređenih plaža, svaka jedinica lokalne samouprave ima neuređenih plaža one vabe za redovitim čišćenjem, za uređivanjem isto tako za kontrolom. Znate i na neuređenoj plaži nije dozvoljeno kampiranje, nije dozvoljeno loženje otvorene otvorene vatre. Dakle, to sve mi proživljavamo i doživljavamo tijekom ljeta mi uz more i susrećemo se sa konzervama i sa plastičnim kantama i sa svim vrstama otpada, za to treba naći resursa, znači treba naći sredstava, a mislim da je dobro da se ovaj novi izvor prihoda koristi i u zaštiti pomorskog dobra. Treba biti isto tako pošten i reći da svi nastupaju sa svojih pozicija, međutim ja nisam doživio jučer na Odboru za zaštitu okoliša toliku, toliko nezadovoljstvo pučke pravobraniteljice, dapače, izrekla je zadovoljstvo s onim što je ministarstvo već u javnoj raspravi ugradilo u ovaj zakon i izrazila je zadovoljstvo sa spremnošću predstavnika ministarstva da se neke stvari za koje se argumentirano dokaže da su potrebne mijenjati, prvenstveno oko ove podjele kategorizacije plaža, utvrđivanje hotelskih plaža, isto tako i javnim plažama izrazila je jedno zadovoljstvo sa takvim tijekom rasprave i takvim tijekom izrade odnosno dorade ovog zakona do drugog čitanja. Problema je izgleda u nama da nakon godina, nakon desetljeća glavinjanja u ovom trenutku radimo i sigurno poboljšavamo taj zakon i onda svi očekuju da će to biti ko onaj mehanički švicarski sat, da će to klapat besprijekorno. Neće, to je život. Ovdje postoje stotine, tisuće interesa pojedinaca, grupacija, nisu samo interesi lokalnog stanovništva u pitanju i onih koji investiraju i onih koji to koriste i oni koji će doć kao gosti i imaju svoje specifične interese i to djelovanjem i provođenje ovog zakona sve moramo uskladiti, a to nije lako. To ne može definitivno funkcionirati ko taj mehanički švicarski sat, svaki zupčanik pokretat onaj drugi nego bit će uvijek tako i naravno da će biti potrebe za daljnjim izmjenama tog zakona, ništa od ovoga nije uklesano u kamen. uklesano u kamen. Dakle, klub HNS-a i HSU-a i nezavisnih zastupnika će podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Bit ćemo uključeni cijelo vrijeme i osluškivati i glas javnosti, al ne način da podilazimo nego da kažemo svoje mišljenje. Ono što je konkretno moguće napraviti za to ćemo se uvijek založiti il nešto što je specifični interes nekoga ili poseban interes to uglaviti u to uglaviti u dimenzije mogućeg. Isto tako drago mi je da je ministar odgovorio da će napraviti dodatnu podjelu s obzirom da je ona unosila da je sada definicija plaže posebne namjene unosila na neki način sumnju na pogodovanje nekome, da će to do drugog čitanja točno taksativno navest koje su te koje su te plaže posebne namjene jer jučer sam na odboru o tome razgovarao, FKK-a svakome od vas je dozvoljen pristup al morate doć goli, ne možete bit obučeni jel. Ljudima u zatvorenom dakle na plaži kod Bolnice Martin Horvat smetaju omladina Rovinja koja dolazi tamo ne na ulaz jer ne može uć na ulaz jer se tamo jer je kupalište uređeno za osobe s invaliditetom, paraplegičare, tetraplegičare itd. Ne vidim razloga zašto bi bio slobodan pristup plaži Odmarališta Veli Nazor, Vladimir blizu Umaga jer je to dječje odmaralište. Djeca imaju potrebu da budu zaštićena na tom svom odmaralištu jer je to plaža baš takve namjene za njihovu igru, razonodu i ljetovanje na kraju krajeva. sigurno ću se zalagati da gdjegod je moguće se hotelskim plažama postavi uvjet u koncesijama da izrade i rampe za osobe s invaliditetom, naravno to će oni napravit ako im je u interesu i ako oni žele privlačiti i te ljude odnosno takvu klijentelu u svoj hotel. Neće im se moć nametnuti, ali se uvijek može postaviti da bi to bilo dobro napraviti i da na taj način mogu raditi prijateljske odnose sa lokalnim stanovništvom sa lokalnim stanovništvom odnosno sa svojim okruženjem. Evo toliko od mene u ime kluba, dakle ovo ćemo svakako podržati. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospodin Boris Milošević ispred SDSS-a.

Ova rasprava u Saboru i u javnosti pokazuje koliko je ova tema važna, a istovremeno lako zapaljiva. Kao član Odbora za zaštitu okoliša i prirode jučer sam prisustvovao jednoj racionalnoj i argumentiranoj raspravi na odboru koja je bila vrlo kvalitetna i tu moram pohvaliti odbor i sve koji su sudjelovali u raspravi. Uglavnom rezultat svih govora i rasprava se može sažeti da ne želimo imati privatne hotelske plaže. A šta onda zapravo želimo? Želimo zaštiti pomorsko dobro i besplatnu dostupnost obale. Pomorsko dobro je neosporno najvrjedniji prostor RH i važno je da se taj prostor koristi isključivo onako kako je propisao zakonom. No svi smo svjedoci po meni od početaka razvoja turizma u Hrvatskoj da je bilo neovlaštenog korištenja pomorskog dobra, bespravne gradnje, nasipavanja obale kako od hotela tako od raznih firmi, ali i od građana, pa sve do JLS. Tome je doprinjela nedorečena zakonska regulativa, neujednačena sudska praksa, a svakako i pojedina rješenja u postupku pretvorbe bivših državnih poduzeća kojima je u postupcima mnogim tim pravnim osobama priznato bilo vlasništvo na pomorskom dobru. O toj problematici su se pisali brojni traktati. Prvi cjelovit propis o pomorskom dobru je bio Zakon o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima koji je donesen 1974., a koji je pomorsko dobro definirao kao opće dobro u društvenom vlasništvu, dakle zakon koji je donesen prije skoro 50.g.. Naslijedio ga je Pomorski zakonik iz '94. čiju je primjenu obilježilo ukidanje društvenog vlasništva i primjena nesretnog modela pretvorbe i privatizacije. 2003. je donesen novi moderni zakon, važeći zakon koji je svakako bio bolji od svojih prethodnika, ali sve te boljke koje su mučile još prvi zakon su ostale i danas, primjerice pitanje katastra pomorskog dobra koji je posebno važno pitanje jer većina nekretnina na obali koji su stvarno pomorsko dobro nisu kao takve označene u katastru ni u zemljišnim knjigama, na njima i danas postoji upis prava vlasništva fizičkih ili drugih osoba, dakle zaostali upisi. To je bio problem kako prije 20.g. kad je donesen važeći zakon tako je taj problem ostao i danas. Toga je svjestan i predlagatelj da je ta, taj katastar nedovršena priča kojoj se treba posvetiti i na njoj treba raditi kako bi katastar pomorskog dobra bio cjelovit. U javnosti je sporna podjela plaža, prijedlog zakona govori o javnim morskim plažama, morskoj plaži ispred hotela, kampa i turističkog naselja, kao i morskoj plaži za posebne namjene. Zar ne bi i plaže ispred hotela i ova za posebne namjene mogle biti javne morske plaže? Da ono stoji u tekstu zakona da su one javne onda ne bi bilo straha koji se pojavio jer se spominje utvrđivanje funkcionalne gospodarske cjeline ispred hotela. Jasno u zakonu piše da je morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja koja će bit utvrđena kao dio funkcionalne gospodarske cjeline kao takva da se ne smije ograditi, ali predlažem da u tekstu zakona piše jasno da je to javna plaža koja se ne smije kao takva ograditi i time ćemo odmaknuti sve strahove. Omjeri korištenja koji se provlače kroz raspravu po meni treba samo bolje objasniti i pojačati u obrazloženju. Ideja da se odrede omjeri su dobri, al treba vidjeti tko će to kontrolirati i na koji način jer koncesionar će sigurno ići na veće postotke iskorištenosti i na prekoračenje zakonskog maksimuma. Imamo takve nažalost negativne primjere kod korištenja poljoprivrednog zemljišta. Definiranje plaže za posebne namjere po meni je jako dobra ideja koja je izazvala nepotrebnu zbrku jer svi se pitaju o čemu se tu radi. Apeliram na predlagatelja da pojača obrazloženje, da u obrazloženju napiše na što se točno misli kad se govori o plaži za posebne namjene. Smatram jako dobrim, ali i ambicioznim da se donosi 4-godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom uz parametre koji se traže u zakonu. Volio bi da to bude tako, al bi upozorio da me to podsjeća na planove raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koje su također dužne donijeti JLS. Ti planovi Ti planovi za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem su se teško donosili, teško se donose i sve jedinice te planove nisu donijeli. Trebalo bi razmotriti mehanizme što ako se plan upravljanja ne donese i što učiniti dakle kad nemamo plana jer dogodit će se šteta za jedinice, plan neće bit donesen, nećemo moći raspisati mogućnost dodjele koncesija i neće biti prihoda. Kod nasipavanja i dohrane predložio, rekao bih da je dobro da ovaj zakon to pokušava definirati i da prijedlog zakona ide u dobrom pravcu. Iako neki tumače da definiranje ovih pojmova ide isključivo radi gospodarskog iskorištavanja ja smatram dobrim imati ovo razlikovanje jer kad imaš plan upravljanja kojim se utvrđuje postojeće stanje i crta obale koju održavaš istim materijalom od kojeg se sastoji morsko dno i obala onda je jasno da je riječ o dohrani i da se samo održava postojeće stanje. Naravno da sve, pa i dohrana se mogu zloupotrijebiti i izvitoperiti, nasipavanje šodera, promjenom crte obale ili na neki drugi način. Ono što bi posebno na kraju htio istaknuti da sve čega se bojimo danas, svi razlozi zbog kojih se ovaj prijedlog zakona napada i kritizira postoje i danas i to ne od jučer. Imam članak iz dnevnih novina iz 1970.g. i sve što piše u tom članku iz '70.-te, dakle prije više od 50.g. je aktualno i danas, sve što građani kažu i novinari u ovom članku ovdje govore i danas, a to je cijena turizma koju bar deklaratorno nismo spremni platiti, ali svi investitori u apartmane, privatni vlasnici vila, kuća, bilo kakvih nekretnina koji su prvi red do mora rade devastaciju obale, pokušavaju napraviti za sebe privatne plaže na koje bi samo oni kao vlasnici ili njihovi gosti koristili. Dakle, ograđene smo plaže imali i onda prije 50 godina, a imamo ih i danas. I zato je važno da se odgovori na pitanje predviđa li prijedlog zakona ograničenje upotrebe pomorskog dobra kao općeg dobra, ograđivanje i naplatu ili ne. Taj odgovor, vrlo jasan odgovor je važan. Htio bih još spomenuti jedan negativan primjer sjetimo se otoka Smokvice koji je 1994. dan bez naknade od strane države općini Primošten. Mjesec dana nakon što je općina dobila otok na korištenje općina je taj otok bez naknade dala stanovitom poduzetniku koji je to svoje pravo ustupio Todoriću u nekom nejasnom aranžmanu. Dakle cijeli otok bez naknade. Zato je važno da imamo na pameti i na umu ove negativne primjere kako se ne bi ponovili u budućnosti. Ministre poslušajte danas dobre prijedloge koje imamo u raspravi, a moj prijedlog je da ako sutra usvojimo ovaj prijedlog zakona da srušite postojeće ograde na plažama. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Gospodin Željko Sačić, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Evo sa velikom pozornošću smo slušali raspravu i prijedloge naših prijatelja kolegica i kolega naših sumišljenika pretežito iz oporbe. Malo smo i temperamentnije reagirali u uvodnom dijelu rasprave tražeći stanku ali sve gospodine ministre da vama pomognemo, da vi donesete zakon koji će biti u interesu Republike Hrvatske, svih građana. Nema razloga da vi išta drugačije donesete nego kako to hrvatski narod očekuje kako smo se mi već evo tu je naš poštovani hrvatski branitelj kolega Miro Bulj borili, zato smo se mi borili u Domovinskom ratu, jel' tako Miro, da bude dobro svima, a ne samo njima. E sada dragi prijatelji, poštovani ministre. Naime, naši prijatelji specijalci, ajkule su velik doprinos dali davnih dana da vi budete gradonačelnik Novog Vinodolskog. Nemojte nas iznevjeriti zato danas. Znači Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je, vi ste svi to imali priliku dala svoj osvrt i prijedlog konkretan kako riješiti, konkretne primjedbe na ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. pa tko ima pametniji, tko ima racionalniji, razumljivi gospodine Boriću od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti? Nismo to ni vi, ni ja, ni nitko drugi, nego najučeniji stručni ljudi i oni kažu trebate promijeniti sva akumulirana stručna znanja, iskustva dugogodišnja, povijesna. Oni su u njih zagrabili i rekli e taj zakon koji ste stavili u raspravu treba doraditi. I slijedom toga vi nadam se kao čovjek koji je u službi hrvatskog naroda ćete to proučiti, moguće razgovarati sa poštovanim gospodinom predsjednikom Znanstvenog vijeća, akademikom Nikolom Bašićem da i u četiri oka on vama to sve isprezentira, a posebno naših klubova zastupnika koji su danas dali iznimno značajna rješenja. I sad, ja nemam šta pametnije reći kao bivši milicajac, kao branitelj od toga jer to nije moja tema, osim da želim žarko da hrvatski čovjek bude na hrvatskoj obali gdje god i kad on to želi osim tamo gdje ne može. Naravno da neće doći di je to višim određenim pravnim aktima definirano da se ne smije. Kao šte ste rekli to su valjda plaže od posebnog interesa ili šta li već, ali svugdje drugdje pa nećemo si dozvoljavati da se mi Hrvati sad kupamo, da bude rezervirano kao u nekim latinsko američkim državama znate gdje? Tamo gdje su ispusti otpadnih voda, pa nakon svega naše divno more da koristi tko zna kakvi ruski imigrant i ne znam koji sve bogatuni koji su danas na krivoj strani povijesti, a mi mali Hrvatičići ćemo to gledati sa dalekozorom kak' se oni kupaju a naša djeca će tamo trackati po čem? Pa nećemo to dozvoliti, znači vama to misao glavna mora biti i glavni cilj, a novac koji ćemo staviti u džep investitorima, turistima, pa mi nismo protiv toga. Ali kanalizirati, reći gledajte vaši hoteli su hoteli, vaše vile su vile, ali interes hrvatskog naroda je preći od vas. Mi ćemo i bez vas dobiti kad bude sigurnosna situacija dobra te eure, te dolare, te novce bili vi tamo ne bili. Jer hrvatski turizam se nepovratno bogu hvala razvija, raste, osim ako neće biti nekakvih odmazda od ovog prokletog rata sa bilo koje strane da dolazi. I na kraju želim vas ohrabriti poštovani ministre, predstavnici Vlade da s radošću slušate glas naroda. Mi imamo ovdje protest diljem Hrvatske 2.2. će biti još i veći. Oni će vam prvo dati do znanja preko ulice i javno da se ne slažu s time, ali nemojte smetnut sa uma ako to sve bacite u vodu, da su oni u stanju i referendum organizirati. A znadete onda da je da je to onda na našoj strani sigurno hrvatska javnosti i da ćete izgubiti u tom sporu kao što su oni prethodnici prije vas gospodin Hajdaš Dončić izgubili kad su htjeli monetizirat autoceste jel. Prema tome, javno dobro je hrvatsko dobro, hrvatski čovjek zna, dobro nismo zaštitili kunu, ok eto bilo je tako kako je bilo, ali hrvatsku obalu ćemo zaštiti. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospođa Ružica Vukovac, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Nakon klubova ćemo imati stanku od 5 minuta radi, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, dakle kontroverzan Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama predlagatelj hvali dok mnogi drugi čak članovi radne skupine za izradu prijedloga tvrde da ćemo ostati bez javnih plaža. Sličan propis ima primjerice Italija. Italija je dopustila privatizaciju više od polovine svojih čarobnih plaža. U pojedinim turističkim destinacijama u Toskani primjerice plaže su 94% ili čak na nekim mjestima i 100% privatne. Cijene korištenja za svekoliko pučanstvo i turiste se kreću oko 30 eura bez dodataka, bez pića, bez ležaljki. Toliko košta samo šansa za smočiti noge u moru. Mnogi talijanski gradovi zone bez naplate imaju samo na neprivlačnim mjestima obale uz odvode, ušća i jarke pa se ovdje ekipa samo sunča, a zabranjeno je kupanje. Sve ostalo je iznajmljeno privatnim koncesionarima koji su ogradili svoje barove, ležaljke, kabine i suncobrane. Dobro je da su glasne reakcije na Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama da se navedeno ne bi i nama dogodilo. Najspornije odredbe prijedloga su one u kojima se uvode pojmovi morske plaže hotela, kampa i turističkog naselja i morske plaže za posebne namjene koja udovoljava zahtjevima i potrebama posebnih grupa korisnika i njihovim specifičnim potrebama. Uvođenje pojmova morska plaža hotela, kampa i turističkog naselja je potpuno nepotrebno i očiti uvod u privatizaciju plaža. Ne želimo da se građani na hrvatskim plažama tretiraju kao gosti na plaži hotela, kampa i turističkog naselja, dok bi se gosti hotela, kampa i turističkog naselja tretirali kao domaćini. Ispravno je predložiti potpuno brisanje pojmova morska plaža hotela, morska plaža kampa i morska plaža turističkog naselja. Osim toga hoteli su privatno vlasništvo, a plaže su opće dobro pa se stoga ni ne mogu povezivati u jednu funkcionalnu infrastrukturnu i prostornu cjelinu. Očito se ovdje radi o potpuno nepotrebnim, nepotrebnom ograničavanju dijelova obale u svrhu pripreme terena za lakšu privatizaciju za par godina u nekoj novoj naravno nužnoj izmjeni Zakona o pomorskom dobru. Članak 84. razrađuje plaže hotela, kampova i turističkih naselja kao posebnu kategoriju i spominje pod navodnicima dobru povezanost plaže u funkcionalnu gospodarsku cjelinu. Postojanje plaže uz hotel, kamp ili turističko naselje je vjerojatno i razlog postojanja takvih objekata, ali nije opravdano plažu kao prirodni kapital klasificirati prema objektu koji je tu zbog te plaže i nastao. Niti jedan davatelj koncesije nije kapacitiran utvrditi funkcionalnu gospodarsku cjelinu onako kako govori stavak 2. koja uključuje plažu, a koja je javno dobro. Čak su članovi uključeni u radnu skupinu Ministarstva mora i prometa, infrastrukture prilikom izrade novog zakona javno istupili i izjavili da je većina prijedloga radne skupine odbačena kao i da je ovaj prijedlog opasan i da je potpuno neusuglašen s povezanim zakonima ali i Ustavom, a regulira postupanje s najvećim i rijetkim preostalim blagom svih građana RH. Jako Jako je važno da to ljudi shvate. Posebno privatni iznajmljivači i jedinice lokalne samouprave kojima se očito direktno oduzima pomorsko dobro iz nadležnosti ili iz upotrebe. Lokalno stanovništvo možda više neće imati pristup centralnim dijelovima obalnih mjesta tj. pomorskom dobru, a posebno plažama. Pomorsko dobro je i opće dobro i utoliko se na njemu ne smiju ostvarivati prava koja su razne izvedenice vlasništva. Ni država nije vlasnik pomorskog dobra već samo skrbnik koji ga je dužan čuvati i brinuti se o njemu. Pomorskim dobrom ima se pravo služiti svatko pod jednakim uvjetima i bez ikakvih ograničenja. Ako ovaj zakon prođe Hrvatska se može oprostiti od turizma u privatnom smještaju, stoga mnogi aktivisti ovih dana mole da im se pomogne proširiti stvarne informacije umjesto neistina koje idu kroz PR ministarstva, ali i izlaganja vladajućih. Nacrt je bio na javnoj raspravi od 17. studenog, zanimljivo valjda proceduralnom pogreškom možda, omogućeno je samo općenito komentiranje, a ne i po člancima. No, ipak bez obzira na to skupilo se više stotina komentara. Prijedlogu zamjeram kontradiktornost u nekim odredbama, nedostatak jasnog sustava nadzora, predugo razdoblje trajanja koncesija. Nacrtu se oglasilo kako smo čuli i znanstveno vijeće za turizam i prostor dakle HAZU odnosno Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s pozivom Vladi da povuče novi prijedlog jer je pojam pomorskog dobra određen suprotno imanentnom karakteru općeg dobra i treba ga vratiti u javnu raspravu tek nakon što se uskladi s Ustavom, s Europskom direktivom o dodjeli ugovora o koncesijama iz 2014. godine i drugim komplementarnim zakonskim aktima, a osobito Uredbom o zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. Pomorsko dobro je opće dobro svima na korištenju pod jednakim uvjetima. Tako stoji na početku samog zakona. Kvaka je u brojnim zakonom predviđenim iznimkama koje to pravilo u konačnici onda i poništavaju. Obalni je prostor najvrijednije javno dobro preostalo nakon pljačkaške pretvorbe i privatizacije, a ovim se zakonom očito ona samo nastavlja. Gospodarske djelatnosti koje je prema važećem zakonu moguće obavljati putem koncesijskih odobrenja, primjerice samo na pulskim je plažama trenutno izdano oko 100-tinjak takvih odobrenja, prema novom zakonu bilo bi moguće obavljati samo putem koncesija na plaže, koncesijska odobrenja ili dozvole po novom zakonu bilo bi moguće izdati samo na prirodnim plažama. Neki bi do dugogodišnjeg ekskluzivnog prava na uređenu plažu mogli i bez javnog natječaja, to su hoteli, kampovi i turistička naselja ako je plaža s turističkim sadržajima izgrađenim izvan granice pomorskog dobra povezana u funkcionalnu, infrastrukturnu i prostornu cjelinu, čak i samo jedna ugostiteljska ili smještajna jedinica u području ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja omogućit će koncesiju na plažu bez javnog natječaja. S obzirom da će o tome što je funkcionalna gospodarska cjelina odlučivati JLPS možemo samo zamisliti što će s pomorskim dobrom učiniti korupcija i pogodovanja. I stoga podržavam prosvjed najavljen za 2.2.2023. čiji sudionici traže povlačenje ovog štetnog prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz saborske procedure. Tražimo i izradu novog prijedloga koji će čuvati more i obalu, kojim će se osigurati potpuno slobodan pristup svim plažama, koji neće ograničavati nikome boravak uz more, kojim se neće pokušavati privatizacija i koji će biti takav da pomorsko dobro ostane opće dobro, baš kako je bilo i dosada. Prijedlog zakona došao je u saborsku proceduru koji je došao u saborsku proceduru direktno će utjecati na stanovništvo i lokalne zajednice, a držim da će ga dodatno osiromašiti i konačno raseliti. Turizmu privatnog smještaja prijeti propast jer se ti turisti neće moći kupati tamo gdje hoće već samo gdje im hoteli dozvole. Primjećujem da su sve uređene plaže predviđene za koncesionarenje, svako koncesionarenje je po ovom prijedlogu s mogućnošću ograničenja, u mjestima su samo uređene plaže dakle sve plaže na kojima šetamo, živimo, a ljeti se kupaju naši gosti, pa i mi ponekad, će biti s ograničenim pristupom i to zaštitarima tj. koncesionarskom para policijom koja vas može legitimirati i potjerati sa pod navodnicima svog posjeda. Komunalni redari neće smjeti na koncesionirano područje tako da gradovi i općine neće upravljati svojim područjem pomorskog dobra ako je ono koncesionirano, na koncesije će biti nadležan hotelski plaćenik, nevjerojatna prijedlog zakona u državi koja prve dane svoje državnosti i neovisnosti može pamtiti po razno raznim para milicijama i barikadama koje su imale za svrhu spriječiti kretanje građana, ali i otimanje njena teritorija, zahvaljujem. Hvala. Gđa. Ivana Kekin, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. Poštovani ministre sa suradnicima, poštovani kolege. Dakle, početi ću, početi ću s onim što sam već više puta rekla. Najprecizniji opis ovog prijedloga o kojem danas raspravljamo je da je ovo zakon opasnih namjera. U prilog tome ide i početak ove rasprave gdje smo, gdje se ministar čini mi se više puta referirao na zakon koji je donesen kad sam ja bila jedva punoljetna nego na zakon o kojem danas pričamo, a njihove lijepe, umirujuće i utješne riječi zapravo služe u …/Govornik se ne razumije/…svrhu dok ne vidimo stvarno te promjene koje se navodno obećaju jer za sada ono što smo čitali, a došlo je niz komentara u javnom savjetovanju i stvarno je nejasno ako imate toliku volju da to precizno uredite zašto to već nije uređeno, ne radi se o tako velikom poslu rekla bih. Jasno se vidi da je ovakav kakav je sada u proceduri ovaj prijedlog skrojen na način da namjerno ostavlja izrazito puno prostora za brojne iznimke, za interpretacije, navodno kako vi kažete jasno definiranih pravila o upravljanju našim zajedničkih pomorskim dobrom. I upravo će te iznimke i interpretacije jer oni koji će ovaj zakon čitati sasvim sigurno neće ići slušati ovu saborsku raspravu ili emisije po kojima ste se pojavljivali da čuju šta ste vi točno pod time mislili nego će pročitati zakon i vidjeti što im taj zakon dozvoljava i jasno je da će iz toga doći do to…, do toga da po prvi put u Hrvatskoj zapravo se legalno može otimati opće dobro i da ono što je dosada bilo barem slovom zakona, u praksi ne uvijek i to svako ljeto gledamo, to je ono, imamo mi stari zakon, kažete nered je, pa nered je jer se ni stari zakon nije poštovao i niste imali očito kapaciteta da provodite sankcije tamo gdje je to bilo potrebno, ali sada će i po zakonu dakle ono što je sada svačije moći postati nečije. Nije to baš veliko iznenađenje jer na samom početku u samom obrazloženju zakona jasno kažete da je svrha ovog zakona bolja tržišna valorizacija pomorskog dobra, dakle iz toga je potpuno jasno da ovaj zakon zapravo u cjelini ostavlja dojam da je gospodarski interes u smislu razvoja turizma na pomorskom dobru u prednosti apsolutnoj pred zaštitom tog istog pomorskog dobra odnosno prirode i okoliša. Možemo krenuti od djela na kojeg smo se mnogi referirali, dakle koji se odnosi na uređene plaže gdje nas se uvjerava da smo sve krivo shvatili jer zakon nigdje ne dozvoljava ograđivanje plaža ili bilo kakvo ograničavanje uopće upotrebe plaže. Ali kada zavirimo u zakon vidimo da on ima tri kategorije uređenih plaža, to su javne morske plaže, morske plaže ispred hotela, kampa i turističkog naselja koje nije uopće jasno zašto i one onda nisu naprosto javne morske plaže ako za njih vrijedi sve isto što vrijedi za prvu kategoriju kako nas uvjeravate, zašto su uopće u posebnoj kategoriji i treće morske plaže za posebne namjene. I onda nam za svaku od tih kategorija kroz naredna tri članka predlagatelj precizira stupanj očuvanja dostupnosti tih plaža, pa javna morska plaža prva kategorija, davatelj koncesije ne može isključiti opciju upotrebu plaže i plaža se ne smije ograditi. Ali već ova druga plaža koja je morska plaža pred hotelom, kampom itd. ona se ne smije ograditi, ali ovo ograničavanje opće upotrebe to više ne piše. A potom imamo i tu kategoriju plaža za posebne namjene za koju kažete sada da ćete jasno precizirati šta je to, nije meni jasno kako je moguće da se to nije preciziralo odnosno da sada piše doslovno da to su plaže koje udovoljavaju zahtjevima i potrebama posebnih grupa korisnika i njihovim specifičnim potrebama. Dakle ja vas sad citiram, vi kažete to su plaže za udovoljavanje zahtjevima, potreba i specifičnim potrebama posebnih grupa korisnika. Ni riječi o tome tko su posebne grupe korisnika, koji su njihovi zahtjevi, potrebe i specifične potrebe kojima bismo trebali udovoljiti, a naravno ni riječi ni o zabrani ograđivanja ili recimo o zabrani ograničavanja opće upotrebe. Osim toga koncesionaru se daje izrazito visoki postotak površine plaže za obavljanje gospodarske djelatnosti što znači da jako mali dio plaže ostaje dostupan svima. A istodobno kriteriji za takvo uređenje fizičke plaže nisu pojašnjeni. Samo znamo da može koristiti 70% kopnenog i 50% morskog dijela uređene plaže u turističkoj zoni neizgrađenog naselja što god neizgrađeno naselje isto tako bilo, a 50% kopnenog odnosno 30% morskog dijela unutar izgrađenog naselja. Onda imamo i taj apsurdni termin funkcionalne cjeline koji spaja opće dobro i privatno vlasništvo. Ako i zanemarimo to ludilo koje kaže da je morsko žalo koje je oduvijek bilo tu dio beach bara nekog hotela sagrađenog prošle godine, zanimljivo je vidjeti koja prava iz tog apsurda proizlaze. Ako proizlazi pravo na koncesiju na zahtjev, dakle na koncesiju za koju se nije potrebno niti natjecati, možemo ići korak dalje i vidjeti koliko ima turističkih zona, dakle još uvijek neizgrađenih područja na našoj obali koja su predviđena da se u njih smjeste još stotine tisuća kreveta. Evo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imao 50 novih turističkih zona, mahom dakako smještenih po pitomim valama i sad zamislite kako se uvođenje pojma funkcionalne cjeline reflektira na tržišnu vrijednost zemljišta u tim turističkim zonama i kakve se sjajne poslovne prilike nekim sretnicima ovim zakonom otvaraju. Uz to treba spomenuti i detalj oko uređenja koncesija gdje se na uređenim plažama ukida mogućnost koncesijske dozvole prije zvano odobrenja, što znači da mali lokalni proizvođači i obrtnici moraju pod nužno ići u podkoncesiju i dogovarati s velikim gazdom vlasnikom koncesije uvjete podkoncesioniranja. Dakle, prepoznat je Bandićev poznat adventski model i proširen na cijelu obalu. Ljetni Bandićev advent. Dodatno ovim zakonom se otvara i prostor za gradnju na pomorskom dobru koje ne navodno zabranjeno u stavku 1. Članka 17. da bi se već u idućem stavku demantirala ta zabrana i gdje bi se jasno reklo da nositelji koncesije imaju pravo gradnje u određenim okolnostima koje nisu precizirane. Primjerice na način da jasno piše da ta gradnja mora biti ekskluzivno vezana uz javni interes i javnu upotrebu, to ne piše. Kao što u Članku 11. nigdje ne piše da je mogućnost ograničenja ili isključenja opće upotrebe pomorskog dobra vezana uz javni interes, javnu infrastrukturu nego ponovno samo piše da se u određenim okolnostima, kojim određenim okolnostima, može dati nositelju koncesije pravo na isključenje opće upotrebe, određenim okolnostima. Istodobno prijedlog zakona vrlo se malo i svakako nedovoljno bavi zaštitom mora, obale i čitavog ekosustava od prekomjernog nasipavanja i širenja plaže u more i posljedično uništenja bioraznolikosti stručnjaci za zaštitu okoliša i prirode nisu bili dovoljno i sami to kažu uključeni u ovaj proces, a ne predviđa se ni njihovo buduće uključivanje kao stalnih članova u stručna povjerenstva za koncesije jer naime koncesionari će sami nadohranjivati i nasipavati plaže. To je naša budućnost. Oni isti kojima treba red više da stave ležaljke kao vaš načelnik iz Baške Vode. Kada se stvari sagledaju iz navedenih perspektiva jasno je kome ovakav prijedlog zakona ide na ruku. Ide na ruku sasvim sigurno velikim igračima, investitorima, vlasnicima hotela i kampova. Ide na ruku onima koji si mogu priuštiti koncesiju na plažu, cijelu plažu. Ide na ruku mešetarima zemljišta u turističkim zonama. Ide na ruku svima koji imaju ambiciju turistificirati i konzumirati i ovaj preostali dio obale koji još nije konzumiran gospodarskom djelatnošću turizma. A kome ne ide na ruku? Ne ide na ruku domaćim ljudima. Ne ide na ruku malim iznajmljivačima. Ne ide na ruku svima onima koji bi se htjeli odmaknuti od monokulture turizma. Ne ide na ruku građanima koji bi htjeli s ručnikom na plažu bez da plaćaju ulaznice, ležaljke, suncobrane. I ne ide na ruku okolišu, prirodi, bioraznolikosti i posljedično našoj djeci. More, morska obala, naši otoci to je najvrijednije što imamo i među zadnjim preostalim zajedničkim bogatstvima. Nakon što je hrpa javnih resursa pod HDZ-ovim vladama i zakonima koji su se donosili već oteta od čega su se redovito okoristili privatni džepovi uvijek bliski zna se kome. I nužno je da to dobro obranimo. Još jednom pozivam sve da potpišu našu peticiju Nije dobro za pomorsko dobro, da zajedno pokažemo ministarstvu, Vladi i premijeru da nećemo šutke pristati na ovu prevaru. Hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** kao što smo najavili, netko je zaboravio naočale i imamo jednu kratku pauzu radi video tehničara da zaokružimo do 16 sati. Hvala.